u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

redu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Stranke pravo pravda, nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića, prijavljen je Marijan Pavliček međutim

U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će uvažena zastupnica Ivana Mujkić. Izvolite.

gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici.

A sada prelazimo na drugu današnju točku dnevnoga reda - Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu Podnositeljica: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. Zakona Zakona o ravnopravnosti spolova. Dobar dan pravobraniteljici i njezinom timu, dobro došli. Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova. Vlada je dostavila svoje mišljenje i sada na samom početku moje je upitati pravobraniteljicu žele li, pardon. Imamo nekoliko zahtjeva za stankom, odnosno zastupnik Miletić. Izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjednice Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime kluba Mosta u trajanju od 10 minuta kako bi hrvatskoj javnosti ukazali na rodnu ideologiju koja se gura u hrvatsko društvo. Pravobraniteljice 10. poglavlje Žene i sport, citiram vaše izvješće: „Položaj transrodnih osoba u sportu u prvom redu vezano sudjelovanje transrodnih sportašica na sportskim natjecanjima predstavlja kontinuiran problem.“ Htio bi ovdje vam približiti nekoliko slučajeva, znači Martina Navratilova čiju spolnu orijentaciju ne treba je li javno tumačiti, traži od Svjetske atletske organizacije da zabrani transrodnim sportašima da se natječu protiv žena. Chelsea Mitchell atletičarka tuži Američke savezne države jer su atletičarke izgubile sve utrke od muškaraca koji za sebe tvrde da su žene, citiram: „ovdje se radi samo o poštenju i biologiji“. A Lana … MMA transborac je u prijašnjem vremenu bio pripadnik američkih specijalnih postrojbi s borbenim iskustvom, pa je rekao da je ipak žena sada najveće ozljede radi u ringu ženama kao muškarac koji kaže da je žena. Boyd Burton profesionalni hrvač, član američke mornarice specijalnih postrojbi 2006. na Tajlandu se operira postaje Fallon Fox koji u borbama protiv žena najgore ozljede radi ženama. Lia Thomas 462. rangirani plivač ne ispodprosječni nego loš plivač kaže da je žena i sad osvaja sve medalje, zabranjen mu je nastup u Parizu na olimpijskim igrama. A vi ovdje u svom izvješću kažete da je to kontinuirani problem. To nije problem, trebate boriti se za žene, čuvati ravnopravnost spolova, zaštititi žene i ne dopustiti biološkim muškarcima da se u sportu natječu protiv žene to je van svake pameti. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Inzistirate li na fizičkoj stanci ili možemo nastaviti s radom? U redu. Molim vas da ne dobacujete iz klupe. Proglašavam stanku do 12,41.

Poštovane kolegice i kolege, ispričavam se na kašnjenju od evo 20-ak sekundi. Nastavljamo s radom i sada ću zamoliti gospođu Višnju Ljubičić pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova da nam da dodatno obrazloženje Izvješća za 2022.g.. Izvolite. Lijepi pozdrav svima. Uvažane potpredsjednice HS-a, uvaženi predstavnici Vlade, zastupnice i zastupnici novog saziva HS-a. Dopustite Dopustite da predstavim sa određenim vremenskim odmakom Izvješće o radu za '22.g.. Moram reći da usprkos epidemiološkim mjerama koje smo imali još u '22.g. i s obzirom na razorne potrese koje smo imali, a Petrinjski potres je puno više devastirao naš ured naš ured od zagrebačkog potresa, imali smo prilične izazove u radu vezano i za terenski izlazak i vezano za rad sa strankama, međutim unatoč tome uspjeli smo zadržati vrlo jak proaktivni pristup i rekla bih da smo na kraju našeg izvješća bili prilično zadovoljni sa statistikom koju ću vam sada ukratko iznijeti. '22.g. bavili smo se sa pet europskih projekata i jedan projekt koji je bio financiran od strane Grada Zagreba. U jednom od projekata bili smo nositelji, vrijednost europskog projekta 2,2 miliona eura, u partnerstvu smo zajedno sa španjolskim i portugalskim organizacijama civilnog društva, a u ostalih pet projekata četri europska i jedan koji je financiran sredstvima Grada Zagreba bili smo supartneri. Naš ured je najmanji ured od četri pravobraniteljske institucije, imamo 12 zaposlenih i nemamo podružnice u tri regionalna grada Osijek, Rijeka, Split kao što imaju ostala tri pravobraniteljska ureda. '22.g. radili smo cca na 1564 predmeta ako uzmemo u obzir '23.g. gdje smo radili gotovo na 2000 predmeta vidi se da je '22.g. bila izazovna obzirom na objektivne okolnosti koje sam vam navela. Kada govorimo o pritužbama građana na diskriminaciju s kojima su nam se obično obraćali, najviše smo imali pritužbe vezano za oštećene osobe gdje se u 72% slučajeva bile žene. Po osnovi diskriminacije najviše smo se bavili spolnom ili rodnom diskriminacijom 86% slučajeva, spolna orijentacija i rodni identitet 7,6%, obiteljski status 3%, a onda i druge osnove u manjim udjelima. Po oblicima diskriminacije uvijek se bavimo u 90% slučajeva sa izravnom diskriminacijom. Imali smo jedan slučaj neizravne diskriminacije, radilo se o području rada i zapošljavanja. Prema područjima tradicionalno posljednjih godina najviše izazova građani i građanke imaju na području rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti i mirovinskog statusa to je učešće od nekakvih 53,7% znači gotovo 54%, nakon toga dolaze područja vezano za pritužbe na rad uprave, zdravstvo, informiranje, mediji, pravosuđe i samo obiteljsko nasilje zauzima negdje više od 25%. Ako teritorijalno gledamo najveći broj pritužbi dolazi na s područja Grada Zagreba 48,5%, nakon toga, ali u znatno manjem broju dolaze nam pritužbe iz Zagrebačke županije, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Istarske županije, a onda dalje redom ostale županije. Moram reći da smo kao institucija temeljem određenih zapažanja i provedenih ispitnih antidiskriminacijskih postupaka donijeli 999 odluka od čega 720 preporuka, 118 upozorenja, 161 prijedlog, 5 kaznenih prijava vezano uz osnovane sumnje za 5 kaznenih djela, sudjelovali smo u dva sudska postupka koristeći zakonske ovlasti umješačice u sudskim postupcima i to na strani oštećene osobe. '22. smo podnijeli 5 prijava državnom odvjetništvu vezano za kaznena djela, '21. je bilo 16 kaznenih prijava i to najčešće kao reakcija na pokret Me to i brojne slučajeve vezano uz seksualno uznemiravanje koje su doživjele najčešće građanke RH. Ako govorimo o trendu uvažavanja, naših upozorenja, preporuka i prijedloga u 96% slučajeva u potpunosti je usvojih, u 4% su djelomično uvažene i u '22. godini nije bilo niti jednog našeg upozorenja ili je naše odluke koja nije uvažena. Dakle tu govorim samo o upozorenjima i preporukama koje su se odnosile na diskriminacijske slučajeve gdje koristimo daljnje alate kroz druga resorna ili inspekcijska tijela koji će možda prekršajno ili na drugi način kazniti tijela tijela dionike institucije koji nisu izvršavali naša upozorenja. Sudjelovali smo i javljali smo se sa našim proaktivnim prijedlozima i mišljenjima kroz i savjetovanje na 43 vladina prijedloga zakona politika ili strategija, dali smo 91 mišljenje, proveli smo interno 4 analize, potpisali smo 6 sporazuma o suradnji osim sa našim pravobraniteljskim institucijama. Sporazum o suradnji o kontinuiranim edukacijama, imamo sa Policijskom akademijom, Ministarstvom obrane, Agencijom za elektroničke medije, Hrvatskim olimpijskim odborom i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, gdje njihovi studenti iz Pravne klinike dolaze na praksu i rade sa konkretnim predmetima u instituciji pravobraniteljice što se pokazalo njima iznimno korisno kroz njihovu završnu godinu. Proveli smo niz edukacija, što samostalno što kroz akademije, što kroz državne škole za javnu upravu. Članovi smo na regionalnoj međunarodnoj razini 3 institucije, Agencije za temeljna ljudska prava EU, Equinet mreže, dakle Europska mreža tijela za jednakost i radno tijelo za jednakost jugoistočne Europe gdje su države članice bivše Jugoslavije i na regionalnoj razini razmatramo probleme i izazove i projekte koji su nam vrlo slično. Održali smo 33 sastanka sa raznim državnim tijelima, posjetili smo 13 županija, na lokalnoj razini sudjelovali na 32 lokalna regionalna događanja. Gotovo u javnosti i u svim dijelovima zemlje bili smo prisutni u više od 200 aktivnosti i uz sve te tehničke podatke koje sam rekla, željela bi skrenuti pozornost na neke trendove koje smo uočili, a to je da je '22. godine dominirala problematika femicida, nejednakost na tržištu rada, spolno uznemiravanje, seksizmi u javnom prostoru i video kampanjama, diskriminatorno ponašanje u javnom prostoru, problematika vezana uz položaj prava migrantkinja, posebice u svijetu sukoba u Ukrajini gdje smo intenzivno radili, multidisciplinarno sa Ministarstvom unutarnjih poslova i sa organizacijama civilnog društva vezano za izazove s kojima su se migrantice suočavale. Glave prepreke na tržištu rada majčinstvo i dob kada govorimo o ženama. U području radne aktivnosti, žene su nam i dalje puno više nezaposlene. Registrirano nezaposlene čak u 57% slučajeva, u nekim županijama i preko 60%, kategorija žena dobna skupina koje je najviše nezaposlena je od 55 do 59 godine što ukazuje na njihovu težu zapošljivost osobito ako su duže izvan tržišta rada. Vezano za zaštitu trudnica, smatrali smo da je njihovu zaštitu potrebno posebno ojačati s obzirom da ugovor o radu na određeno vrijeme, potrebno je i poraditi na tome da im se produži rok nakon prestanka trudnoće ili prestanka korištenja prava u skladu sa rodiljnim i roditeljskim potporama jer smo vidjeli da vrlo često kroz trudnoću ili povratkom sa rodiljnog dopusta proglašavaju se tehnološkim viškom, ističu im ugovori ili se premještaju na slabije poslove. Inicijativa povećanja transparentnosti plaća na razini EU vidljiva je kroz direktivu o primjeni načela jednakih plaća. Mi smo bili u članstvu vladinom, resornom članstvu ali i na razini Equineta, na razini razini EU vezano uz ekspertnu radnu skupinu koja je radila upravo na tim parametrima na koji način raditi na jednakim plaćama, jednak rad za muškarce i žene i na koji način povećati vidljivost i transparentnost plaća, pogotovo kada se radi o kompanijama i menadžerskom ugovoru. Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, praksa nam pokazuje da i dalje bilježimo nizak postotak pravosudnih odluka. Pravosudne odluke koje odlučuju o takvoj vrsti protupravnog ponašanja se, su u vrlo malom broju donesene odluke ili se radi o vrlo niskim statističkim kaznama i zbog toga smatramo da je potrebno radit s pravosudnim sustavom jer nema dovoljno rodno senzitivnog pristupa. Pohvaljujemo uvođenje očinskog dopusta, transponiranje direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, povećanje naknada plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta jer to su stvari na kojima smo inzistirali posljednjih godina vezano za demografsku politiku i sve ono što takva jedna politika dovodi do, na tržištu rada do balansa između privatnog i poslovnog života. Međutim i dalje postoje stvari za koje se zalažemo da se trebaju unaprijediti, a posebice kad se radi o delimitizaciji rodiljnih i roditeljskih potpora i kada se radi o naknadama za blizanačku djecu. U području obiteljskih odnosa i roditeljske skrbi viš… nešto u većem postotku nam se pritužuju muškarci, očevi u odnosu na majke. Očevi iskazuju nezadovoljstvo odlukom o roditeljskoj skrbi nadležnih tijela nekadašnjih centara za socijalnu skrbi sada područnih ureda zavoda za socijalni rad, ali i sudova i pasivnošću i nepoduzimanjem adekvatnih i žurnih mjera što oni smatraju da je veliki propust nadležnih tijela. Majke ukazuju i dalje na jednu nesenzibiliziranost socijalnih radnika odnosno radnica, egr ne uzimaju u obzir kažnjavanje partnera, kažnjavanje nasilnika u obitelji sve ono što su pretrpjele u takvoj jednoj obiteljskoj zajednici i smatraju da su i dalje viktimizirane kroz postupak socijalne skrbi. Borba protiv nasilja nad ženama, imali smo gotovo na godišnjoj razini uvijek radne skupine sa resornim tijelima gdje se radilo na poboljšanju zakonodavnog okvira gdje su se brojne, brojni prijedlozi institucije pravobraniteljice i organizacija civilnog društva Kada govorimo o pravima LGBTIQ osoba moram reći da se na fizičkoj razini, dakle na razini u javnosti sve ono što se događa pripadnicima LGBTIQ osoba može povezati posljedično sa dugogodišnjim nedostatkom strateških dokumenata koje nisu bile donesene, Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije i porast homofobije koji je vidljiv posljednjih godina u javnom prostoru jasno koindicira sa izostankom tog jednog strateškog djelovanja i okvira, sve ono što je zacrtano sa EU strategijom za ravnopravnost '20. '20. - do '25. godine. Pritužbe koje smo zaprimali uglavnom su se odnosili na neprimjereno prikazivanje pripadnika LGBTIQ zajednice u medijima. Bilo je pritužbi vezano za dobivanje i nabavu robe i usluga, statusna pitanja, pravni status, zaštita transrodnih osoba te nasilje i zločin iz mržnje. Kada govorimo o obrazovanju moramo istaknuti da lokalne vlasti posljednjih godina širom Hrvatske i naših županija aktivno rade na osnaživanju integracija odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Bilježe se pozitivni pomaci po pitanju uvođenja odgoja i obrazovanja za ravnopravnost i ljudska prava u odgojno obrazovni sustav, međutim vidljivi su i određene poteškoće u provedbi takvih izvannastavnih aktivnosti. Medijski sadržaj iako je došlo do poboljšanja u području medijskog izvještavanja i dalje medijski prostor obiluje senzacionalizmom, narušavanjem privatnosti, dostojanstva žrtava, svjedočimo seksizmu u javnom prostoru posebice putem društvenih mjera, objektivizaciju žena, rodne stereotipe, oglašavanje koji su značajno prisutni. Pogotovo nam se građani javljaju sa lokalne razine i ohrabrujuća je činjenica da na lokalnoj razini građani i građanke su sve senzibiliziraniji i sve više prepoznaju takva diskriminatorna prikazivanja. Na području reproduktivnog zdravlja i prava pritužbe koje smo zaprimili '22. godine odnosili su se na neodgovarajuće postupanje zdravstvenih djelatnika i djelatnica prema ženama u rodilištima i pohvalo smo što je potrebno istaknuti radili na prihvaćanju poreza za menstrualne potrepštine. Tu je bilo jedno sinergijsko djelovanje i sa političkim strankama i prema izvršnoj vlasti i konačno sa parlamentom koji je pokazao i prihvatio poseban porez. Godinu su obilježile i aktivnosti koje su usmjerene na rodnu ravnopravnost u sportu. Mi smo se i '22. godine pridružili projektu Hrvatskog olimpijskog odbora glasa žena u sportu i tu kao jedna od partnerskih organizacija gdje ustvari želimo javnosti dati do znanja da žene koje sudjeluju u profesionalnom sportu ili u neprofesionalnom nekom od sportova u običnim sportskim natjecanjima imaju pravo na jednake startne mogućnosti, na jednake nagrade ali i jednake nagrade koje su primili tijekom završnih sportskih rezultata. Svake godine kroz naše izvješće bavimo se rizicima višestruke diskriminacije poput žena u ruralnim područjima, žena s invaliditetom, pripadnica nacionalnih manjina, žrtve seksualnog nasilja Domovinskog rata, oštećenice kaznenim djelom prostitucije, ovisnice i žrtve trgovanja ljudima. Značajna pitanja posvećena su statusu tražiteljica međunarodne zaštite, azilantica i stranaca i strankinja pod supsidijarnom zaštitom. Ovo izvješće sadrži 67 opisa slučajeva i 132 preporuke koje su razvrstane po područjima rada koje se odnose na rad Vlade. Neki su općenitog karaktera neke godinama na isti način upućujemo jer želimo unaprijediti pojedina područja društvenog, političkog, gospodarskog, ekonomskog života, a neka su specifična ako se radi o određenim zakonodavnim zakonodavnim mjerama ili strateškim mjerama koje je potrebno donijeti. Ja vam se zahvaljujem na vašoj pažnji i otvorena sam za raspravu i diskusiju. Hvala vam lijepo gđo pravobraniteljice, možete se vratiti na mjesto, imat ćete prilike i sudjelovati u raspravi jer imamo popriličan broj replika na vaše uvodno obrazloženje Izvješća. Prva na redu je zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem. Uvažena pravobraniteljice, te 2022. g. imali, održali ste regionalnu konferenciju o kibernetičkom nasilju i o sigurnosti u borbi protiv tog kibernetičkog nasilja, zapravo s posebnim akcentom na žene i na mlade. Možete li nam sada nakon 2 godine ipak nešto reći o učincima te regionalne konferencije, koju svakako pohvaljujem njeno organiziranje. **Glasovac, Konferencija koju smo održali, održana je pod okriljem NATO saveza i imali smo privilegiju da RH, pravobraniteljica sa partnerskim organizacijama civilnog društva organizira takvu jednu konferenciju. Te iste godine i aplicirali smo prema EK, vezano za kibernetičko nasilje, nasilje, internetsko nasilje prema ženama i djevojčicama, što je EK komisija prepoznala i upravo smo bili jedni od malobrojnih državnih institucija koje su dobile tu, dobile tu, taj grand. Ono što želim naglasiti je da je RH jedna od rijetkih država članica EU koja ima riješeno u svom kaznenom zakonu osvetničku pornografiju na koju smo mi godinama ukazivali što nam najčešće žene trpe od svojih intimnih partnera kada se eksplicitno putem društvenih mreža ili u javnom poslovnom okruženju žrtve distribuiraju određeni sadržaji vezano uz njihov intimni … .../Upadica: Kasnije ću se u završnoj riječi još … /... Okej. Zastupnica Maduna, replika, izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice gđo Ljubičić, u svom izvješću istaknuli ste da je vidljiv spori rast udjela žena u poduzetništvu. Kao što ste naveli, analiza udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava za razdoblje od 2012.-2022 g. ukazuje na taj blagi rast. Nadalje, u obrtništvu je od ukupnog broja obrta registriranih na dan 31.12.2022. bilo 36,42%, a u 2022. g. je bilo novoregistriranih obrta u vlasništvu žena 41,91%, što veseli i ulijeva optimizam. Koliko su tome pridonijele aktivne politike zapošljavanja i što je potrebno dodatno učiniti kako bi bila još veća participacija žena u poduzetništvu i obrtništvu. Zahvaljujem. **Glasovac, U našoj interaktivnoj suradnji sa resornim ministarstvom, ministarstvom poljoprivredne i sa HBOR-om, uvijek naglašavamo da jednu stvar koju smo imali od 2010. g., mislim da je 2007./2008., radila se o nacionalnoj strategiji za poticanje ženskog poduzetništva, RH je bila prepoznata i na EU razini, koliko puno posebnih mjera je uložila u u žensko poduzetništvo i žensko samozapošljavanje. Na terenu podupiremo sve županije i gradove koji imaju određena okupljališta kao manje inkubatore gdje će davati upravo početnicima, najčešće ženama kroz posebne programe da osnivaju takva poduzeća, odnosno svoje male firme i na taj način startaju. Posljednjih godina obilježavanje međunarodnog dana poduzetništva vezano također, za međunarodni dan i nacionalni dan ruralnih žena … .../Upadica: Vrijeme./... ja ću vas samo zamoliti da malo vodite računa o vremenu. Ovdje nam mjeri, znam da je to malo neugodno, potrebu obrazložiti neke stvari, ali čisto da budemo ekonomični s vremenom. Imamo dosta replika i rasprava. Kolega Grmoja, replika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovana pravobraniteljice, dakle niste odgovorili na pitanje koje je moj kolega postavio kroz u ime kluba gdje ste vi u ovom Izvješću na 24. stranici, dakle ovog vašeg sažetka rekli da praktički, ja ne znam koji je vaš stav, da smatrate da transrodne osobe imaju pravo sudjelovati dakle na sportskim natjecanjima, dakle govorimo o natjecanjima žena, gdje bi netko tko je zapravo muškarac, a predstavlja se kao žena, ima dakle nesumnjivu biološku prednost naspram osoba ženskog spola, ako govorimo o sportskim natjecanjima bi se po vama valjda trebao natjecati i trebao bi biti postignut konsenzus oko toga pitanja. Ja smatram da je to ludost, da je to suprotno biologiji i da je diskriminacija žena za koje biste se vi trebali boriti kao i za muškarce, pa evo, vaš stav o ovom pitanju, molim vas. **Glasovac, Naš stav je bio jasan i kroz javno priopćenje i novinske upite koje smo imali na temu transrodnih osoba, pogotovo kada je Hrvatski olimpijski odbor dopustio u Tokiju natjecanje transrodnim osobama po prvi puta u povijesti. Moje stajalište vezano za to će biti usklađeno sa međunarodnim stajalištem, međutim, međunarodna stručna javnost, od FINA-e, dakle Međunarodnog plivačkog saveza ili Međunarodnog olimpijskog odbora još uvijek nije usuglašeno oko standarda i oko kriterija i oko kategorija osoba, transrodnih osoba koje se bave i koji sudjeluju u sportskim natjecanjima. S jedne strane morate voditi računa o tome da te osobe moraju im biti dostupni sportske aktivnosti, sportska natjecanja, ne smijete ih ograničiti ili isključiti, a sa druge strane morate voditi računa o njihovim biološkim karakteristikama koje mogu ugroziti određenu kategoriju s druge strane s kojom se natječu.

replika. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice, na početku vama kao i vašem timu izražavam punu podršku jer ulažete velike napore kako bi zaštitili Zakon o ravnopravnosti spolova i to se vidi iz svakog vašeg izvješća. Ono na što bi se referirala je virtualno nasilje rodne prirode koje u najvećoj mjeri nažalost pogađa žene i djevojčice, istraživanja iz izvješća pokazuju podatke kako za svakog trećeg učenika ili učenicu roditelji nemaju saznanja o tome s kim se dopisuje i koje stranice posjećuju. Koliko će kreiranje ovih preventivnih programa koje provodite, a u kojima se djeca od najmlađe dobi educiraju o sigurnom korištenju interneta i društvenih mreža pomoći u rješavanju ove problematike? Hvala. Ja vam se zahvaljujem što ste se nadovezali na tematiku prethodne zastupnice Jeckov. Ono što mi želimo napraviti kroz ovaj projekt je da želimo usavršiti nacionalno zakonodavstvo, kaznenopravno i prekršajno pravne prirode, a ono što smo već počeli raditi Karlovačka županija, Šibensko-kninska županija da radimo sa osnovnim školama, sa srednjim školama znači učenička populacija, nastavnički kadar, domovi zdravlja, centri za socijalnu skrb odnosno zavodi za socijalni rad i sustav obrazovanja koji je uključen u to kroz policijske uprave također koje će raditi edukacije i svi multidisciplinarno na terenu na lokalnoj razini zajedno sa učenicima učenicima želimo ukazati na taj problem. I mislim da ovaj projekt završava za dvije godine da ćemo imati nekakve konkretnije pokazatelje i sinergijsko djelovanje. **Glasovac, Sabina (SDP)** Zastupnica Marković replika. Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljice dajem podršku vašem radu i vašem nastojanju da se zaštite prava žena i poboljša ravnopravnost žena u društvu. Ovako bi razne udruge, inicijative, skupine ljudi, pojedinci pa čak i stranke željele da žene izgledaju skrivene, podređene, obespravljene, da ne odlučuju o svom tijelu, da ostanu doma, rađaju djeca, da nisu samostalne i da ovise o muškarcima bez slobode izbora. S ovog mjesta iz sabornice u ime svih hrabrih samostalnih žena koje same kroje svoju budućnost, koje ovise samo o sebi, a u ime i svih onih slomljenih i izrabljenih žena poručujem da možete hodati, možete klečati po trgovima mi ćemo uvijek stati nasuprot vas boriti se za naša prava i ravnopravno mjesto u društvu, a to mjesto je tamo, to mjesto je ne ono koje muškarac želi da bi žena trebala biti nego one

Zahvaljujem se na vašem komentaru. Ja bih spomenula RH se opredijelila za ustavno načelo ravnopravnosti spolova kao ustavne vrednote Radila je na unapređenju ustavnog načela, a mi kao institucija pravobraniteljice po pritužbama građana trudimo se da ispravimo tamo gdje je na terenu došlo do diskriminatorne prakse. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajuća. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane državne tajnice. I sami ste rekli dakle u svome uvodnome dijelu da s jedne strane se napravi snažan iskorak vezano za zakonodavni okvir gdje smo mijenjali i Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, kada tu uzmemo i strategije i konvencije i protokole vidimo da se stalno na neki način i kroz Europu, a i kroz našu zemlju radi dakle na zakonodavnom dijelu pooštravaju kazne, ali s druge strane smo svjesni činjenice da su potrebna i skloništa kao područje potpore žrtvama. Do 2020.g. je tu izgrađeno još šest skloništa koja su bila potrebna i mi sada na području RH imamo ukupno 25 skloništa sa 363 kreveta, kreveta, dakle popunjenosti kapaciteta čini mi se oko 59 do maksimalno 66%, pa me zanima vezano za taj dio koliko ste zadovoljni? To je bila dugo godina agenda pravobraniteljice zajedno sa organizacijama civilnog društva, a i sve pritužbe međunarodnih organizacija ukazivali su da moramo teritorijalno napraviti mrežu pomoći žrtvama majkama, ženama i svima onima koji su doživjeli nasilje. nasilje. RH je upravo značajan iskorak napravila posljednjih godina, imamo pokrivenost svih županija, kapacitiranost je dobra. Moramo samo raditi na standardima, unapređivanju standardima i financijskoj podršci. Ja uvijek naglašavam država nijedna nije toliko bogata da financira sva skloništa, zajednice se treba uključiti u prepoznavanje problema i financirati skloništa u svojim županijama i na svom teritoriju. **Glasovac, Sabina Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice. Svake prve subote u mjesecu skupina građana koji za sebe tvrde da su muškarci okuplja se na gradskim trgovima i mole Boga da ih žene slušaju.

koje se zalažu za očuvanje tradicionalnog poretka, a koje u Europi i Hrvatskoj poprimaju obilježja dobro organiziranih društvenih pokreta temeljenih na općim načelima vjerskog fundamentalizma koje nerijetko dolaze u formi vjerskih obreda prijavljenih kao okupljanje na javnim površinama. Naravno da je pravo na javno okupljanje jedno od temeljnih prava. Pravo na iskazivanje vjere također je jedno od temeljnih prava i one su takve sve dok ne ugrožavaju slobodu drugih. je mišljenje da bi nam se trebali pridružit subotom ujutro na prosvjedu na trgu, to bi puno više značilo za društvo nego sva priopćenja koja ste dali i izvješća koja ste podnijeli. Hvala. Višnja** Moram reći da kao neovisna institucija od javnih prosvjeda do sada u mom mandatu nikad nismo imali javne prosvjede. To prepuštam organizacijama civilnog društva jer po samoj lokaciji postojanja naša institucija djeluje temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, a organizacije civilnog društva i aktivisti djeluju temeljem njihovih Zakona o udrugama. Vezano za subotnje molitve svaki mjesec, mi smo se oglasili početkom '23. godine i tu smo jasno rekli da sve društvene skupine pa i one neokonzervativne imaju pravo na mirna okupljanja i imaju pravo na iznošenje svojih stavova, međutim u ovom slučaju kolateralne žrtve su žene i ženska prava pogotovo ako vidimo pod kojim sloganom se ta okupljanja događaju pod činjenicom da je muškarac duhovni autoritet zajednice. Kada gledamo sve slučajeve femicida ili brutalnog nasilja, tada vidimo da je najveći okidač femicida upravo …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… odluka žene o napuštanju takve zajednice. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovana pravobraniteljice pa evo s obzirom da se u medijima nerijetko promiče seksualizacija i objektivizacija ne samo žena nego i muškaraca i da se to nastoji prikazati kao nešto što je normalno i što je prihvatljivo, mene zanima koje su vaše konkretne preporuke uz to. Osim toga na stranici 151. ovoga izvješća govorite o seksizmu u politici i kažete da je seksizam prema političarkama sustavan problem, međutim što je sa suzbijanjem i sa osudom seksizma prema političarima. I tome smo također svjedočili pa vas molim vaš komentar. Višnja** Zahvaljujem se na vašem pitanju. Kada se radilo o seksizmima u javnim tijelima bilo u Parlamentu bilo u Vladi ova institucija je uvijek reagirala, bilo samoinicijativno, bilo na poziv novinara, bilo na poziv političara ili političarki o kojima se radilo. Dakle smatramo da svaki oblik seksizma ili objektivizacije nije dobro došao jer govori o tom bipolaritetu i narušavanju načela ravnopravnosti spolova odnosno dehumanizaciji i bilo muškaraca bilo žena. Tu smo da damo svima jednake mogućnosti, jednake šanse i jednako dostojanstvo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice, najbolji primjer rodne ravnopravnosti odnosno neravnopravnosti dolazi nam iz DP-a. njihov program njihov program zalaže se za ostanak žena kod kuće, rađanje, brigu i skrb o obitelji i djeci. Muškarac mora biti glava obitelji, mora ga se uvažavati i poštovati. O tome kada će žena na tržište rada, kako će ostvariti svoje potencijale sposobnosti i ambicije i kako ćemo im mi kao društvo to omogućiti nema ni riječi. A onda vidimo da te iste muškarce koji nisu sposobni financijski uzdržavati svoju obitelj ni s 50 godina, uzdržava mama. Nitko se nije zapitao zašto Bartulicu ne uzdržava tata. Dakle žene su te od kojih se očekuje da uzdržavaju svoju djecu bez obzira što to više nisu djeca već ljudi u zrelim godinama. Oni koji brane čovjeka koji je pljunuo u lice hrvatskim građanima, kažu da je u Hrvatskoj to normalno.

Povrijeđen je poštovana potpredsjednice, povrijeđen je 238. iznošenje neistine. Kao prvo draga kolegice, dakle u programu DP-a uopće nema takvih dijelova o kojima vi govorite ili ste ih izvukli iz konteksta. Što se tiče gospodina Bartulice pa vi ste zapravo narušili ravnopravnost spolova zato što je gospodin Bartulica nije rekao da mu je tata posudio novac zato što mu tata nije posudio novac, nego mu je posudila mama jer na nju glasi kuća. Prema tome iznijeli ste neistinu, a i zapravo pokazali ste koliko vam je stalo do ravnopravnosti spolova. **Glasovac, Sabina (SDP)** A vama temeljem čl. 239. izričem opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika i uz to ste premašili vrijeme. Izvolite odgovor na repliku, uvažena pravobraniteljice. gdje sinovi vrše određeni fizičko, psihičko ili emocionalno nasilje nad majkama. Imali smo posljednjih godina i jedan problem koji je potrebno sociološki istražiti zašto majke ubijaju njihovi sinovi. Dakle imali smo trend gdje su bliski muški partneri ubijali majke, međutim sada imamo i trend gdje sinovi ubijaju svoje majke. Nataša (HDZ)** Hvala vam potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice, dakle govorili smo o ekonomskom osnaživanju žena i kao put sigurno u jačanje i rodne ravnopravnosti. Ono što bi bilo dobro svakako spomenuti to je uloga i žena u upravljačkim funkcijama posebno u trgovačkim društvima. Vidjeli smo da se provode mjere i kroz aktivne politike zapošljavanja odnosno samozapošljavanja gdje žene dosta koriste upravo dostupne mjere i da je više od 20 odnosno 2.500 žena iskoristilo tu mjeru odnosno 39% no kada govorimo o upravama korporacija i trgovačkih društava tu još uvijek dosta kasnimo. Postotak je jako mal, čak je i cijela na 22% iako postoji direktiva koja upućuje da bi trebalo bit 33% žena na upravljačkim odnosno izvršnim funkcijama, a 40 neizvršnim. Čeka nas ova godina gdje bi trebali transponirati direktivu pa koje su vaše preporuke da ubrzamo u biti i olakšamo put ženama na upravljačke funkcije. Hvala vam. Ja vam se zahvaljujem na ovom pitanju, jer me upravo to vraća u 2016. godinu kada smo imali europski projekt vezano za stakleni strop gdje smo upravo govorili o potrebi ekonomskih kvota ne samo političkih koje su uvedene već i ekonomske kvote. 2016. Europska komisija je raspravljala o toj direktivi. Mi smo aktivno kroz resorno ministarstvo sudjelovali u davanju mišljenja i držimo da i dalje kaskamo vezano za upravljačke strukture jer nam žene zaista imaju problema na tržištu rada. Teško usklađuju svoj privatni i poslovni poslovni život, teško se napreduju, dodiruju stakleni strop, imaju niz prepreka, infrastruktura vezano za dječju skrb i za školsku skrb je također manjkava tako da zaista je potrebno sinergijski multidisciplinarno raditi da bismo ovo pojačali. Zastupnica Miloš, replika. Možete se samo isključiti pravobraniteljice. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljice na žalost znamo da i dan danas velik broj žena doživi seksualno uznemiravanje i nasilje na radnom mjestu. To je ozbiljan problem koji uzrokuje traumu, diskriminaciju, trajnu štetu za mentalno zdravlje brojnim ženama u Hrvatskoj. Međutim, isto tako to je problem o kojem godinama institucije ne poduzimaju ništa, šute i uglavnom ignoriraju ovaj problem. Važno mi je reći da i dalje imamo situacije da poslodavac staje na stranu počinitelja umjesto da zaštiti žrtvu, da često same žrtve miče sa radnog mjesta umjesto da zapravo sankcionira počinitelja i na taj način šalje poruku da su zapravo žene koje prijavljuju nasilje problem, a ne sami počinitelji. Zanima me konkretno u vašoj suradnji sa Vladom što se planira napraviti po ovom pitanju

Ja vam se zahvaljujem vezano za tematiku seksualnog uznemiravanja sa kojim se puno bavimo i jako puno smo učinili na zakonodavnom smislu i u povećanju kazni i vezano za osvetničku pornografiju itd. Mi i dalje inzistiramo da Vlada potpiše navedenu konvenciju Međunarodne organizacije rada kada će to biti ne znamo, jer nismo dio izvršne vlasti već je to jedna od naših stalnih preporuka vezano za na tržištu rada pitanje seksualnog uznemiravanja i to da poslodavci štite počinitelje najčešće s time se i mi susrećemo i zbog toga radimo jako puno sa poslodavcima da donesu interne propise gdje će se točno znati koji je protokol postupanja u slučaju takvih djela. replika. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice. U svom izlaganju pohvalili ste uvođenje očinskog dopusta, povećane su i roditeljske i rodiljne naknade, ulagalo se u više od 800 vrtića, imamo besplatni školski obrok, prijevoz, udžbenike, sve je to velika pomoć mladim obiteljima a time i ženama. Međutim, uvedena je i nacionalna naknada za starije osobe što je najveća pomoć ženama u ruralnom području. U svom izvješću navodite da bi bilo potrebno izraditi strategiju koja bi se odnosila posebno na položaj žena u ruralnim područjima. Što je značajno i prioritetno što bi mogli upravo mi u Hrvatskom saboru učiniti u narednom periodu kako bi popravili položaj žena bilo u ruralnim područjima ili pak otocima ili mladim obiteljima i mladim ženama? **Glasovac, Infrastruktura. Na terenu žene u ruralnim područjima kažu da im je preskupo ili nedovoljno usklađeno sa svim onim potrebama koje one trebaju obaviti ako se radi o osobnom, zdravstvenom pregledu, ako se radi o potrebnim aktivnostima iznad njihovog mjesta mjesta boravka, odnosno prebivališta. I dakako delimitiranje kriterija da majka mora biti zaposlena da bi dijete dobilo pravo u vrtić jer mnoge žene i traže posao ili rade skraćeno radno vrijeme ili imaju nekakve druge oblike samozapošljavanja ili su poljoprivrednice pa nemaju taj prioritet i tu mogućnost smještaja djece u vrtiće. Hvala vam poštovana pravobraniteljice. Iz nekih replika nisam sigurna koliko će nam biti plodonosna rasprava. Vidimo da neki misle da u ovoj zemlji u kojoj je u zadnjih 2 mjeseca ubijeno 5 žena da nam je ključan problem koliko je seksizma prema muškarcima u hrvatskom političkom prostoru, ali dobro. Mene zanima jedan detalj u vašem izvješću kad govorite o spolnom uznemiravanju. Vidi se drastičan pad prijava za spolno uznemiravanje. Ali isto tako navodite da se zapravo jako mali broj tih slučajeva procesuira, a još manje se počinitelja zapravo kazni pa me zanima s obzirom na neka istraživanja koja pokazuju da imamo puno spolnog uznemiravanja i u on-line prostoru ali i u živom prostoru i kod maloljetnih djevojčica i kod odraslih žena. Mislite li da je taj broj stvaran ili je on višestruko veći i kako bismo zapravo mogli doći do stvarnog broja ili se barem njemu približiti spolnog uznemiravanja. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovor. **Ljubičić, Višnja** Seksualno uznemiravanje uglavnom se događa u radnom okruženju. Ako imate poslodavce koji šalju poruku da se uvijek propituje žrtva, ponašanje žrtve koje je dovelo do takvog ponašanja počinitelja gdje žrtvu ako se i dogodi kakva odluka, stegovni postupak vezano za takvu štetnu radnju žrtve i dalje najčešće trpe viktimizaciju. Koja je to poruka sljedećih 10 žena koje su posredno ili neposredno bile najčešće seksualno uznemiravane od istog počinitelja. Nepovjerenje u institucije, nepovjerenje u ispitne postupke i u sankcije. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa suradnicima, uvažene državne tajnice. Evo iz vašeg izvješća u ovom izvještajnom razdoblju vidi se da je polovina iskazanih pritužbi odnosila se upravo na spolno, spolne stereotipe vezane uz roditeljsku skrb i općenito ulogu i položaja oca u skrbi za djecu. Isto tako, Vlada u svom opsežnom mišljenju kaže da sva postupanja stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad daje prijedloge na odlučivanje o roditeljskoj skrbi. Isto tako, da se djelatnici rukovode načelom ravnopravnosti žene i muškarca koji imaju međusobno jednaka prava i dužnosti u Obiteljskom zakonu. Ono što mene zanima u postupanju radi zaštite i prava interesa Hvala. Izvolite odgovor. Moram reći u tome u kojoj mjeri su zaštićena djeca je u nadležnosti pravobraniteljice za djecu. Ja, kada se dogodi slučaj pred Centrom za socijalnu skrb, odnosno pred .../nerazumljivo/... područnim uredima Zavoda za socijalni rad, utvrđujem u kojoj mjeri taj zavod, područni ured je dao prilike, dao šanse i imao jednako postupanje prema ocu i prema majci. Dakle ako to ustanovimo da je dao jednome prednost, da je sustavno poništavao nečija prava, odnosno provodio diskriminatornu praksu, imao određene predrasude i stereotipe, tada dajemo upozorenje i preporuke. Stranke često nisu zadovoljne jer smatraju da mi moramo mijenjati stručno mišljenje Zavoda. Mi ne možemo mijenjati stručno mišljenje psihologa, pedagoga, pravnika, pravnice koji su radili na procjeni rizika ili procjeni obiteljske situacije. Mi u to ne možemo ulaziti i ne možemo ulaziti u stručno mišljenje

pravobraniteljici za sve napore koje čini kako bi zapravo doprinijela postizanju stvarne jednakosti žene i muškaraca u društvu i osvrnut se na nešto što je rečeno ranije, ali i na odboru za ravnopravnost spolova ovdje u HS-u, a a to je da bi bio vidljiviji na nacionalnoj i na lokalnoj razini promičući ustavno načelo ravnopravnosti spolova, Ured pravobraniteljice prisiljen je aplicirati na projekte EU jer raspolaže iznimno malim budžetom. Govori li vama to i što o brizi vladajućih za ova pitanja? Hvala. Višnja** Moram reći da od 4 pravobraniteljske institucije mi godinama imamo najmanji proračun, najmanji smo ured, mi vodimo i neku statistiku, analizu sa ostalim pravobraniteljskim uredima, pa primjerice, u odnosu na pučku pravobraniteljicu imamo 400% manji proračun. Neki zastupnici i zastupnice u ovom Saboru, kada su vidjeli naš proračun koji smo uvećali, unijeli u RH zahvaljujući projektima od 4 milijuna eura koji smo na 12 unijeli u proračun, prigovarali su zašto su naši proračuni tako veliki. Moram reći da su vrlo mali, da apliciramo na takve projekte zato da budemo vidljivi, ne samo na nacionalnoj razini već i međunarodnoj, regionalnoj i lokalnoj i da one teme koje je potrebno osnažiti i na neki način valorizirati, a da bi Vlada bila kreativnija jer proaktivno djelujemo prema njima, želimo takav

od svega onoga što ste rekli, vidljivost. Mi saborski zastupnici naravno, imamo tu i privilegiju na određeni način da sva izvješća dobijemo, možemo ih studiozno iščitati, možemo iz njih izvući određene i podatke i sve, no koliko to sve skupa utječe na javnost, koliko uopće javnost percipira to sve skupa i koliko javnost želi da se neke stvari promjene i da se dese? Neće se one desiti samo zakonskim izmjenama, potrebno nam je puno toga u društvu više učiniti i od ovih 1000 postupanja, koliko je bilo u 2022. g., evo sad smo već polako ušli u polovicu '24., da li se osjeća da su te mjere bile plodonosne i da su promijenile određene stvari na koje ste ukazivali? Hvala. Izvolite odgovor. resornim ministarstvima, ne događaju se zakonodavne promjene i strateške promjene kroz jednu ili dvije godine. Ja ovaj posao radim 13 godina i ponekad je nekoliko vlada prošlo gdje bi na kraju pokazali senzibilitet za usvajanje određenih mjera koje su se pokazale dobre na zakonodavnoj razini, ali uvijek postoji onda problem implementacije. Implementacije koju je potrebno nadzirati, gdje je potrebno puno raditi na edukaciji. Edukacija, edukacija i edukacija na svim razinama, svih stručnih osoba i rad sa medijima, tako da određeni trendovi, određeni problemi izađu u javnost. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše uvodno obrazloženje, zastupnica Orešković. Poštovana pravobraniteljice, izražavam punu podršku vama osobno, vašem radu i radu čitavog ureda, a kao glavnu ove rasprave, želim reći da je iluzorno ili čak zavaravajuće raspravljati o novim direktivama ili implementaciji novih konvencija sve dok se klečavce ne ukloni, ali doslovno ne ukloni s naših tragova i dok im se ne zabrani da ubuduće imaju takva okupljanja sve dok su im nakane, molitvene nakane iste. Otvoreno ću reći da je ovdje zakazala država, da je pokazala nemoć ili nezainteresiranost da zaštiti vlastiti ustavnopravni poredak. Ako je ustavno načelo ravnopravnost žena i muškaraca, dakle ravnopravnost kao takva, onda je neprihvatljivo i nedopustivo dopustiti nekome da na trgovima moli da žene budu podređene duhovnom autoritetu unutar svoja 4 zida. .../Upadica: Hvala./... Dakle ukloniti i onemogućiti buduća okupljanja. **Glasovac, Moram reći da sam već istaknula u svojim priopćenjima da se radi o ustavnom pravu, pravu na mirno okupljanje i mirni prosvjed i na izražavanje svojih stavova. strukture društva bilo da se radi o političkim pokretima, bilo da se radi o neokonzervativnim pokretima oni izražavaju svoje vrijednosti. Te vrijednosti ponekad sa većinom nisu komplementarne, međutim sve dok ne dođe do poziva na mržnju i pozivu na nasilje institucija pravobraniteljice ne može reagirati. Dakle, tu smo zauzeli jasno stajalište i ovakva situacija ne događa se samo u Republici Hrvatskoj, ona se prelila i sa međunarodne američke scene preko europske scene i u Republiku Hrvatsku, ima isti modus operandi. Kolateralne žrtve najčešće su i na žalost ženska prava, međutim kako kažem postoje različite političke opcije, različiti vrijednosni sustavi tako da je potrebno njima dati prostor, kako bih rekla vjernici i vjernice, građani i građanke imaju pravo donijeti svoje mišljenje o tome. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovane kolegice i kolege s posebnim zadovoljstvom vas obavještavam da su nam se na galeriji pridružili učenici i učenice osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara. Želim im dobrodošlicu u ime svih nas i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. Dobro došli! Pozdrav naravno i njihovoj učiteljici odnosno profesorici. Znači završili smo sa replikama na uvodno obrazloženje pravobraniteljice. Želi li, s obzirom da sam rekla da je Vlada dostavila svoje mišljenje želi li predstavnik ili predstavnice Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Nema potrebe. U redu. Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Da. Gospođa zastupnica Marija Lugarić, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospođo pravobraniteljice, predstavnice Vlade. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je na 1. sjednici održanoj 13. lipnja raspravljao o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. za 2022. godinu. Ovaj smo prijedlog raspravili kao matično radno tijelo i raspolagali smo mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeno izvješće. Uvodno je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova doista detaljno i precizno predstavila izvješće o svom radu, a za ovu prigodu želim istaknuti da je na početku svog izlaganja istaknula da ima velika očekivanja u smislu uzajamne suradnje i podrške i od našeg Odbora za ravnopravnost spolova koje je matično tijelo, neovisno neovisno o instituciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Također naglasila otvorenost Ureda pravobraniteljice prema odboru, ali i prema svima vama, svim zastupnicima i zastupnicama i odborima Hrvatskog sabora za pripremu informacija za potrebe njihovog, odnosno našeg svakodnevnog rada i sudjelovanje na konferencijama. Izvješće pravobraniteljice uključuje prošireno izdanje od oko tristotinjak stranica, ali i sažetak od pedesetak. Nakon doista velikog i preciznog izvješća odboru su se obratile državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova, državna tajnica Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te ravnateljica Uprave za mirovinski sustav iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ono što je nas u odboru razveselilo da su sve izvjestiteljice naglašavale dobru suradnju sa pravobraniteljicom kao i pravobraniteljica sa njima. I na kraju mi članice odbora jednoglasno smo sa 8 glasova za odlučile predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu. Zahvaljujem. Hvala vama gospođo predsjednice odbora. I sada otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa riječ će uzeti uvažena zastupnica Marija Selak-Raspudić. Izvolite. Kao bivša predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova prije svega uvodno mogu samo izraziti žaljenje što ovo izvješće nije ranije raspravljeno. To pogotovo naglašavam imajući u vidu problematiku o kojoj najčešće razgovaramo kada govorimo o ravnopravnosti spolova i kojoj često svjedočimo i u posljednje vrijeme, a to je pitanje nasilja nad ženama. Međutim, unatoč pokušaju da bude ranije raspravljeno i otvorenosti prema činjenici da pravobraniteljica u tom trenutku nije uspjela nazočiti raspravi o svome izvješću nismo nikada dobili povratni odgovor pravobraniteljice kada bi joj odgovaralo da se zakaže rasprava na odboru o njezinom izvješću, te je ono u tom smislu ušlo u novi ciklus, u novi saborski mandat i nije ostalo na vrijeme raspravljeno u matičnom odboru. To naglašavam kao bivša predsjednica odbora koja je iskazala dobru volju da izvješće bude na vrijeme raspravljeno. Drugo što želim istaknuti odnosi se na ono na što sam upozoravala i prethodnih godina. To je prije svega činjenica da od svih institucija koje su financirane iz državnog proračuna pa i one koje se dodatno financiraju europskim sredstvima očekujemo vrlo obuhvatno financijsko izvješće. Taj dio se unatoč apelima u nekoliko prethodnih godina ipak nije izmijenio. Ono što smatram nedostatkom ovih izvješća, a na što smatram da je u pitanju ravnopravnosti spolova potrebno staviti veći naglasak pogotovo imajući u vidu činjenicu da je naš temeljni društveni cilj suzbiti nasilje nad ženama je veće problematiziranje muške ovisnosti s obzirom na ingerenciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. sva stručna izvješća i znanstvena javnost upozoravaju da je kod najtežih počinitelja, počinitelja najtežih kaznenih djela protiv nasilja u nasilju nad ženama najčešće uz kažnjavanje tih djela prisutna i mjera liječenja od ovisnosti. I to je tako u gotovo tri četvrtine samih slučajeva. ne promotrimo dublje društvene obrasce koji dovode do porazne statistike da imamo tri do četiri puta više u svim područjima ovisnosti muških ovisnika nego što imamo ženskih ovisnica i dok ne shvatimo da je to često na žalost i povezano, odnosno eskalira upravo u nasilju nad ženama. Često smo u posljednje vrijeme i opravdano politički govorili i o ovisnosti o kockanju koja također onda može imati i negativne posljedice unutar obiteljskog okruženja a u tim posljedicama najčešće nažalost možemo vidjeti da stradavaju žene, mi nećemo moći, bojim se, sustavno riješiti problem nasilja nad ženama i suzbiti negativnu statistiku. Dakle, naličje patrijarhalnih obrazaca koji se tako često problematiziraju u društvu, pogotovo od strane ljevice, odnosi se upravo na one stereotipe koje mi u ovdje u društvu smatramo samorazumljivima, a nikad ih ne razbijamo. To je činjenica da je prihvatljivo, a često i poželjno muško ponašanje jedan oblik ovisnosti, neumjerenost u alkoholu, riskantnost u svim drugim sferama života. Kada to kreće od najranije dobi, pa isto i ono prihvaćeno ponašanje, tko se tuče, taj se voli i ako se dečki tuku, nije to ništa strašno, onda možemo očekivati i u budućnosti da takav oblik ponašanja eskalira i u nasilju nad ženama. Kada gledamo zašto su žene postale žrtve, onda iz toga ne možemo isključiti i muškarce jer uporno ponavljam da se ovaj svijet ne dijeli na nasilne muškarce i nenasilne žene, nego prije svega na nasilne i nenasilne ljude i u tom smislu borba za ravnopravnost spolova nije rat spolova, nego je borba za pravedniji svijet, zajednička borba i muškaraca i žena protiv svih društvenih anomalija, prije svega, protiv nasilja u cjelini. Ono na što ću također, ovdje staviti naglasak, a konkretnije je, odnosi se na statistiku u ovom predmetnom Izvješću, a ona se prije svega odnosi na ravna prava žena. U tom smislu područje rada i radno-pravnih odnosa ističe se kao jedno od onih na koje u budućem vremenu trebamo posvetiti još veću pozornost. Hrvatska je počevši od 2020. u značajnoj mjeri smanjila jaz u plaćama između muškaraca i žena koji rade isti ili sličan posao, dok je taj jaz u nekim prijašnjim godinama premašivao i 12%. U periodu od 2020. pa faktički do danas, Hrvatska je jaz u plaćama gotovo prepolovila i on se sada zadržava negdje mrvicu ispod 7%. To ističem jer sam u prethodnim izvješćima problematizirala i način na koji se tumači službena statistika pa smo u jednom trenutku imali činjenicu da je jaz u plaćama rastao od 6,9% na 7% i taj blagi porast od 0,1% se tumačio prvenstveno kao porast. Ranije sam i postavljala pitanje, kada su se prethodno u izvješćima, činjenica da dolazi do pada u jazu u plaćama između muškaraca i žena, tumačila isključivo kao jedan privremeni otklon koji je vezan uz Covid krizu, postavljala pitanja jesu li ta tumačenja tendenciozna ili legitimna. Sada vidimo da doista imamo smanjenje u jazu među plaćama. To je jedna pozitivna stvar koja Hrvatsku svrstava među europske zemlje s najmanjim jazom u plaćama između muškaraca i žena. Zašto to ističem? Zato što smatram da ovakve vijesti moramo istaknuti kao pozitivne i kao one koje nam daju nadu da se upornim zalaganjem za postizanje ravnopravnosti spolova i upornim ukazivanjem na probleme ipak mogu postići i određeni uspjesi te napredak. S druge strane, problemi u području ravno-pravih odnosa i nadalje postoje. U tom smislu pravobraniteljica već duže vrijeme posve opravdano upozoravana na problematiku ugovora o radu na određeno vrijeme. Ovi su ugovori odavno dio našeg radnog zakonodavstva i često su predmet prijepora jer kod radnika izazivaju nesigurnost i neizvjesnost glede njihove egzistencije ili ih de facto čine kreditno nesposobnima. Riječ je o ugovorima koji se u nekim situacijama mogu opravdati, primjerice, kada poslodavac treba na određeno vrijeme zamijeniti radnika, koji je dugotrajnije odsutan u slučajevima poput bolesti ili korištenja roditeljskog dopusta. Nasuprot tome, kada kod poslodavca nema takvih objektivnih okolnosti ili okolnosti nekog povećanog obujma posla koji je nužno privremen. Teško je pronaći opravdane razloge za ugovaranje rada na određeno vrijeme, a posebno u trajanju, kako je sada predviđeno Zakonom o radu do čak 3 godine. U međuvremenu, ZOR smo donekle izmijenili u ovom pogledu, ali osnovni problem nije nestao i mislim kako bismo trebali barem smanjiti maksimalne zakonom dopuštene rokovi koji su trenutno dosta dugi. 3 godine rada na određeno itekako sugerira da je potreba poslodavca za radnikom trajna i radniku, a posebno ženama radnicama ipak treba osigurati povećanu stabilnost u radnom odnosu, kao i u osobnoj egzistenciji. Pogotovo ona država koja se kune u demografske mjere i koja smatra da je njezin prioritet da žena uopće ima mogućnost izbora hoće li imati djecu i mogućnost usklađivanja toga da ima djecu iz svoga radnoga prava odnosno svoga poslovnoga okruženja. ono s čime se slažem i što sam i sama predložila kao zakonski prijedlog, odnosi se na pojačanu zaštitu prvenstveno trudnica te žena i muškaraca koji koriste rodiljni, roditeljski, posvojiteljski i očinski dopust, od otkaza, kao i nekih drugih kategorija roditelja. Smatram roditeljstvo i s njime povezana prava, država kao i zakonodavstvo trebaju pojačano štititi, osobito u situaciji gdje se sve manje ljudi odlučuje na roditeljstvo ili iz objektivnih razloga ne mogu imati djecu. Uvažavam i ono što je u svojoj argumentaciji o ovome pitanju napisala Vlada, ali mislim da tu treba odvagnuti da je jedan općedruštveni interes koji se sastoji u zaštiti i promicanju roditeljstva onaj koji treba nadvladati ograničene bojazni da bi tu i tamo netko mogao zloupotrijebiti prava koja mu zakon osigurava. U tom smislu, kada govorimo o radnim pravima, smatram da je potreban i moguć još veći društveni iskorak. Ono što je ostalo posebnim pitanjem nad kojim se svi trebamo zamisliti jesmo li još uvijek u društvenom trenutku i trebamo li ostati u društvenom trenutku u kojem se ravnopravnost spolova promatra isključivo kroz prizmu prava žena i u kojoj je to tema kojom se posljedično isključivo bave žene. To ne mora biti tako, ali ako želimo napraviti ozbiljan iskorak i na tom planu, onda trebamo šire promatrati i društvene promjene, ali i uzroke društvene negativne statistike, pogotovo kad govorimo o nasilju nad ženama. Na tom putu nama muškarci sigurno nisu neprijatelji, nego nam mogu biti najbliži partneri koji će nam pomoći da stvorimo ravnopravnije društvo u cjelini jer još jednom ću istaknuti, borba za ravnopravnost spolova nije rat spolova, nego zajednička borba i žena i muškaraca za pravednije društvo u cjelini. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

mislim da u sabornici, a i u hrvatskoj javnosti postoji jedan opći konsenzus oko toga da je bilo kakvo nasilje neprihvatljivo, neovisno o tome tko ga čini. Imamo sad slučaj jednog našeg kolege, dakle saborskog zastupnika o kojem su nas danas pitali novinari koji je bio zajedno sa mnom član Antikorupcijskog vijeća, dakle načelnika HDZ-ovog i mislim da treba postojati nulta tolerancija prema bilo kakvom nasilju, posebno ako, ovaj se ono događa prema ženama od strane muškaraca i mislim da to nitko ne problematizira i da po tom pitanju treba napraviti više, a naravno, treba vidjeti i koji su uzroci porasta tog nasilja i što po tom pitanju napraviti. Bilo je otvoreno ovo pitanje ovisnosti, kao klub smo dosta o tome govorili, posebno ovoj ovisnosti o kockanju, ali mogu osobno dakle iz razgovora i sa policijom i sa građanima posvjedočiti, dakle da imamo porast, ne samo ovisnosti o kocki, nego nažalost ovisnosti o narkoticima, jedan veliki dio naših mladih je tome izložen, policija čak i jednostavno ne zna kako tome doskočiti i tu je potrebno dakle i da Vlada i sve institucije naprave, naprave Tako da neću o tome govoriti, govorit ću o ovom stavu pravobraniteljice koji je vidljiv ovdje iz izvješća gdje pravobraniteljica zapravo problematizira položaj transrodnih osoba u sportu i praktički kaže da nema svoj stav, nego čeka stav dakle i konsenzus na temelju ovih svjetskih organizacija, od olimpijskog odbora pa nadalje, što je skandalozno. Dakle ja sam namjerno postavio pitanje vašeg stava jer sam mislio da je vaš stav u korelaciji sa zdravim razumom i s biologijom. I žalosno je dakle da mi tu vidimo jednu indoktrinaciju, a da vas podržava vladajuća većina, dakle da nešto što je pitanje biologije se postavlja kao diskriminacija, vi kažete, što sa tim transrodnim osobama, kako njima omogućiti bavljenje sportom? Definitivno se nekome tko je muškarac, a izjašnjava se kao žena ne može omogućiti dakle da ne bi on kao bio diskriminiran, da sudjeluje u natjecanjima u kojima sudjeluju žene jer je sasvim očito da su tu žene diskriminirane, ali taj vaš stav ne čudi. Ja ću ovdje problematizirati i ovo pitanje dakle gdje vi govorite o rodno uvjetovanoj segregaciji tržišta rada i to nitko ne problematizira. Pazite, vi kažete ovdje, kao to je problem da mi imamo u poljoprivredi, šumarstvu i rudarstvu 71% muškaraca i 29% žena. Što, želimo više žena u rudnicima? Mislimo da je to dobro za žene? Jesu, tko je diskriminiran u ovoj priči dakle sa ovim teškim poslovima? U rudarstvu i vađenju 87% muškaraca i 13% žena, i onda još stavite na veliko i malo i popravku motornih vozila, da niste to stavili u jednu kategoriju, ne bi omjer bio ovakav jer sam siguran da omjer u popravku motornih vozila nije 44% muškarci, 56% žene. Daj prestanite dakle više sa tom ovaj suludom ideologijom u kojoj se negiraju osnovne biološke pretpostavke, činjenice da su muškarci u sportu ili za ova nekakva zanimanja, činjenica je dakle da raste broj pripadnika oružanih snaga, ali da prvenstveno većinom

Izvolite nastavite./... Pa onda upozorite si svoje kolege iz stranke koji se ubacuju. .../Upadica: Ja ću upozoriti kad vidim da vas onemogućava u raspravi, ne brinite./... Dakle dosta je ove sulude ideologije i ono što je najsmješnije, pazite, evo, vi ste tu kolege iz Domovinskog pokreta, govorili ste, isključit ćemo tu rodnu ideologiju, ovaj, to ćemo sve maknuti, od toga neće biti ništa, ideološka kolonizacija Hrvatske i onda jedna od prvih odluka Vlade je da Vlada u kojoj vi sudjelujete predlaže rodne eksperte drugim zemljama EU. Dakle nama nama je trebaju nikakvi rodni eksperti, nama ne treba nikakva rodna ideologija, nama treba povratak zdravom razumu i Most će biti na toj liniji i u tom smislu ja mogu podržati sve one napore koji idu ka suzbijanju nasilja nad ženama, ali ono što ide protiv zdravog razuma, protiv elementarnih činjenica i biologije, to sigurno, sigurno neću, neću podržati i tu će Most biti jasan. Imali smo ovu situaciju s pravobraniteljicom za djecu koja je evo smatrala da božićne priredbe, priredbe za sv. Nikolu i ostalo da to diskriminira drugu djecu. Ja ne vidim kako bi to bilo koga diskriminiralo, to je dio naše tradicije i običaja i mislim da to nikome, nikome ne smeta osim možda pravobraniteljici za djecu i onima koji to prijavljuju i onda smo imali situaciju da HDZ i DP zajedno sa lijevim spektrom oporbe podrže to izvješće. Isto tako imamo situaciju baš me zanima kako ćete se ovdje postaviti, ovu suludu rodnu ideologiju koja se gura putem dakle ovog izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i podršku HDZ-a kao nekakve navodno demokršćanske stranke, nečem, nečem takvom. Ja znam, ja znam, ja razgovaram i s kolegama iz lijeve oporbe, dakle i njima je ovo suludo, niko ne podržava da se muškarci koji se izjašnjavaju kao žene natječu u ovaj sportovima sa ženama, dakle to nitko normalan ne podržava i kome mi onda odgovaramo ovdje? Odgovaramo li mi zdravom razumu, odgovaramo li mi stavovima naših birača ili odgovaramo dakle onima koji kroz civilno društvo, kroz korporacije, kroz pokušaj mijenjanja nekako društvene klime pokušavaju nametnuti nešto što nema veze sa zdravim razumom? Istu takvu situaciju smo imali, jutros sam o tome govorio, oko ovog Zakona o obnovi prirode koji je izglasan na Vijeću EU gdje ministrica zaštite okoliša Austrije glasa suprotno stavu svoje Vlade. Taj zakon ide kontra poljoprivrednika, a naša ministrica Vučković podržava taj zakon iako su naši europarlamentarci kad je bilo glasanje u Europskom parlamentu, Zovko, Resler, Sokol i ostali, glasovali protiv toga zakona i Vučković glasuje za taj zakon kontra naših poljoprivrednika, a vi sjedite u toj Vladi i šutite na to. Što će reći sad naši europarlamentarci? Vratimo se zdravom razumu, vratimo se jednom normalnom pogledu na svijet, vratimo se dakle onim vrijednostima koje su očuvale ovaj narod i prestanimo dakle kimati glavom na i trpjeti nešto što je čista ludost i što nema veze sa zdravim razumom, hvala. Hvala vama. Nastavljamo s iznošenjima stavova u ime klubova zastupnika. Slijedeći na redu je Klub zastupnika SDP-a, u ime njega govorit će uvažena zastupnica Sanja Bježančević, izvolite. Hvala potpredsjednice. Ja mislim da je Janica Kostelić bila sjajna i da su njezini sportski rezultati impozantni. Dakle prije svega želim naglasiti da će Klub zastupnika SDP-a podržati ovo izvješće, pred nama iz 2022.g. naravno uz izricanje naše podrške radu pravobraniteljice i njezinog ureda, izraziti nadu da će se o ovom i ovakvim izvješćima ažurnije raspravljati u budućnosti odnosno u vremenu pred nama. Mi želimo ravnopravno društvo koje će svakom pojedincu bez obzira na spol osigurati jednake mogućnosti osobnog razvoja i baš zato ove teme ne smiju biti nebitne kada je u pitanju ažurnost rasprava o njima. Iako su se ranijih godina na rad ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iznosile određene kritike, uglavnom političkog karaktera, bilo ih je danas i ovdje već nažalost u svrhu nažalost dodvoravanja različitom biračkom tijelu poput one kako je izvješće tek puki dokument podužeg broja stranica, statističkih podataka, preporuka itd., međutim mi smatramo da su upravo preporuke najdragocjeniji zapravo pokazatelj rada ovog ureda čije izvješće danas raspravljamo i da su one zapravo ključni element u borbi protiv nejednakosti žena i muškaraca u svim segmentima društva. Htjeli mi to priznati ili ne statistički podaci najbolje i najpreciznije zapravo ocrtavaju stvarno stanje ravnopravnosti žena i muškaraca u našem društvu, oni su vrlo opipljivi i jasni, analizirani i dobro interpretirani, mogu i moraju nam služiti kao smjerokaz u nastojanjima suzbijanja nejednakosti u svim područjima društva i života utemeljeno na osnovi spola. Istina glasi da se ukupno stanje po pitanju ravnopravnosti spolova nije dramatično promijenilo unazad nekoliko godina, ali u ovom izvješću sasvim jasno iščitavamo napore Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u borbi za jednakost, potom u borbi protiv diskriminacije žena, te u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Teret rješavanja ovog pitanja velikim, ali velikim dijelom leži i na izvršnoj vlasti, a strateške nacionalne politike i aktivnosti u svrhu provedbe istih trebaju dobiti snažniji politički značaj i legitimitet. To znači da bi zapravo i ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sasvim sigurno dobio nekakvu višu razinu. Preporuke koje ovaj ured izdaje moraju biti ozbiljno vrednovane i implementirane, što nažalost u Hrvatskoj nerijetko izostaje. Ovdje želim zapravo posebno naglasiti i činjenicu, a već se ranije o tome i govorilo da broj projekata u kojima ured pravobraniteljice sudjeluje vezano naravno uz teme ravnopravnosti spolova se kontinuirano povećava čime zapravo ured svjesno, ali i savjesno osigurava dodatne izvore financiranja za ono što je možda i najveća vrijednost tih projekata, a to je zapravo edukacija dionika, ali i šire javnosti o važnosti osiguranja ravnopravnosti u društvu. Iz analize pritužbi vidimo da su pokazatelji diskriminacije na temelju spola zabrinjavajući u 2022. Od ukupnog broja pritužbi ovom uredu na diskriminaciju 85% slučajeva diskriminacije imamo odnosno 98% slučajeva iste ih se odnosi na izravnu diskriminaciju. Brojke nisu zanemarive dapače, ali ono što je vidljivo iz toga je zapravo i svijest žrtava po pitanju postupanja u slučajevima pojavnosti diskriminacije na temelju spola. Mislim isto tako da je ova današnja rasprava zapravo prilika da skrenemo pažnju neovisno o tome tko je središnje tijelo za pitanje diskriminacije kao takve i na pitanje višestruke diskriminacije koju prepoznaje i naše zakonodavstvo konkretno višestruke diskriminacije žena, ali jednako važno intersekcijske diskriminacije koji prepoznaje europsko pravo. Ono predstavlja zapravo posebno težak oblik diskriminacije gdje se spol kao osnova diskriminacije isprepliće sa nekim drugim osnovama diskriminacije poput bračnog statusa žene, njezine dobi, njezinog zdravstvenog stanja, invaliditeta, njezine etničke ili nacionalne pripadnosti ili neke druge zakonom zabranjene osnove. Iz analize pritužbi saznajemo i to da se gotovo 25% slučajeva pritužbi odnosilo na pružanje zaštite građanima koji su bili izloženi fizičkom, psihičkom i drugim oblicima nasilja u obitelji i/ili partnerskim vezama kao i nasilju u javnom prostoru, a čak 85% tih slučajeva odnosi se na zaštitu žena. Značajan broj pritužbi na diskriminaciju i kršenje prava žena zabilježen je u području rada i zapošljavanja i to je zapravo ono područje kojemu možda i treba i najviše posvetiti pažnju kada je u pitanju diskriminacija na temelju spola. U prilog toj tvrdnji ide i činjenica da RH spada u grupu zemalja sa najvišim stopama nezaposlenosti u EU odnosno grupu zemalja s najvećom razlikom po spolu u stopama nezaposlenosti. Kao problem ostaje i dalje prisutna doduše tradicionalno ukorijenjena i u našem društvu to je rodno uvjetovana podjela rada u Hrvatskoj. Iako žene danas u znatnijem broju sudjeluju u području rada i zapošljavanja one su i dalje nositeljice obiteljskog života zbog čega nerijetko bivaju diskriminirane u području rada i zapošljavanja. Ni radno pravo nažalost nije u potpunosti do danas uspjelo ukloniti rodne nejednakosti koje se očituju u visini plaće, nesigurnosti i međuovisnosti profesionalnog i privatnog života žene uključujući i diskriminaciju utemeljenu na spolnoj osnovi. Iako ono, dakle radno pravo formalno štiti ženu od otkaza za vrijeme trudnoće u stvarnosti se nerijetko posao i zaposlenje uvjetuju bračnim i roditeljskim statusom žene. Zato je bitno u cilju postizanja stvarne jednakosti zastupati žene na radu u pogledu njihovih interesa i kroz kolektivno pregovaranje i to je iznimno bitno. Rodno uvjetovano nasilje na radnom mjestu još je jedna tema na koju se treba posebno osvrnuti odnosno kojoj treba posvetiti više pažnje s obzirom da ona utječe i na sigurnost i na zdravlje, ali i na dostojanstvo radnice. Naime, ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca na tržištu rada smatra se presudnim čimbenikom održivog rasta i zapošljavanja u Europi, a procijenjeni ekonomski gubitak te razlike iznosi 370 milijardi eura godišnje. Ako uz podatke u ovom izvješću analizirate i druge javno dostupne podatke onda zapravo dolazite recimo do spoznaje što je jako zanimljivo da se postotak žena sa visokom stručnom spremom zaposlenih u pravnih subjektima u RH povećao do 2022. godine ali razlika u plaćama žena i muškaraca na tržištu rada je i dalje prisutna. Žene su plaćene gotovo neznatno bolje od muškaraca u Hrvatskoj tek u dvije djelatnosti koje se smatraju tipično muškima, ali ovo napominjem govorim u kontekstu rodno uvjetovane podjele rada gdje zapravo većinu niže kvalificirane radne snage čine muškarci i to je kolegi Grmoji kojeg ovdje nema odgovor na pitanje na njegovu analizu. Recimo primjera radi isto tako možete vrlo lako doći do podataka da u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi plaća žena u prosjeku doseže tek 73% plaće muškarca, a u djelatnosti obrazovanja 83%, a ako pričamo o rodnoj podjeli rada onda tu pričamo o tipično ženskim zanimanjima odnosno činjenici da je većina radne snage u tim djelatnostima ženska. Iako je u pitanju konačno pozitivna promjena i ovo izvješće pokazuje da su se trendovi naravno srećom nešto promijenili međutim smanjenje razlike u prosječnim plaćama žene i muškaraca najvećim je dijelom posljedica negativnog stihijskog odraza epidemije bolesti Covid-19 na gospodarstvo. Želim se osvrnuti na još jedno pitanje koje smatram ovdje iznimno bitnim, a to je pitanje udjela žena na pozicijama odlučivanja. Naime, žene tek nakon posljednjih lokalnih izbora u Hrvatskoj čine udio od 30% ukupno izabranih u predstavnička tijela na razinama županija i gradova, a jedan od razloga povećanja udjela žena svakako je uvođenje obveze poštivanje uravnotežene zastupljenosti oba spola na kandidacijskim listama. Međutim, i danas u Hrvatskoj imamo političke stranke kršiteljice hrvatskih zakona koje radije plaćaju kazne nego što poštuju zakonsku obvezu o zastupljenosti podzastupljenog spola na kandidacijskim listama. Pitanje razlike u mirovinama između žena i muškaraca i dalje ostaje prisutno i u '22. godini. Problem je što je ta razlika još izraženija u odnosu na razlike u plaćama i gotovo 3 puta prelazi istu. I za kraj želim istaknuti još samo jedno pitanje, dakle ono administrativno ne sadržajno i izraziti svoju nadu uz činjenicu da izvještajna godina koja je pred nama i zapravo ju karakterizira pokretanje izrade više nacionalnih strateških dokumenata koji su ključni za jačanje načela ravnopravnosti spolova i učinkovito suzbijanje rodno utemeljenog nasilja. Nadam se da oni neće postati samo ostavština administrativnih zahtjeva kako je po pitanju ljudskih prava konačno i ljudskih prava žena nerijetko u Hrvatskoj slučaj. Pravobraniteljici i njezinom timu čestitam na dosadašnjem radu, ali i želim puno odvažnosti i hrabrosti u nastavku istoga zbog trenutnog stanja u društvu po pitanju ženskih ljudskih prava i slaganja postizbornih kockica to će vam možda trebati više nego ikada ranije. Konačno želimo ravnopravno društvo, uključivo društvo koje ne dijeli po spolu ili bilo kojoj drugoj zakonom zabranjenoj osnovi, uređenoj ili promjenjivoj karakteristici. U SDP-u za to uvijek imate saveznike. Hvala. Hvala vama kolegice. Sada je na redu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Stranke pravo pravda, nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića, prijavljen je Marijan Pavliček međutim kolegu ne vidim ovdje stoga gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će uvažena zastupnica Ivana Mujkić. Izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala poštovana potpredsjednice. Uvažene kolegice i kolege, dakle danas raspravljamo o jednom važnom izvješću koje je u svojoj formi vrlo opsežno. Međutim, postoje određeni dijelovi tog izvješća, evo kolega Grmoja se maloprije dotaknuo Domovinskog pokreta i našeg ulaska u Vladu, međutim ja jasno želim dati do znanja da svojim ulaskom u Vladu mi nismo zaboravili svoj svjetonazor i to ne znači da ćemo mi šutiti na apsolutno sve, ne imati mišljenje, ne imati kritike i suzdržavati se od toga. Tako da i ovaj dio o kojem ću sada govoriti se zapravo tiče nekakvih dijelova izvješća na koje imamo zapravo kritike i ja se nadam evo da ćete taj dio usvojiti. Posebno se želim osvrnuti na dio izvješća koji se odnosi na LBGT zajednicu i prije nego uopće počnem pričati o tome Želim reći da vrlo često se zapravo političare sa desnog spektra etiketira kao one koji šire govor mržnje, koji diskriminiraju, koji šire netrpeljivost itd. Međutim, ja ne pristajem na tu generalizaciju. Zaista kad govorim o toj temi trudim se staviti u kožu osoba o kojima govorim i promatrati to iz jednog drugog aspekta i pitati se na koji način bi reagirala da se radi o osobi koja je meni bliska. Pročitat ću jedan dio izvješća koji kaže da izvještajno razdoblje obilježava neprimjereno i negativno prikazivanje LGBT osoba i tema vezanih uz njihovu zajednicu u medijima i na društvenim mrežama. Pritom vidljivo je da se osim kroz izravno negativno prikazivanje LGBT osoba zajednica izlaže negativnom okruženju kroz osporavanje načina i kanala promicanja ljudskih prava LGBT osoba. Sudeći prema pritužbama koje je pravobraniteljica zaprimila u prvim mjesecima 2023. godine takav trend će se vjerojatno nastaviti i u narednom izvještajnom razdoblju. Dakle, ova zadnja rečenica koja već pokazuje da je taj trend u uzrastu bi nas trebao sve navesti da si postavimo pitanje zašto je to tako. Ako to pitanje postavimo osobama koje djeluju aktivistički u području borbe za LGBT prava vrlo vjerojatno ćemo dobiti odgovor da smo krivi svi mi koji možda u jednom dijelu se ne slažemo sa njihovim stavovima, koji ne razumijemo. trebalo bi postavit pitanje postoji li odgovornost i s druge strane i jesu li načini komunikacije i metode kojima se društvo želi prilagoditi ispravni, imamu li oni uspjeha ili su oni zapravo imali kontra efekt. Ukoliko se provode ponekad i agresivne, liberalne politike koje pokušavaju na silu izmijeniti društvenu svijest nije ni čudo zapravo da se situacija ne mijenja i da ne ide na bolje. I upravo iz aspekta osoba koje javno djeluju bi se svi zajedno trebali zapitati je li odgovornost jednostrana, postoji li odgovornost možda sa obje strane i postoji li mogućnost da se nešto mijenja kako bi situacija išla na bolje. U jednom dijelu izvješća pravobraniteljica govori i o medijima i dakle proziva se jedan medij koji kritizira količinu zastupljenosti te teme u medijima itd., upušta se u osporavanje opravdanosti policijske stručne procjene, utroška proračunskih sredstava itd. Postavlja se isto tako pitanje postoji li razlika između govora mržnje i kritičkog promišljanja. Je li svako kritičko promišljanje i svako neslaganje sa okvirima razmišljanja pojedinih udruga govor mržnje? Je li moguće da svako neslaganje danas tretiramo kao nekoga tko potiče diskriminaciju? Čak i ovo izvješće je zapravo jedan dobar primjer gdje je pravobraniteljica u jednom dijelu, a o tome su već i govorili zastupnici prije mene gdje je pokušala u jednoj temi reći jako puno toga, zapravo ne reći ništa. To je upravo ova tema vezana za javno priopćenje kojom je komentirala odluku Međunarodnog plivačkog saveza kojim je uspostavljena posebna natjecateljska otvorena kategorija za transrodne plivače. Dakle, u ovom dijelu ja ću pročitati taj dio iz izvješća pravobraniteljica kaže: „Središnji problem predstavljaju dva suprotstavljena prava. Sa jedne strane nužno je izbjeći postupanje sa obilježjima diskriminacije kojim se transrodnim osobama ograničava ili pak potpuno uskraćuje mogućnost sudjelovanja u tom području javnog života, dok se s druge strane istovremeno nastoji osigurati optimalna razina pravednosti u natjecanjima uzimajući u obzir biološke specifičnosti koje transrodnim ženama mogu osigurati povlaštenu startnu poziciju u odnosu na konkurenciju.“ Dakle, u ovakvim situacijama se zapravo događa da se pod krinkom borbe za prava borimo, provodi zapravo borba za nekakva prava koja nemaju utemeljenje u zdravoj logici. Dakle i sami ste ovdje spomenuli, odnosno spomenuli da se trebaju uzeti u obzir biološke specifičnosti koje transrodnim ženama mogu osigurati povlaštenu startnu poziciju. Pa vas ja sad pozivam evo svi vi koji smatrate da bi to tako trebalo biti da se stavite u poziciju jednog roditelja koji ima dijete, koji cijeli život, žensko dijete koje cijeli život trenira plivanje recimo ustaje u jutro u 6 sati, dva puta dnevno trenira, dovede se praktički do savršenstva i onda tamo negdje oko 19, 20 godine u seniorskoj kategoriji se pojavi netko tko je do tada bio muško i to dijete odnosno ta osoba se stavlja u jednu diskriminirajuću poziciju. I upravo zato ja kao žena nije mi jasno da u ovoj situaciji i u vašem priopćenju niste zauzeli puno jasniji stav po ovom pitanju, jer smatram da je na uštrb jednog individualca, da bi se sve ostale žene odnosno većina stavljala u nepovoljan položaj. Uopće nebitno pričamo li o diskriminaciji jedne osobe ili o diskriminaciji većeg broja ljudi odnosno jedne skupine. Ovo su te situacije koje kod jednog dobrog dijela društva izazivaju strah i neprihvaćanje. Na žalost to je činjenica sviđalo se to nekome ili ne. I na kraju krajeva za razliku od ove situacije u kojoj je pravobraniteljica pokušala vrlo spretno žonglirati i ne reći zapravo ništa u drugoj situaciji gdje se referirala na prava žena na pobačaj, gdje neću pričati o pravu žena na pobačaj, nego samo u jednom dijelu koji kaže, koji se odnosio na stigmatizaciju. Kaže doprinose društveni pokreti koji u svojim aktivnostima koji se odvijaju ispred samih zdravstvenih ustanova, ponekad i u njima primjenjuju aktivističke obrasce djelovanja koji mogu negativno djelovati na psihičko zdravlje pacijenata. Dakle, ovaj dio se odnosi na udruge, odnosno aktiviste koji mole pred bolnicama. O tome se može raspravljati smatra li to netko poželjnim, nepoželjnim, imaju li oni pravo na to ili ne. Međutim, želim samo skrenuti pozornost na vrlo jasno definiran stav pravobraniteljice o ovoj temi bez pokušaja da se kao u prethodnoj temi ogradi u uvaži sve aspekte određenog aktivističkog djelovanja, pa se na ovoj temi vrlo jednostrano prikazuje efekt koje takve aktivnosti imaju na društvo. S druge strane nigdje niti jedne riječi o tome da su te aktivnosti ipak možda imale i nekakav pozitivan utjecaj, da su na neke žene djelovali pozitivno, da se možda netko predomislio, da je možda neko dijete rođeno. Dakle, potpuno jednostrano iznošenje stavova bez uvažavanja druge strane i drugog aspekta ove vrste aktivističkog djelovanja. Za kraj želim reći da je danas dan kad obilježavamo dan borbe protiv govora mržnje i vrlo je važno dati sve od sebe da postignemo konstruktivan i uljudan dijalog, da pokušamo slušati jedni druge da bismo se čuli i uvažili tuđe stavove, a ne da bismo pripremili napad ili da bismo samo odgovorili na nešto i pokušali razuvjeriti osobu od njegovih ili njezinih stavova. Na početku ove rasprave u nekoliko navrata provukla se tema i osoba koje mole na trgu. Pa ja ću samo reći ovako. Svatko od nas ima svoja vlastita uvjerenja. Netko je vjernik, netko nije vjernik. Oni koji su vjernici mole za različite nakane. Netko moli za zdravlje, netko moli za nešto drugo međutim tko je taj koji može ili smije propitkivati ispravnost nečije molitvene nakane. Kakvo smo mi društvo ukoliko si dajemo za pravo da nečiju molitvenu nakanu preispitujemo. Dakle pravobraniteljica je sama u ovom jednom dijelu rekla da oni ne krše javni red i mir. Oni nikog nisu natjerali da kleči s njima, oni ni u jednom dijelu nisu žene tjerali da kleče s njima. Prema tome ukoliko netko izražava svoje mišljenje i svoje stavove, ne bi se toga trebao sramiti. Vi koji pozivate na toleranciju budite tolerantni prema onima koji imaju drugačije stavove. Jer je vrlo licemjerno pozivati nekog drugog da uvaži vaše stajalište i vaše stavove, a isto to ne priznavati drugima. Prema tome evo na današnji dan kada se borimo protiv govora mržnje, vrlo brzo će ponovno biti prva subota u mjesecu imat ćete vjerojatno priliku opet komentirati te teme i ne kažem da ih morate pozdraviti, da se morate složiti s njima ali pripazite na koji način ih komentirate, na koji način se odnosite prema tim ljudima jer na kraju krajeva i oni su ljudi koji imaju svoja prava za čija se prava mi svi ovdje borimo. Hvala vam. Hvala vama. Sada će uvažena zastupnica Dragana Jeckov, govoriti u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice sabora. Uvažena pravobraniteljice, uvaženi predstavnici Vlade. Prije više od godinu dana pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila nam je dokument koji je danas pred nama. Dakle govorimo o 2022. godini i na početku želim ovaj izvještaj pohvaliti i zaista je i sveobuhvatan i kvalitetan, uostalom na kakav nas je uvažena pravobraniteljica i do sada naviknula u svojem radu. objektivan, on je postao prepoznatljiv i dosljedan. Svakako zavrjeđuje pohvalu. Kao ni svi drugi segmenti naših života, ni djelovanje Ureda pravobraniteljice, čuli smo nije bilo lišeno negativnih utjecaja pandemije odnosno epidemioloških mjera i potresa. Međutim kako iščitavamo iz ovog izvještaja ali i proaktivnog djelovanja ureda kojem smo svjedočili te 2022. godine, jasno je kako je i u tako teškim uvjetima ured bio i ostao na visini zadatka i nastojao činiti naše društvo bar malo boljim mjestom za život. Pohvalno je što je zadržan trend uvažavanja njezinih upozorenja, preporuka i prijedloga na visokih 96% u potpunosti, dok su onih 4 slučajeva zapravo uvaženi djelomično niti jednog niti jedne preporuke neuvažavanje. Ovaj podatak dobiva na težini kada znamo da je u vrijeme kada je sadašnja pravobraniteljica preuzela ured na početku svojeg mandata, uvažavanje preporuka pravobraniteljice od institucija i pravnih osoba bilo tek 30 do 40%. Ovo govori koliki je autoritet stvorila pravobraniteljica upravo svojim, svojim djelovanjem. Statistika ukazuje da je Ured pravobraniteljice niz godina suočen s najvećim brojem pritužbi žena na diskriminatorno postupanje u svim segmentima društva što čini konstantnu od 2/3 svih pritužbi te ukazuje na činjenicu da su žene i dalje društvena skupina koja je suočena sa diskriminacijom temeljem spola, temeljem majčinstva i obiteljskog statusa u društvenoj, javnoj i privatnoj sferi. Prema pritužbama građanki životna dob i majčinstvo i dalje ostaju glavne prepreke rodne diskriminacije žena na tržištu rada. Prva činjenica koja mi je zapela za oko jest navod da pravobraniteljica za razliku od nekih drugih sličnih institucija, naravno još uvijek nema urede izvan Zagreba pa teritorijalno gledano, najveći broj pritužbi i dalje dolazi s područja grada Zagreba, njih gotovo 50%. Istina surađuje usko sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova ali moram priznati da ne vidim razlog zašto sve ove godine se ne smatra potrebnim otvoriti područne urede pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za početak bar u regionalnim centrima kao što su Split, Rijeka i Osijek, naročito jer se u drugim slučajevima primjerice Pučke pravobraniteljice ili Pravobraniteljice za djecu to pokazalo kao dobar iskorak. Bojim se da zbog činjenice nepostojanja Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova izvan Zagreba, određeni broj predmeta sigurno da prođe ispod radara, a posljedice u takvim situacijama mogu biti kobne. Kao žena i pripadnica nacionalne manjine koja je i politički aktivna, posebnu sam pažnju posvetila upravo ovim dijelovima izvještaja. S obzirom da se izvještaj odnosi na prethodni saziv, moramo još jednom istaknuti kako se udio zastupnica u HS-u povećao tek po stavljanju mandata određenih zastupnika u mirovanje. Što znači da su žene u pravilu bile zamjenice i ista praksa, vjerujte mi na riječ, meni je ovo treći mandat, će se dogoditi i vrlo skoro i sa ovim 11. sazivom. Naš klub, klub SDSS-a je po ovom pitanju specifičan i u pozitivnom smislu i čak, jer čak imamo 2/3 kluba su zapravo zastupnice. Predrasude prema ženama i seksističke uvrede, sigurno da mogu biti ozbiljna prepreka da se žene uključe u politički život. I sama sam nekoliko puta osjetila na svojoj koži upravo navedeno. Od predrasuda šta će ona na listi do onih neće nama suknja voditi politiku. Pa sve do vrijeđanja na ličnoj razini za koje je bolje da ne ponavljam. Važno je žena osvijesti da politika nije bauk i da je sve što se oko nas događa zapravo itekako politika. Čim izađete iz kuće važno je da stanete na stazu, da ste cestovno povezani, da imate kako otići na posao i na zdravstveni pregled, gdje ćete ostaviti djecu, imate li vrtić ili školu, kako do posla, kako doći do odgovarajuće zdravstvene zaštite sve je to politika. Na svim listama naše stranke zastupljene su žene u zavidnom broju i ističem da rukovodstvo stranke o tome jako vodi računa. Sada imamo značajniji broj žena na različitim pozicijama od lokalnog, regionalnog i državnog nivoa. Kada je u pitanju segment pripadnica nacionalnih manjina, pouzdano znam da su pripadnice srpske zajednice, pogotovo one u ruralnim područjima susreću sa izraženim problemima pristupu tržišta rada. Više puta sam ovdje govorila o projektu zapošljavanja žena pod nazivom „Zaželi“, ovi projekti su u pravilu se provodi u teško dostupnim ruralnim područjima čije su veze s urbanim sredinama ili loše ili nikakve je u onim područjima u kojima stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Voljela bi da pravobraniteljica više pažnje posveti pripadnicama nacionalnih manjina jer razlog tome jer jer su one zapravo vrlo često višestruko diskriminirane, prvenstveno zbog činjenice što su žene i što su pripadnice nacionalnih manjina, ali i po drugim osnovama, primjerice jer žive u ruralnim područjima ili pak imaju neki invaliditet. Nerijetko su nažalost diskriminirane i unutar same manjinske zajednice. Ne mogu ne spomenuti zastrašujući podatak o femicidu za 2022.g. na na koje nas je čitanjem ovog izvještaja pravobraniteljica podsjetila. Prema podacima MUP-a u izvještajnoj godini evidentirano je ukupno 27 ubojstava što je ipak za tri manje nego u '21., ali svejedno poražavajuća brojka. Bilježi se rast broja ubijenih žena od strane bliskih osoba, kao i rast broja ubijenih žena od strane intimnih partnera što svakako ne predstavlja pozitivan trend. Od trenutka izvještajnog razdoblja do danas napravljeni su iskoraci donošenjem novih propisa i ovom području s nadom kako ćemo uspjeti nadajmo se sačuvati ljudske živote. Kao klub uvijek ćemo podržati svako povećanje sredstava koje je bilo upućeno vašem uredu i definitivno predlažemo povećanje broja zaposlenih i otvaranja regionalnih ureda. Zbog svega učinjenog Klub zastupnika SDSS-a pozdravlja sve vaše napore koje ste napravili tokom 2022.g.. Hvala vam lijepa. Nastavljamo dalje, u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i SIP-a Dalija Orešković govorit će uvažena zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Kolegice i kolege. Uvodno ću se osvrnuti na govor članice DP-a koja koja je između ostalog rekla da se njih kao i ostale desne politike opcije vrlo često u javnosti na negativan način etiketira. Pa evo reći ću da ih se uopće ne etiketira, upravo suprotno njih se u prevelikoj mjeri tolerira i smatram da je to za razvoj društva, a pogotovo u odnosu na položaj žena u društvu izraziti opasno i štetno. Opasno i štetno i za ostale manjine, ali o tome ćemo kasnije. Između ostalog zastupnica DP-a je pričala o agresivnim liberalnim politikama koje žele mijenjati svijet, pa ako ćemo o nečem agresivnom i protuustavnom onda evo ponovit ću da smatram da i agresivno i protuustavno okupljanje na našim trgovima pod krinkom molitve. Te molitve s obzirom na njihov javno izrečen sadržaj imaju čisti i jasan politički cilj, a ne iskaz bilo čije vjere. Stoga smatram da ako govorimo o ustavnim načelima, pa tako i u ustavnom pravu na slobodu vjeroispovijedi, ustavnom pravu na slobodno okupljanje ovdje se o tome ne radi, ovdje se radi o rušenju ustavnopravnog poretka ciljanog na promjenu uloge žena, stavljanje žena u podredni položaj što svakako ne pripada RH u 21. stoljeću. I sada ću dati jednu malu usporedbu da bi me se jasnije shvatilo zašto smatram da država mora intervenirati i ubuduće

Uzmite ovaj primjer, da bilo koja politička stranka evo DP daje u svoj statut i program stavio da se zalaže za neravnopravan položaj žena, bi li takva politička stranka mogla biti registrirana pri Ministarstvu pravosuđa i uprave? Tvrdim da ne bi, tvrdim da bi djelatnici koji se bave tim pitanjima kada bi vidjeli za što se takva politička stranka zalaže uputili zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavom sudu i kada bi Ustavni sud rekao da je zalaganje za neravnopravan položaj žena suprotno i načelima Ustava RH, tada bi Ministarstvo uprave registraciju takve političke stranke trebalo odbiti. A mi ovdje pod krinkom nečije vjere i molitve dopuštamo da se upravo takvi politički stavovi agresivno nameću čitavom društvu. Dakle, ja nemam ništa protiv bilo čije vjere, niti protiv bilo čije molitve, ali imam protiv zagađivanja javnog prostora nekakvim retrogradnim i neprimjerenim zahtjevima. I kada to stavimo u kontekst glavnih problema s kojima se bavi ovo izvješće, a to je jačanje obiteljskog nasilja, porast femicida, problem nejednakih plaća i mirovina, problem položaja žena u društvu općenito pa tako i odnos prema ženama migrantima onda vidimo od kuda vjetar puše. Dakle, svjetonazor određuje smjer i ishod svih politika i mi smo danas evo u na početku novog saziva došli u situaciju da u Hrvatskoj postoji jedan veliki raskorak između našeg Ustava, između naših zakona pa čak i međunarodnih obaveza i nekakvih nacionalnih strategija i akcijskih planova, dakle sve to s jedne strane, a s druge strane je retorika koalicijskih partnera i to ocjenjujem kao a ujedno i kao guranje pod tepih nekih pojava koje je davnih dana trebalo osuditi i riješiti, s obzirom da za to očito ne postoji niti politička hrabrost, niti volje mogu samo zaključiti da će ubuduće stanje biti još gore. U replici sam napomenula da je uopće iluzorno govoriti o svim tim važnim dokumentima, o ustavnim načelnima, o međunarodnim konvencijama, pa čak i direktivama koje bismo uskoro trebali implementirati ako neke temeljne stvari nismo u stanju nazvati pravim imenom, a potom i riješiti. Kažem, početak i kraj priče je odnos prema onima koji se mole da žena bude podređena muškarcu kao autoritetu u četri zida svoje kuće, onima koji tvrde da će doći do porasta nasilja ukoliko žena nije čedno odjevena itd.. A sada nešto i o samoj strukturi ovog izvješća, dakle kažem sve polazi od stavova, od mentaliteta jednog naroda, od mentaliteta vlasti, a onda iz načina na koji su skrojene institucije koliko su one snažne. Mi i nadalje u ovome izvješću vidimo da postoji veliki rodni jaz u plaćam, on je trenutno za 2022. iznosio skoro 7%, rodni jaz u mirovinama 20,4%, svega jedna trećina žena nalazi se u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava i to dovoljno govori u prilog tome gdje su žene u Hrvatskoj danas, dakle još uvijek na marginama. Nastavi li se promovirati politika koja će tražiti da žene budu kod kuće, ukoliko se u svoje politike koje će ih poticati da rađaju da budu izvan tržišta rada, situacija se može samo pogoršavati. Kada govorimo o onim drugim problemima, evo ja bih voljela da u budućem izvješću možda više pažnje se posveti na načinu na koji funkcioniraju pojedine institucije, to doduše nije zadatak same pravobraniteljice, ona se bavi analizom onih pritužbi koje su do nje došle, ali neka pitanja trebamo postaviti i mi zastupnici. Naime, iz izvješća proizlazi da je u 2022. 950 tisuća kuna iznosio budžet i sredstva za provođenje psihosocijalnih tretmana u kaznenim i prekršajnim postupcima, no nije baš do kraja jasno na koji način taj sustav psihosocijalnih tretmana funkcionira i tko iz provodi. Naime, imamo dualnu ulogu između Povjerenstva za provedbu praćenja psihosocijalnih tretmana s jedne strane i Probacijske službe, također nije mi jasno po kojim kriterijima se sklapaju oni ugovori sa pravnim i fizičkim osobama za provođenje takvog tretmana i tko uopće kontrolira ishod njihovog rada. Smatram da bi ovakva jedna važna uloga morala biti institucionalizirana, da nemamo razliku od jedne godine do I za kraj, rekla bih da je možda jedna od najvećih zasluga pravobraniteljice i vrijednost ovog izvješća u tome što se opetovano naglašava važnost i uloga uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja kao posebnog, a ja bih dodala i obaveznog predmeta, Vlada to uporno odbija. Ono što se kaže da je trenutno u kurikulima kao među predmetna tema, smatram da nije dovoljno i da sve ono što bi se trebalo usaditi, ugraditi u nove generacije da budu otpornije na ovakve izjave u medijskom prostoru može biti riješeno samo kroz jedan takav

meni je drago da je Vlada izdvojila sredstva za stipendije učenicima. Međutim, kada se navode konkretni podaci i iznosi utvrđenih sredstava, meni se čini da je premali iznos otišao na konkretnu i stvarnu pomoć, a za ostatak, nije to predmet ovog izvješća to ćemo kada budemo govorili o sredstvima utrošenim na nacionalne manjine, čini mi se da jedna velika ili pretežita svota odlazi na stvari koje nemaju konkretnog učinka i rezultata. Smatram da bismo to trebali analizirati i onda sredstva kanalizirati amo gdje su najpotrebnija. Izvješću u cjelini dajem punu podršku, a pravobraniteljici za ravnopravnost spolova čestitam na svom dosadašnjem radu. Hvala. Hvala vam lijepa. Prije nego što prijeđemo na sljedeći klub ja bih vas zamolila da pljeskom pozdravite na galeriji učenike i učenice OŠ Pantovčak iz Zagreba, dobar dan, dobro nam došli.

Poštovana potpredsjednice HS-a, poštovana pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa stručnim suradnicima, uvažene državne tajnice, poštovani kolege zastupnici i zastupnice, dopustite mi da u ime Kluba HDZ-a iznesem nekoliko važnih činjenica za Izvješće ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022.g.. Rad ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2022.g. pokazuje visok stupanj predanosti i proaktivnosti u promicanju ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Izvješće jasno ilustrira napore i rezultate postignute unatoč izazovnim okolnostima poput pandemije covid-19 i posljedice potresa koji su znatno utjecali na operativne kapacitete njihovog ureda. Osvrnut ću se na neke ključne aktivnosti i postignuća. Ured je obradio 1564 predmeta, što pokazuje visoku razinu angažiranosti i efikasnosti u rješavanju pritužbi građana. Pritužbe su najviše pristizale u područjima socijalne sigurnosti, zapošljavanja i rada, te uprave, što ukazuje na ključna područja gdje je potrebno dodati, dodatno raditi na eliminaciji diskriminacije. Ured je također sudjelovao u 6 značajnih međunarodnih projekata financiranim sredstvima EU i drugih izvora. Projekti su bili usmjereni na rodno uvjetovano kibernetičko nasilje, rodnu jednakost u svijetu rada i prevenciju nasilja na radnim mjestima. Aktivna međunarodna suradnja, posebice kroz Europsku mrežu tijela za jednakost doprinjelo je razvoju pozitivne prakse i jačanju kapaciteta ureda, što je također pohvalno. Pravobraniteljica je održala brojne edukacije za različite skupine uključujući i pravosudnu policiju, probacijske službenike i djelatnike centra za socijalnu skrb. Aktivnosti u okviru Državne škole za javnu upravu također su bile značajne osiguravajući kontinuiranu edukaciju o ravnopravnosti spolova i antidiskriminacijskim mjerama, …/Govornik se ne razumije./…. Ured je nastavio s radom na prikupljanju i analizi podataka o ubojstvu žena naglašavajući važnost prevencije, edukacije i penalizacije počinitelja. Ova model nadgledavanja postao je prepoznatljiv kao primjer dobre prakse na razini EU i Vijeća Europe. Ured je bio aktivno prisutan u javnosti kroz preko 200 aktivnih uživo i online edukacija i kao kroz javna priopćenja i medijske nastupe. Organizacija konferencije i projekata kao što su …/Govornik se ne razumije./… pokazuje predanost u podizanju svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju. Ključ je uspješnog suzbijanja kibernetičkog nasilja u kreiranju preventivnih programa koji će od najmlađe dobi utjecati na osvještavanje educiranjem djece o sigurnom korištenju interneta i društvenih mjera i to kako je istaknuto prvenstveno kao alat stjecanja znanja, razvijanja kreativnosti, učenja novih vještina kroz povezivanje s drugima. Trebamo imati na umu kako online svijet čini dio naše svakodnevnice, te kako uz brojne pozitivne stvari donosi i one opasne, isto tako trebamo biti potpuno svjesni činjenice da uza sve specifičnosti elektronično nasilje nije neko drugo ili novo nasilje već isto ono nasilje koje se događa i van virtualne stvarnosti. Primjer iz moje lokalne zajednice gdje smo u dječjem vrtiću organizirali edukaciju za roditelje i stručne suradnike, uloga medija i društvenih mreža u životu djece predškolske dobi i važnost stručnjaka u odgojno-obrazovnom procesu je dobar primjer kako od najranije dobi upoznati sa preventivnim mjerama roditelje i stručne suradnike. Zaštita građanki i građana od diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. U tom dijelu podnesen je, kao što smo čuli, 551 predmet, te je do kraja izvještajnog razdoblja riješeno 466 predmeta, što je 84,6%. To ukazuje na dobru suradnju svih dionika resornih ministarstva, lokalnih i regionalnih samouprava sa samim uredom za ravnopravnost spolova. Rad ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom 2022.g. zaslužuje visoke pohvale. Unatoč brojnim izazovima ured je uspješno proveo značajan broj aktivnosti projekata koji doprinose boljoj zaštiti i promociji ravnopravnosti spolova. Posebna je pohvala sposobnost, prilagodba i kontinuiranog djelovanja unatoč epidemiološkim mjerama i infrastrukturnim poteškoćama u tom razdoblju. Dotaknut ću se nejednakosti na tržištu rada u 2022.g.. Tu imamo napredak i moramo naglasiti da evo kroz naredne godine da je, Hrvatska bilježi najveći broj zaposlenih ikada, preko milijun 722 tisuće, te najmanji broj nezaposlenih, ispod 89 Vlada je pritom u kriznom razdoblju koje je praktički trajalo cijeli drugi mandat i obuhvaća razdoblje i ovog izvješća, zaštitila građane, očuvala socijalnu koheziju, realizirala strateške projekte, stvorila preduvjete za rast plaća i time je pridonijela i smanjenju rodnog jaza u plaćama. Što se tiče mirovina, i tu je postignut napredak jer je uvedeno pravo korištenja i obiteljske mirovine. Slijedi nova formula usklađivanja mirovina, a to je mjera godina dana mirovinskog staža majkama za svako rođeno dijete. Poduzetništvo u smislu pokretanja i vođenja poslovnog subjekta u svojstvu vlasnika ili vlasnice tog subjekta također bilježi rast žena. rast žena. RH je jedna od rijetkih zemalja koja je u prethodnom razdoblju donijela strateški dokument vezan za razvoj poduzetništva žena te pravobraniteljica navedeno smatra primjerom dobre prakse. U RH sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama koji pripada sustavu obiteljske politike i socijalne sigurnosti, a čija svrha osiguravanje socijalnog rizika majčinstva i roditeljstva, povećanje nataliteta, ravnopravna podjela roditeljskih ulog te suzbijanje spolne diskriminacije na tržištu rada, a sve kroz usklađivanje s pravnom stečevinom EU, a očinski dopust je upravo i najveća novost u hrvatskom sustavu rodiljnih rodiljnih i roditeljskih potpora. Tu moramo napomenuti da su i rodiljne i roditeljske naknade rasle i da će se taj trend povećanja nastaviti dalje. Na žalost seksizam i spolno uznemiravanje prisutni su u mnogim sferama javnog i privatnog života ali i tu se radi na kontinuiranom podizanju svijesti, edukaciji, osnažavanju mehanizma zaštite kako bi se smanjila učestalost ovakvih ponašanja. Žene iz marginaliziranih skupina uključujući migrantkinje, žene s invaliditetom i pripadnice manjina, suočavaju se također na žalost sa diskriminacijom. U tom dijelu provode se specifične mjere i programi podrške koji su potrebni kako bi se osigurala njihova ravnopravnost, integracija u društvo. Iz izvješća 2022. godinu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pokazuje da je zabilježen određen pad prijava za spolno uznemiravanje u odnosu na 2021. Konkretno u 2021. bilo je 98 slučajeva, a u 2022. 68. Svakodnevno se unaprjeđuje sustav podrške za žrtve spolnog uznemiravanja kroz savjetodavne i psihološke usluge te se osigurava da su žrtve adekvatno informirane o svojim pravima i mogućnostima pravne zaštite. Također se maksimalno ulaže u, u izgradnju sigurnih kuća. Primjer iz Krapinsko-zagorske županije evo uz samom sufinanciranje djelovanja naše sigurne kuće, uključili smo se, uključile su se sve općine i gradovi iz čitavo područje Krapinsko-zagorske županije. Obzirom na visok udio maloljetnih žrtava provode se institucije, provode se preventivni programi u školama i drugim obrazovnim institucijama kako bi se mladi educirali o problemu spolnog uznemiravanja. Kontinuirano se radi na jačanju podrške žrtava, edukacije stručnjaka i prevenciji te se učinkovito bori protiv spolnog uznemiravanja i osigurava se sigurno i ravnopravno društvo za sve građane. Važno je ono što se radi, a to je edukacija, osposobljavanje stručnjaka koji rade sa žrtvama spolnog uznemiravanja uključujući policiju, pravosuđe i socijalne radnike. Posebnu pažnju treba posvetiti edukaciji o prepoznavanju i procesuiranju slučajeva spolnog uznemiravanja kao i osjetljivom pristupu prema žrtvama. Izvješće i ukazuje na problem poput femicida, ali i tu moramo spomenut da smo u tom dijelu otišli naprijed. Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona, Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji gdje se uvelo novo kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe. Osim toga izmjena Kaznenog zakona promijenila se definicija kaznenog djela teškog ubojstva te se teškim ubojstvom smatra svako ubojstvo počinjeno prema bliskoj osili, ili prema bilo kojoj drugoj osobi koji je počinitelj već ranije zlostavljao. Uvrštavanjem femicida u Kazneni zakon kao rodno uvjetovano ubojstvo žene, podržale su nevladine organizacije i ženska mreža Hrvatske. Moramo također istaknuti da je usvojena direktiva Europskog parlamenta i vijeća o poboljšanju rodne ravnoteže što među direktorima uvrštenih trgovačkih društva predstavlja značajan napredak. Direktiva pruža okvir za postizanje bolje rodne ravnoteže na pozicijama ekonomskog odlučivanja i nudi nadu za buduće poboljšanje u Hrvatskoj. U političkom djelovanju također ima napretka ali ima također i prostora za poboljšanje. Evo u našem 11. sazivu HS-a od 151 zastupničkog mjesta odabrano je 114 zastupnika i 37 zastupnice što je najviše do sad u saboru. Smatram da mi sve žene koje djelujemo u javnom političkom svijetu moramo pozitivno djelovati na naše buduće kolegice te im biti podrška da se osnaže, ohrabre i počnu U ime kluba HDZ-a pozdravljam rad Ureda pravobraniteljice te ćemo evo zajedno nastaviti s ovim pozitivnim trendovima, povećati svoj utjecaj kroz edukaciju, suradnju i zagovaranje, a resorna ministarstva i Vlada RH će kao i do sada u zakonskim okvirima i provođenjem mjerama raditi na suzbijanju diskriminacije u svim oblicima, a sve u zajedničkom stilu cilju poboljšanja ostvarenja ustavnog načela ravnopravnosti muškaraca i žena i dakako da ćemo podržati izvješće o radu Pravobraniteljice spolova za 2022. godinu. Hvala. Hvala vama. Da, ono što ćemo dominantno do kraja ovaj rasprave vidjet da ćemo bit žene dominantne u ovoj sabornici vjerojatno. Da, da ali do kraja rasprave. Ispričavam se na ovoj intervenciji. U ime Kluba zastupnika Možemo!, riječ će uzeti uvažena zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala vam predsjedavajuća. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Mislim da je vaša intervencija bila sasvim primjerena. Inače kad god raspravljamo o ženama, o ženskim pravima, o nasilju nad ženama budu samo žene. Dakle, to je standard, ja mislim da imam čak i fotografsku arhivu toga tako da to, ovo je, ovih, ovo dvoje naših kolega i kolega na ovoj strani dvoje to je stvarno odnosno troje i mislim rekla bih čak i dobro obzirom na to kako inače, kako inače na ovim rasprava bude. Drago mi je također da idem odmah iza kolegice iz Kluba HDZ-a jer iako će i Klub Možemo! bez daljnjega podržati ovo izvješće naš pogled na njega je stvarno sasvim različit rekla bih čak i suprotan od toga kako ga je iščitala kolegica Jembrih. Izvješće je, na to smo već navikli od pravobraniteljice iscrpno, vrlo kvalitetno i onome tko to želi daje vrlo dobar i cjelovit u stanje ženskih prava u RH. I ne samo to nego isto tako pravobraniteljica i u ovom izvješću, ali i inače kroz svoje javne nastupe i kroz javno sudjelovanje vrlo dobro obrazlaže koji su strukturni, strukturni uzroci te neravnopravnosti i kako što bismo trebali napraviti kada bismo htjeli toj neravnopravnosti doskočiti. Krenut ću referirajući se na onaj dio koji se tiče položaja žena na tržištu rada. O tome će u pojedinačnoj raspravi više govoriti kolegica Miloš. Rodni jaz u plaćama se doista nešto smanjio, on je sad oko 7%. Rodni jaz u mirovinama i dalje zjapi to je 20,4%. Čega je to posljedica? Posljedica je toga da žene i dalje puno češće rade prekarno, da žene i dalje puno češće rade na crno, da žene i dalje puno češće rade na određeno, da lakše gube poslove radi trudnoća odnosno porodiljnih, da i dalje su tradicionalna ženska zanimanja slabije plaćena od tzv. muških, da i dalje žene rade značajno više kućanskih poslova i poslova skrbi. Prema istraživanjima žene zaposlene rade 90 minuta dulje dnevno od zaposlenih muškaraca. Dakle, rade više ali zato teže i sporije napreduju. Imamo ih svega 16% u upravama i svega 25% u nadzornim odborima. Ja iz godine u godinu govorim u ime kluba i tu se ništa ne mijenja. Dakle, tamo gdje se zarađuje dobro, radi puno manje žena uglavnom nema, a tamo gdje su mirovine niske, gdje se jedva preživljava žena ima puno i ponovno ću reći taj odnos prema ženama umirovljenicama to su naše majke, naše bake je pravi prikaz toga kako vladajući za žene mare. Dakle, to da mi žene u njihovoj starosti svodimo na takvu sirotinju koja na koncu ovisi o suprugovoj penziji nakon što je puno više se naradila u životu to je duboko nepravedno i zaista neprihvatljivo. Ali da li nas to čudi? Pa ne čudi nas. Evo kolegica Jembrih je sad rekla da napredujemo jer je izabrano 37 zastupnica u saziv sabora. Ja bih istaknula da sada imamo Vladu kojoj, koja je u prošlom mandata imala četiri ministrice, a u ovom mandatu dvije. Dakle, ovim putem HDZ ide prema stabilnoj nuli žena u Vladi kao što su do stabilnih nula žena nositeljica lista primjerice na parlamentarnim izborima. Osvrnut ću se i na spolno uznemiravanje. Također ste spomenuli kako je eto povoljno da je pao taj broj. Taj broj je stvarno malen osobito ako pogledate kakva su istraživanja pa i međuvršnjačkog nasilja, pa istraživanja na sveučilištu, pa istraživanja anonimna koja se proiz… provode u radnim okruženjima je broj sasvim sigurno veći od 68 žena koje su prijavile spolno uznemiravanje. Možda je tome tako jer se procesuira svega nekoliko slučajeva godišnje, a da se kazni počinitelja toga još manje pa pošto je izvješće iz 2022. ja ću vas sve skupa podsjetiti na slučaj gdje je presuda došla upravo u siječnju 2022. 2022. gdje je 50-togodišnji muškarac maltretirao i spolno uznemiravao 18-togodišnju konobaricu, neprimjereno ju dirao, a kad mu je ona zalijepila šamar dobili su presudu da su oboje krivi za javno kršenje javnog reda i mira. Dakle, istu kaznu i njemu i njoj. Možda u tome leži razlog zašto imamo svega 68 prijava za spolno uznemiravanje, a ne u tome da se tako super sjajno prevenira spolno uznemiravanje. Osvrnut ću se na pitanje dostupnosti reproduktivne skrbi odnosno nedostupnosti. Dakle, ovdje se može javno reći žene u Hrvatskoj nemaju dostupnu reproduktivnu skrb. Dakle, u mnogim dijelovima zemlje mi nemamo dostupne ginekologinje i ginekologe na primarnoj razini. Dakle, žene u ovoj zemlji ne mogu iako uplaćuju zdravstveni sustav redovito godišnje u javnom zdravstvenom sustavu obaviti papa test i redoviti godišnji pregled koji je ključan da bi očuvale svoje reproduktivno zdravlje. Istodobno u bolnicama žene su nezadovoljne razinom kvalitete pružene skrbi na ginekološkim odjelima i u rodilištima i prema rezultatima međunarodnog istraživanja o iskustvima rodilja Hrvatska je se našla na pretposljednjem mjestu po zadovoljstvu žena kako ih se tretira u rodilištima. Uz to u mnogim dijelovima zemlje jedan cijeli segment zdravstvene skrbi otežano je dostupan ili nedostupan. Govorim dakako o prekidu trudnoće i govorim o tome osobito iz aspekta da inicijative koje bi prekid trudnoće kriminalizirale podržavaju i predstavnici vladajuće većine i to otvoreno. I to otvoreno. U 2022. to je godina o kojoj sada govorimo svjedočili smo mučnom slučaju Mirele Čavajde kojoj u osobito teškim okolnostima, dakle usred najgore životne muke RH ne da nije omogućila zakonom garantiranu zdravstvenu skrb nego joj je istu uskratila, odmogla joj je i dodatno ju stigmatizirala, a ona je svoju zdravstvenu skrb ostvarila u susjednoj Sloveniji, a tome su kumovali odnosno proces su vodili čelni ljudi hrvatskoga zdravstva mahom HDZ-ovci. Podsjećam da prema zakonu i prema odluci Ustavnog suda pobačaj jest element zdravstvene skrbi koji hrvatskim građankama mora biti dostupan. Odgovorna vlast ne može i ne smije žmiriti na činjenicu da radi pomahnitalog priziva savjesti kojeg u RH ima 60% ginekologa žene ne mogu ostvariti zdravstvenu skrb. Za usporedbu u susjednoj Sloveniji priziv savjesti čuje tek 3% tamošnjih kolega što nas dovodi do toga da hrvatske žene upravo tamo ostvaruju ono što plaćaju hrvatskom zdravstvu. Podsjećam isto tako da je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se nedostupnost pobačaja rješava spuštanjem, dakle te vrste zdravstvene skrbi na primarnu razinu zato što je razvojem medicinske znanosti došlo do toga da pobačaj više nije strogo kirurška disciplina i nema nikakvog razloga da se odvija isključivo u bolničkom sektoru u kojem eto hrvatski liječnici u tako velikom postotku imaju priziv savjesti da ne mogu ženama prepisati tablete. Ali dobo, dakle postoje rješenja i vi ste odgovorni da ih primijenite i da osigurate ženama ono što im jamči zakon ove države. I sada ću se na kraju posebno osvrnuti na pitanje rodno utemeljenog nasilja. Dakle, kaznena djela nasilja u obitelji među bliskim osobama su naravno i na žalost u porastu. U porastu je na žalost i broj femicida. Obraćam vam pažnju na sjajnu analizu koja je izašla prije možda mjesec dana koju je analizirala, dakle Dunja Bonaca Skenderović i koja analizira slučajeve femicida u Hrvatskoj koji su se dogodili od 2016. do 2023. Njena analiza potvrđuje ono o čemu pravobraniteljica godinama priča. Žene ubijaju partneri ili bivši partneri vrlo često u trenutku kada ih ona odluči napustiti. Femicidu uvijek prethodi nasilje, prethodi mu prisilna kontrola žrtve. Kad žena odluči napustiti takvog nasilnika on se potencijalno odlučuje za ubojstvo. I u tome inače leži odgovor i na ono bešćutno pitanje zašto nije otišla? Pa zato što ju odlazak vrlo često životno ugrožava. Femicid nije incident, femicid se ne događa zato što je muškarac poludio od ljubomore, ne događa se jer je izgubio razum. Femicid je planiran, femicid je namjeran. Počinitelji femicida pokazuju određeni obrazac ponašanja i on se može prepoznati unaprijed. On ima svoje korake i svoje faze i to traje godinama. Dakle, postoje godine u kojima možemo prepoznati da će netko potencijalno izvršiti femicid, imamo godine da djelujemo da to spriječimo. A zašto se to tu ne događa? Zato što se Istambulska konvencija ignorira, a ne implementira. Dakle, zato što nemamo sustavnu društvenu edukaciju koja bi djecu učila od malih nogu što je rodna ravnopravnost, zašto je važna, što je rodno uvjetovano nasilje, zašto je isto neprihvatljivo. Nemamo sustavnu edukaciju o tome kakvo je medijsko izvještavanje prihvatljivo. Ja ću vam samo neke sumanute naslove, danas sam ih tražila dok sam ovo spremala pročitati koji izlaze na hrvatskim portalima, na primjer: „Mirni poljoprivrednik djevojčici 12 plaćao seksualne usluge“. Jel' to normalan naslov? Mirni poljoprivrednik je silovatelj i ono seksualni zlostavljač, a nije plaćao djevojčici od 12 seksualne usluge. Ili moćna ljubav pomračila mu um. To je naslov koji izvještava o tome kako je muškarac brutalno prebio ženu, nanio joj teške tjelesne ozljede. To je medijski prostor. Nemamo edukaciju ni na razini sustava. Mi bi morali sve institucije u redu koje sudjeluju dovesti na razinu da njihovi zaposlenici mogu prepoznati elemente koji femicidu prethode i da onda adekvatno djeluju. Tu je najveće iskorake napravila policija, nema sada predstavnice. Ali i svi drugi to trebaju i treba ih međusobno uvezati. Dakle, mi moramo početi implementirati Istambulsku konvenciju. Mi ćemo kao klub uložiti zaključak kojim se Vlada na to obvezuje. Ja apeliram na vas kolege. Ne možete govoriti da ste napravili korake zato što ste u Kazneni zakon uveli femicid. Demantira vas pet mrtvih žena od kad ste ga uveli, pet mrtvih žena i dvije teško ozlijeđene od kad je femicid uveden u Kazneni zakon. I u niti dva mjeseca vas demantira da je to dovoljno. To nije dovoljno, apeliram na vas da prihvatite zaključak i da ovo konačno bude mandat u kojem u kojem će se Istambulska konvencija implementirati. Hvala. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegici Kekin. Kolega Dalibor Paus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo poštovana pravobraniteljice prije svega bih htio pohvaliti rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, zahvalit na stvarno kvalitetnom i iscrpnom izvješću. Ja ću ovdje reći nekoliko prijedloga možda za poboljšanje stanja u sustavu koje mi u klubu IDS-a vidimo i smatramo da su bitni. Prije svega čini mi se da trenutni resursi nisu dostatni za sve aktivnosti koje institucija provodi. Povećanje financijskih sredstava sigurno bi omogućilo i više projekata i dublje istraživanje o raznim područjima za koje je zaduženo pravobraniteljstvo za ravnopravnost spolova. Bilo bi dobro na kraju krajeva vidjet analizu trenutačnih resursa i potreba Ureda pravobraniteljice i vidjet što sve, koliko još treba dodatno financirati kako bismo podigli razinu kvalitete odnosno širine rada pravobraniteljice. Mislimo da je potrebno uspostaviti sustav za kontinuirano praćenje i evaluaciju učinkovitosti mjera koje se poduzimaju u unapređenju ravnopravnosti spolova i to bi sigurno uključivalo i analizu i izvještavanje, ali i prilagodbu strategije na temelju dobivenih podataka. Mislimo da je važno i veća uključenost privatnog sektora u inicijative za ravnopravnost spolova i to može imati značajan utjecaj primjerice kroz partnerstva sa tvrtkama za promicanje jednakih plaća, napredovanje i zaštitu od diskriminacije, mogu se kreirati smjernice za poslodavce, poticati politike jednakih plaća i podržavati organizacije koje pružaju ženama podršku u karijernom napredovanju. Potrebno je na raznim mjerama poticati poslodavce na zapošljavanje starijih žena što može imati veliku prednost te zaštiti trudnica i žena sa ugovorom na određeno. Potrebno je prije svega hitno jačanje integracije građanskog odgoja u obrazovnom sustavu koji se trenutno provodi jedino kroz inicijative jedinice lokalne i područne samouprave, podsjetit ću da se provodi sustavno u Gradu Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji i u Istarskoj županiji. Nadalje, mislimo je potrebno poticati i financijski podržavati lokalne inicijative koje promoviraju ravnopravnost spolova kroz decentralizirani pristup jer to omogućuje bolju prilagođenost specifičnim potrebama različitih zajednica. Na kraju, potrebno je uvesti savjetovalište za spolno zdravlje mladih po primjeru Istarske županije. Ja ću vas podsjetiti da u Istarskoj županiji postoji pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije Savjetovalište za spolno zdravlje mladih i ono obuhvaća promociju ravnopravnosti spolova, nenasilje u vezama, pravo na različite spolne orijentacije bez diskriminacije i radi se o tome da to financira Istarska županija i lokalna samouprava, dakle općine i gradovi s područja Istarske županije, a smatramo da bi to trebalo uvesti za područje čitave RH iz nekoliko iz nekoliko razloga, o tome smo već i govorili u Saboru, a prvi je taj da je prije svega besplatno da ne treba uputnice dakle mladi mogu doć bez uputnice, nitkome ne moraju se povjeravati da će iskoristit to pravo da se savjetuju u savjetovalištu po pitanju svojih veza, po pitanju odnosa i ravnopravnosti spolova i sve ono što ih zanima. Imaju direktnu uslugu u kojemgod broju žele, dakle nema ograničenja u dolascima. Zavod za javno zdravstvo ima raširenu mrežu i veliku dostupnost što bi u svakom većem gradu ili općini što bi sigurno pomoglo pri tome da se ovaj sustav na učinkovitosti ovog sustava, a liječnici školske medicine najbliži su mladima i fizički, ali i po povjerenju koje im mladi daju. Nadalje, mislimo da je potrebno provoditi jače kampanje za podizanje svijesti među širom javnosti o pitanjima ravnopravnosti spolova uz korištenje medija i društvenih mreža kako bi se doprinijelo boljoj informiranosti i promjeni stavova. Ja ću danas podsjetit na jedan naslov iz današnjeg jednog dnevnog medija koji je baš prigodno i ovoj raspravi se pojavio koji kaže kad igra reprezentacija obiteljsko nasilje povećava se za 26%, a 38% ako reprezentacija izgubi. Sljedeći dan je obiteljsko nasilje veće za 11%. Dakle, ovo su podaci iz istraživanja britanskog Nacionalnog centra za obiteljsko nasilje, osim što oni imaju takav centar za obiteljsko nasilje, zanimljivo je da u Engleskoj se već deset godina uključuju u klubovi u akcije podizanja svijesti protiv nasilja u obitelji. Pa evo pozivam i našu pravobraniteljicu za djecu da iskoristimo i ovo europsko prvenstvo, da iskoristimo popularnost i naših igrača i da pokušamo i na taj način djelovati na svijest ljudi po pitanju ravnopravnosti spolova i po pitanju nasilja u obitelji. Evo tu su neki od prijedloga kluba IDS-a, u svakom slučaju podrška pravobraniteljici na njezinom radu i nadam se ćemo zaista moć napravit jednu kvalitetnu analizu koliko smo odmakli od 2022. kada budemo pratili izvješće za 2024. koje će bit Hvala kolegi Pausu. S ovim završavamo s raspravama klubova zastupnika i prelazimo na pojedinačne rasprave. Kolegica Ivana Marković je na redu. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice sa kolegama. Ja bi u svojoj pojedinačnoj, ja bi svoju pojedinačnu

odnosno opisati tu konstantu potrebu? Da, da se iznova, iznova treba boriti za prava žena jer svaki rezultat koji se napravi kad vidimo da on donosi rezultata onda i odvraća sve one koji su sa druge strane koji žele ta prava umanjiti, onda se jučerašnji dan zapravo čini lakim i daje snagu da se nastavi sa borbom i dalje. Ono što bih željela reći da se ženama nikad ništa nije dato. Kroz povijest smo bili svjedoci da su se žene itekako morale namučiti i izboriti za svoja prava i smatramo, mislim smatram da ta borba svakodnevna i treba je nastaviti iz dana u dan. Na aktualnom satu sam upitala premijera kako on vidi Hrvatsku, da li Hrvatsku za slobodne žene koje razmišljaju svojom glavom koje su u jednakim početnim pozicijama sa svojim muškim kolegama ili ili državu odnosno Hrvatsku u kojoj bi muškarci određivali kako žena da živi. Nažalost, nisam dobila odgovor dobila sam salvu uvreda, ali i protupitanje, pa što smo mi to napravili da bi smanjili ženska prava. Ja bi danas u svojoj pojedinačnoj raspravi zapravo nabrojila ono što je HDZ mogao napraviti u posljednja dva mandata, a što je propustio napraviti odnosno šta ova Vlada nije osigurala ženama. Prije svega započet ću od samog HDZ-a koji nije poštovao načela ravnopravnosti i prilikom sastavljanja izbornih lista nije htio pružiti niti priliku svojim ženama da budu na listi, da se mogu baviti jednako kao muškarci sa politikom i radi toga je odgovarajuću kaznu, smanjio je broj žena u ministarstvima sa četiri na dvije, a žene su u HDZ-u trebale čekati na svoj red da uđu u Sabor onda kad su se muškarci raspodijelili na izvršne funkcije. bi imali ni ovoliki broj, ne bi imali ovakav broj žena koje su danas u Saboru. Dalje, HDZ nije proveo odluku Ustavnog suda iz 2017.g. da donese novi Zakon o pobačaju. Dvogodišnji rok koji je Ustavni sud bio zadao je prošao 2019. godine i kada je predsjednik sabora, sadašnji i tada je bio zapravo kazao da je prekid trudnoće kompleksno etičko, medicinsko, znanstveno, svjetonazorsko i pravno pitanje na što mu je predsjednik Ustavnog suda kazao da to nije dobra poruka, da su dužni poštovati Ustavi i kao svaka pravna i fizička osoba tako i sabor pa kad oni stalno govore o tome kako ovaj predsjednik ili SDP-ovci ne poštivaju Ustav, vidimo tko su pravi kršitelji Ustava. To je upravo HDZ koji u 2024. godini nije proveo odluku Ustavnog suda tako da oni uzimaju od Ustavnog suda one stvari koji, kojima paše.

besplatan pobačaj. Imamo masovan priziv savjesti, imamo molitelje ispred bolnica i zaista je to ponižavajuće za svaku ženu koja na žalost se našla u situaciji da mora razmišljati u o pobačaju bilo od medicinskih ili nekih drugih razloga i također bitno je napomeniti ja dolazim iz jedne male otočne sredine, imamo velike probleme sa ginekologom to je kazala i gospođa Kekin. Znači jedna je stvar dostupnost ginekologa u velikim sredinama, međutim ni županija ni Vlada nisu omogućile da u svakoj otočkoj manjoj ruralnoj sredini ima barem jedan ginekolog. To u našem slučaju nije moguće. Ima dana kada ginekologa uopće nema ili dolazi 1, 2 puta tjedno pa dolaze 3 različite osobe to je zaista jedna situacija za 2024. godinu poražavajuća. Dalje, nije uveden građanski seksualni odgoj gdje bi se steklo jedno upotrebljivo znanje na način da buduće generacije, svi ovi mladi koji dolaze da se radi, da se sprječava nasilje jer nasilje se uči i na žalost u našem društvu je postalo uobičajeno da je žena kriva i čak smo čitali neke članke odnosno istraživanja koliko djece odnosno mladih misli da je normalno da žena dobije pljusku. Kolegica iz DP-a govorila je o moliteljima na trgovima, da je to svačije pravo. Ja apsolutno nemam problema ni sa vjerom ni sa moljenjem međutim mi smo svjesni da moljenje na trgovima ide u drugom smjeru, a to je da se smanje stečena prava žena ili da se ona ospore upravo pod krinkom molitve. Ono što bi na kraju htjela kazati i što bi htjela danas naglasiti, a to je tema nasilje nad ženama. Kad govorimo o temi nasilja nad ženama nakon toga ne smije biti ali. Nasilje treba osuditi i tu bi trebala se stavit točka nasilje se u društvu danas u većoj mjeri tretira kao prekršaj. U zatvor se šalje manje od 10% nasilnika, a uz počinitelja se na žalost često ovaj, uhapsi žrtva evo gospođica, gospođa Kekin je o tome nešto govorila i oboje bivaju privedeni i kažnjeni novčanom kaznom i kad dođemo do trenutka da je žrtva ubijena znači možemo svi samo kazati da je sustav u potpunosti zakazao i moramo svi skupa raditi na tome da toga u budućnosti bude što manje i zabrinjavajuće postotak stručnjaka u institucijama, bilo da se radi o policiji, da se radi o zdravstvu, socijalnoj skrbi koji pristupaju ženama sa izrazito patrijarhalne pozicije, minimaliziraju nasilje, pronalaze opravdanja za počinitelje, insinuiraju krivnju ili sukrivnju žrtve i opet govorimo o tome da je edukacija najvažnija stvar, jer kad dođe do suda i do policije, uobičajeno je to već su stvari došli do krajnje, krajnje smatram da je edukacija i podizanje svijesti u društvu zapravo najvažnija metoda za borbu protiv nasilja. Na kraju ću iznijeti neke poražavajuće činjenice nakon kojih se svi moramo zapitati kakvo smo društvo danas postali, a to je da manje od 10% osuđenih nasilnika završi u zatvoru, čak 80% svih zatvorskih kazni su uvjetne. Prosječni postupak za seksualno nasilje u Hrvatskoj traje 41 mjesec, a skoro 80% osuđenih za silovanje dobije kaznu manju od minimalne ili u visine donje propisane, trećine propisanih kazni. U prošloj godini je ubijeno 9 žena, svi počinitelji su bili muškarci dok je u ovoj godini do današnjeg dana ubijeno 5 žena. Hvala zastupnici Marković. Za repliku se javila kolegica Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolegice Marković u pravu ste oko dostupnosti ginekološke skrbi posebno kod vas na otoku i u manjim sredinama. Ja dolazim iz grada Zagreba koji je velika sredina i koji po svoj prilici ne bi trebao imat problema, a problemi su gigantski. Želim zapravo iskoristit ovu repliku da poručim da zapravo neke procedure HZZO-a, sve kad se nađe i otvori nova ginekološka ambulanta, što je slučaj kod mene u Zapruđu koji bi trebao pokrivat nekoliko gradskih kvartova koji čine nekoliko desetaka tisuća stanovnika, procedura je takva da mi žene koje se želimo prijavit za novu ginekologa, moramo se ispisat kod postojećeg i onda čekati neodređeni broj mjeseci ili godina da nova ordinacija skupi dovoljan broj potpisa, a onda smo neizvjesni oko toga hoćemo li tamo biti ili ćemo morat tražit ponovno nekog novog ginekologa jer smo se od onog prethodnog ispisali, a cijelo vrijeme zapravo gotovo 6 mjeseci minimalno ostajemo bez ikakve zaštite. Dakle nije samo pitanje da ih nema nego kada ih ima svjesni smo spektakularno zakomplicirat da se zapravo situacija poboljša. **Marković, Ivana (SDP)** Ja se mogu složiti s vama i razumijem ovaj situaciju u Zagrebu, međutim ja ću se opet osvrnuti na manje sredine smatram da što više trebamo govoriti o načinu popunjavanja kadra u manjim sredinama jel ako smo u situaciji da u velike gradove je problem bilo Zagreb, Split, Makarska i Trogir onda možete zamislit kako je to u manjim sredinama i da nema šanse da neki mladi doktor dođe radit u otočku sredinu bilo to Brač, Hvar, Vis i neku ruralnu sredinu i ako nastavimo ovakvim načinom rada znači je, da se napravi jedna strategija u kojoj nije samo Vlada odnosno županija, treba uključit i JLS kroz stavljanje potencijala koji imamo na našem području, a prvenstveno mislim o o stavljanju zemljišta RH u svrhu i izgradnju stanova, da se ponudi zapravo ti stanovi ovaj novom kadru koji će doći na otoke.

sve što se tiče teme ravnopravnosti, pa tako i teme ravnopravnosti spolova, a jednako tako i u materijalu koji smo dobili piše u području obrazovanja o pitanjima ravnopravnosti spolova ured pravobraniteljice sudjelovao je u brojnim aktivnostima s ciljem edukacije učenika i učenica, studenata i studentica, ali i nastavničkog kadra. Pravobraniteljica ukazuje da integracija odgoja i obrazovanja za ljudska prava i ravnopravnost spolova kroz odgojno-obrazovni sustav nije rasprostranjena na nacionalnoj razini već da se navedeni programi uvode na lokalnoj razini i pojedinim školama. drastičnih primjera koji pokazuje kako država nije osigurala da se od najmlađe dobi počnu provoditi kvalitetni obrazovni programi koji bi osigurali ravnopravnost spolova. ovim putem pozivam sve da se ugledaju na primjer grada Rijeke i lokalne sredine koji svoj program zdravstvenog odgoja i građanskog odgoja nudi svima besplatno, a prvi rezultati pokazuju povećanje tolerantnosti i smanjenje nasilja među mladima. Ivana (SDP)** Zahvaljujem. Da, pa smatram da je edukacija košto ste i sami rekla, rekli jedna od najvažnijih metoda u dizanju svijesti o važnosti borbe protiv nasilja ne samo nad ženama nego svim ostalim Nažalost na lokalnoj razini smo svedeni na pojedinačne bilo škole ili JLS koje su u mogućnosti uvesti građanski odgoj. Znamo da je uobičajeno kad je u županijama na vlasti HDZ ili neka druga opcija se to ovaj ne želi provesti, a ja vama samo mogu čestitati na uvodu u građanskog odgoja i ja vjerujem da će se rezultati vidjeti i da će naši mladi učiti o ovome šta danas pričamo, da će biti upoznati sa svim situacijama i ono šta, šta je mene zgrozilo, a ponovo ću ponoviti, ne nije normalno plesnuti ženu. Hvala. Na redu je za pojedinačnu raspravu kolegica Jasenka Auguštan-Pentek, izvolite. **Auguštan-Pentek, Jasenka (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolegice, evo jednakost plaća, ravnopravnost, zaštita od rodno uvjetovanog nasilja, premda su ove sve teme normativno dobro uređene sama primjena nažalost nije na nivou na kakvom bi trebala biti. Što se tiče politike i političarka u ovom sazivu od 151 zastupnika izabrano je 114 muških zastupnika i samo 37 zastupnica. To je napredovanje u odnosu na prošlo mandatno razbolje, međutim tih 37 zastupnica izabrano je zahvaljujući oporbenim strankama, 4 zastupnice stavile su mandat u mirovanje, a 17 je došlo još kao zamjena. Kada govorimo o izborima, posljednjim izborima JLS, u predstavničkim tijelima je 29% žena, a u izvršnoj vlasti samo 11% žena. Nas 17 je gradonačelnica od 128 gradova, samo je 41 načelnica od 428 općina. Vidi se kolko je nažalost razmjer muškaraca naspram žena, žena političarka i sad je pitanje da li ovoga političarke se ne usude kandidirati i biti na čelu lista ili ih stranke, vladajuće stranke nažalost stavljaju kao broj na začelje. začelje. Međutim kada dođemo i do tih podataka većina stranaka koje su sad na vladajućim pozicijama rađe će platiti kaznu nego poštovati zakon i staviti žene u ravnomjeran položaj. Nakon toga dolazimo i do problema mladih kolegica načelnica i gradonačelnica koje se odluče na ovu poziciju kandidirati da naprave nešto u svojim JLS, međutim kada one međutim kada one ostanu trudne, a imamo primjer u susjednoj općini moga grada, tada dolazi do jednog problema zato jel te trudne kolegice po jednom zakonu moraju koristiti nužni dio porodiljskog dopusta, 28 dana prije i 70 dana nakon poroda, međutim po Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi lokalne dužnosnice nemaju na to pravo i tako je krenulo dopisivanje između raznih ministarstava od početka trudnoće jedne načelnice. Međutim, tek kada je već morala koristit pravo mjesec prava prije očitovalo se Ministarstvo pravosuđa i uprave gdje nije znalo kako bi najbolje odgovorio, pa je rečeno da načelnica mora koristiti ova prava bolovanja, ali nije ni nesposobna za rad, a budući da nema zamjenicu ili zamjenika ona svoj posao načelnice mora obavljati, međutim sada ide druga situacija da ta načelnica ne može imat primanja kao načelnica nego su joj smanjena primanja koja su po pravila porodiljnog dopusta odnosno bolovanja i ta načelnica je radila sve te dane znači 28 dana prije i 70 dana nakon poroda, vodila je tu općinu međutim primanja su joj bila 5.200 i nešto kuna tako je bio zakon prije i plaća joj je bila za 100% manja nego, nego bi ju imala kao načelnica. I dolazimo do tog problema na koje smo mi kao vladajući upozoravali kada se je donosio zakon da žene političarke nisu stavljene u jednak položaj i ako želimo motivirati mlade djevojke, žene da se bave politikom to je nešto što bi neko trebao urediti i znati po kojim pravima i na koji način ona može koristiti svoje barem osnovno pravo kao čelnica općine. Isto tako željela bi se osvrnuti još na moje kolegice načelnice i gradonačelnice, a vjerujem da je tako i sa saborskim zastupnicima, zastupnicama gdje smo imale brojni puta razne seksti… seksističke napade vrijeđanja na osnovi spola koje brojni kolege nisu imali, pogotovo preko društvenih mreža i brojne kolegice su stale uz neke kolegice međutim nažalost mislimo i smatrale smo da i muški kolege bi trebali stati iza takvih napada jer nama što se nas tiče mi smo hrabre i znamo se nositi sa time međutim zbog svih budućih naših generacija, naših kćerki želimo da se konačno to promijeni. I za kraj, željela bi citirati jednu američku aktivisticu za ženska prava Elizabeth Cady Stanton koja je rekla, a to je i istina najbolja zaštita koju bilo koja žena može imati je hrabrost. Zato ćemo se hrabro i dalje boriti za naša prava i sve dok nas vi kolege muškarci nećete u tome podržati. Hvala uvaženoj kolegici. Slijedeća na redu je kolegica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice, predstavnice Vlade, s popriličnim zaostatku na dušu prošlom sazivu raspravljamo o Izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu. Osobno izvješće ocjenjujem sveobuhvatnim i izrazito informativnim, a rad pravobraniteljice i njezinog tima pozitivnim stoga ću ga i današnjom raspravom i glasanjem u petak podržati. Institucija pravobranitelje za ravnopravnost spolova je naša saborska institucija te je ona naša opunomoćenica u svim slučajeva diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Obzirom da je ovo prva rasprava u ovom mandatu na temu ravnopravnosti spolova vidim da tu postoji nešto nerazumijevanja. Želim nas sve podsjetiti na zakonske definicije o ravnopravnosti spolova kao i diskriminacije na temelju spola. Ravnopravnost spolova je jedna od najviših vrednota ustavnog poretka RH, a za zakon ravnopravnost spolova znači da su muškarci i žene jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Diskriminacija na temelju spola označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom, obrazovnom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili bilo kojem drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena. Našim zakonima se zabranjuje diskriminacija temeljem bračnog i obiteljskog statusa te spolne orijentacije. Poštovana pravobraniteljice, kolegice i kolege ova rasprava traje već neko vrijeme i dosta je podataka o njoj izrečeno. Ja ponavljam svoje zadovoljstvo opširnim pisanim izvještajem sa prikazanim, prikazima konkretnih slučajeva i nemam potrebu danas o tome govoriti. Međutim, imam potrebu govoriti o dva događaja koji su po meni obilježila 2022. godinu u području ravnopravnosti spolova i čiji doseg se nije zaustavio u 2022. i koji danas značajno oblikuju društveni i politički narativ na temu ravnopravnosti spolova. 12. svibnja 2022. godine okupile smo se na velikim prosvjedima u Zagrebu i mnogim drugim gradovima Hrvatske kako bismo kriknule Dosta. Rekle smo Dosta u znak solidarnosti s Mirelom Čavajdom te svim ženama kojima je uskraćen zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi. Mi žene u Hrvatskoj uz podršku muškaraca koji nas razumiju i podržavaju tada smo bile opravdano brojne, ali i bijesne i glasne zbog institucionalne torture kojoj je bila izložena Mirela Čavajda koja je vrlo hrabro javno, a suočena s terminalnom dijagnozom ploda kojeg je nosila razotkrila dno koje je javnozdravstveni sustav dotaknuo kad je u pitanju zdravlje žene. Dno o kojem govorim uključujem, uključuje ali se ne iscrpljuje na mučenju, obmanjivanjima, lažima i manipulacijama žena koje samo s pravom očekuju ono što bi im država trebala osigurati. Primjernu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu te zakonom zajamčenu zdravstvenu uslugu. Jako je važno kolegice i kolege da shvatimo da se reproduktivna prava žena ne smiju kršiti ni ignorirati, da mora postojati sustav koji mora pomoći ženama u najtežim životnim situacijama. Radi se o medicinskim pitanjima koje su neki liječnici potiho zbog svojeg svjetonazora učinili političkim. Međutim, politika ga koliko god to sada paradoksalno zvučalo ne smije učiniti ideološkim. I na ovu temu još dva komentara. Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, tako se naime zove zakon temeljem kojeg je danas reguliran prekid trudnoće u RH objavljen je u Narodnim novinama 4. svibnja 1978. godine. Taj zakon je kolegice i kolege mjesec dana stariji od mene. Danas zakon ima više od 46 godina, a u međuvremenu zdravstvena struka, medicinska bioetika ali i međunarodna pravna praksa i odluke u tih više od 46 godina su napredovali gigantski i posve je neprimjereno da o tako važnoj i bolnoj temi mi danas reguliramo po tako starom zakonu. Također podsjetit ću da je Ustavni sud RH u veljači 2017. donio rješenje u kojem nalaže HS-u da roku dvije godine dakle do veljače 2019., a danas smo u lipnju 2024., donese novi zakon kojim bi se reguliralo pravo na pobačaj. Usput Ustavni sud je ustvrdio ustavnost pobačaja te naveo niz slučajeva pred Europskim sudom za ljudska prava iz kojih je razvidno da je pravo žene na upravljanje svojim tijelom neupitno te je ono iznad prava nerođenog bića. Ovaj događaj sam spomenula je jedan, jedna situacija koja na temu ravnopravnosti spolova bila važna javno je vidljivo u 2022., rekla sam da ću govoriti o dvije, pa sad druga. Druga se situacija odnosno događaj krenuo događati krajem '22. i još uvijek traje. Naime, na glavnom zagrebačkom trgu prve subote u listopadu 2022. okupili su se muškarci vjernici iz inicijative „Muževni budite“ kako bi klečeći održali zajedničku javnu molitvu. Riječ je o okupljanju kažu ekstremnih katolika koji su u Hrvatsku doveli do sad nepoznatu praksu javne molitve koja nema uporište u domaćoj vjerskoj tradiciji. Traže da muškarac bude glavni duhovni autoritet u obitelji koji će prenosit katoličku vjeru, žensku čednost i predbračnu čistoću, zabranu pobačaja te čednije odijevanje žena. Muškarci koji sebe nazivaju bratstvo „Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina“ se od tada pa sve do danas se okupljaju svake prve subote u mjesecu u Zagrebu i drugim gradovima na nečemu što oni nazivaju miroljubivim i apolitičkim događajem, a koji je u osnovi normalizirani diskursa koji čini podjelu između prava muškaraca i žena. Radi se o prodoru sve važnijeg, snažnijeg vjerskog fundamentalizma u javni medijski prostor s ciljem krojenja prava i pravde ženama. Radi se o javnoj i dobro organiziranoj plaćenoj kampanji koja zaziva ukidanje jednakosti žena koja je zajamčena Ustavom i kampanji koja eksplicitno zaziva podređenu ulogu žena. I da se posve razumijemo, sve je to dodatno upakirano u zapravo licemjernu molitvu da domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, valjda zabludjelog u liberalni prozapadni svjetonazor. Paralelno s mučkim prebiranjem krunice teče i tiha misa kontra prosvjednica koje je mobilizirala hrabra umjetnica Arijana Lekić-Fridrih uz podršku Udruge „Domino“, ponajprije da bi uspravnim stajanjem i ružama nasuprot klečanju i krunicama iskazala poštovanje žrtvama femicida i nasilja nad ženama, a onda i sustavno javno demontirala licemjerje prave nakane molitelja. I mi smo tako došli u situaciju da smo se 2022. počeli s pravom pitati tko su ti ljudi i s kojim pravom u 21. stoljeću kontaminiraju javni prostor svojim retrogradnim, ali diskriminatornim i mizogenim stajalištima. I opet smo došli u situaciju da moramo graditi pravo na izbor kako bismo spriječili da popularne, ali ekstremističke konzervativne i fundamentalističke ekipe ne uspiju u svojem naumu uskraćivanju ženskih prava u 21. stoljeću. I opet smo došli u situaciju da se moramo boriti za prava koje su izborile naše bajke i majke osiguramo ne samo sebi nego i svojim kćerima, nećakinjama i unukama. No izborit ćemo se da one koje dolaze iza nas ne moraju boriti ovakve borbe i za sobom ostaviti društvo u kojem su žene jednake, zaštićene pred zakonom i daleko od margina na kojih se danas dobar dio žena nalazi što potvrđuju brojne analize, brojke i prikazi slučajeve i iz izvješća o kojem danas raspravljamo. Kolegice i kolege, uvažavajući naše političke razlike koje uvodimo u ovaj HS, mi negdje moramo odrediti marginu dozvoljenoga, moramo ustvrditi da nas razna hodanja i klečanja nažalost ne vodi nigdje drugdje osim daleko unatrag, u okvire patrijarhata koji pod okriljem religijskih uvjerenja muškarci diktiraju način ili žele diktirati način života, prava i pravde ženama. To nije u skladu s hrvatskim Ustavom na kojeg smo prisegnuli svi mi, a koji ravnopravnost spolova navodi kao jedno od temeljnih vrednota. Ta dva događaja iz 2022. prosvjed „Dosta za reproduktivna prava žena“ i početak mjesečnih prvosubotnjih javnih klečanja na hrvatskim trgovima protiv žena, duboko su po mom osobnom sudu oblikovale narativ o ravnopravnosti spolova ne samo u '22. nego to čini i danas. Stoga ljudska prava, a u ovom kontekstu posebno ženska prava mi ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Trebamo razviti istančan sluh i njuh za njihovo umanjivanje i osvještavati diskriminatorne prakse. Ovo izvješće u tome pomaže i zato ima moju potporu. No nemojmo se zavaravati da je to dovoljno i da će to biti dovoljno. Stoga naglašavam i ponavljam, mi kao žene smo slobodne i ravnopravne i takve ćemo i ostati što duže i upornije neki klečali protiv nas mi ćemo uspravnije i čvršće stajati da uživamo prava koja su nam garantirana Ustavom i prava koje su izborile žene prije nas. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegici Lugarić. Za repliku se javio kolega Igor Peternel, izvolite. **Peternel, Igor (DP)** Kolegice Lugarić duboko je nemoralno uopće stavljati u isti kontekst pravo na pobačaj i slučaj Čavajda. Dakle, kod slučaja Čavajde ne radi se o pobačaju nego se radi o bolesnom djetetu u 8. mjesecu trudnoće o želji za eutanazijom tog djeteta, zapravo feticidom koji nitko u Hrvatskoj nije htio izvesti. Zapamtimo, nitko u Hrvatskoj od službene medicine nije htio izvesti. I upravo to što vi danas o tome govorite daje nama svima za pravo koji smo godinama tumačili da je to slučaj koji ste vi zapravo ispolitizirali, iskoristili tu ženu za promociju ideologije, a kulminiralo je vašim ponašanjem vašeg koalicijskog partnera u Zagrebu koji je proglasio Zagrepčankom godine. Dakle, to je ideološko jednostavno iskorištavanje jednog slučaja kako bi prikupljali jeftine političke bodove. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Imamo povredu poslovnika, kolegica Ivana Kekin. Izvolite. **Kekin, Ivana da se barem držimo osnovnih činjenica koje su lako provjerljive, dakle gospođa Čavajda je bila u 26. tjednu trudnoće, malo matematike nije na odmet kolega Peternel prije nego što nastavite sve ovo što ne stoji ni za 26 ni za 8 mjesec trudnoće. Kolegice Kekin moram vam izreći opomenu. Ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Molim vas da ne komentiramo iz klupa. Sljedeća za repliku se javila uvažena, pardon za povredu Poslovnika se javila uvažena kolegica Sabina Glasovac. Izvolite. Povreda Poslovnika članak 238. omalovažavanje zastupnika. Ne dozvoljavam, sad govorim osobno da vrijeđate moju inteligenciju, niti moje dostojanstvo na ovakav način. Mireli Čavajdi država je uskratila zakonsko pravo koje je ona imala bez srama, bez zadrške, točno tako i to zakonsko pravo brojnim ženama država uskraćuje iako postoji Zakon o pobačaju kojeg iz ovih i onih razloga bolnice ne žele provoditi. Molim lijepo nemojte to raditi. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegici Glasovac. Također moram izreći opomenu zbog replike umjesto povrede Poslovnika. Na redu ste kolegice Lugarić za odgovor na repliku, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Izvrstan je taj „la, la land“ u kojem vi živite kolega Peternel, a razumijem da kao muškarac ne razumijete da postoje pola državljana naše države, sve žene kojima je mnogima kao i Mireli Čavajdi koja je sama s tim istupila u javnost uskraćeno pravo na privremenu pravovremenu i zakonom zajamčenu zdravstvenu zaštitu. Osim toga dodatno ju je zdravstveni sustav maltretirao u očajno teškoj životnoj situaciji.

U svakom segmentu i jedini način da smanjimo nasilje u Hrvatskoj, da smanjimo neželjene trudnoće je edukacija. Ta edukacija kreće od predškolske, nastavlja se u osnovnoj i srednjoj školi i na fakultetima. Podatak koji smo ovih dana mogli vidjeti je podatak koji zapravo izaziva nevjericu. Trećina hrvatskih sedamnaestogodišnjaka stupilo je u spolne odnose i to najčešće u dobi od 16 godina, manje od polovine je pri tome koristilo kondome, u visokom postotku pod utjecajem alkohola, psiho aktivnih droga. koje direktno utječe na spolno zdravlje, reproduktivno zdravlje, na demografiju građana Hrvatske. Prema tome, bez edukacije od najranije dobi nećemo riješiti brojne probleme koji su i danas tema izvješća naše pravobraniteljice. Hvala kolegi Jovanoviću. Odgovor na repliku kolegice Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Mogu se samo složiti sa vama i na neki način vam zahvaliti javno na svim inicijativama koje ste imali sa uvođenjem zdravstvenog odgoja u hrvatske škole, u naravno formatu u kojem je to bilo moguće. Mi čini mi se od, barem ja politički negdje od 2005., šeste, sedme godine to je sad već više gotovo dvadesetak godina sudjelujem u raspravama o potrebi uvođenja zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Kada sam pitala jednom tadašnjeg ministra onda mi je na to odgovorio da je potrebno djecu educirati kako treba prati ruke. Mi nikako da naučimo ovo što ste vi dobro rekli, ja se tu prisnažujem zapravo vašem apelu da konačno počnemo učiti djecu ono što je potrebno. I slažem se sa vama od vrtića pa gotovo do odrasle dobi. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeća replika kolege Ivice Kukavice. Izvolite. **Kukavica, Ivica (DP)** Kolegice Lugarić, evo ovako nisam stvarno mislio se javiti na ovu temu ali nakon vas i kolegice moram ispraviti neke stvari. Naime, molitva nije tradicija našeg naroda. To jednostavno nije istina. To se može vidjeti vrlo jasno i dokumentirano da itekako molitva i u javnim prostorima, pričamo o trgovima uvijek bila tradicija hrvatskog naroda. Ja moram priznati da mi je nekako nejasno da jedna mirna grupa, ja osobno ne molim na trgu, molim u crkvi, koja moli na trgu da je ona izvor čega? Terorizma? Nekakvih ideja, nekakvih zakonskih okvira koji uskraćuju nekome nekakva prava. Znači kraj svih agresivnih grupa koje imamo u javnom prostoru koje zagovaraju svoja prava nama je problem jedna mirna grupa ljudi koji mirno kleče i mole. To je totalno u skladu sa našom tradicijom i sa vrijednostima ove države. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegi Kukavici. Odgovor na repliku. Kolega Kukavica doista nemam nikakve probleme ni sa vjerom, ni sa molitvom, ali imam problema da se moli da se ja ne smijem oblačiti onako kako ja želim. S tim imam problem, s tim imam problem. I ti muškarci mole da se ja, žene u Hrvatskoj ne smiju oblačiti kako one žele nego po njihovim nejasnim kriterijima čednog odijevanja. Kako biste vi reagirali da se nađu neke žene koje će moliti i koje će inzistirati da se donese propis, odluka politička, šta ja znam kakva da vi smijete hodati samo u kričavo zelenim košuljama ili da morate hodati samo sa kapom na glavi. E to vam je to. Nije problem u molitvi. Problem je što njihova molitva udara na moje pravo i prava svih drugih žena u Hrvatskoj. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Sljedeća na redu za pojedinačnu raspravu kolegica Irena Dragić, izvolite. **Dragić, Irena Nadovezat ću se na prethodnu raspravu. Niti je to tradicija, niti je vjera. To su plaćenici koji ne znaju mnoge od njih moliti krunicu, a zna se i za koliko su novca plaćeni. I nekad ih je otužno gledati kako mole. ja ću sada o odgoju i obrazovanju kao temelju uspješne i napredne države i kao temelju uspješnog i naprednog društva. Poštovana pravobraniteljice i vi ste u svom izvješću o tome nešto i rekli, iako moram priznati dosta kratko. Naime, kada govorimo o hrvatskom društvu moramo priznati da se odgoju djevojčica i dječaka pristupa različito od samoga početka. Vrlo često ćete čuti pa i u odgojno-obrazovnim ustanovama da su djevojčice komplicirane i zahtjevne, a da su dječaci jednostavni za odgoj. Zašto je tome tako i je li to doista tako? Od djevojčica se od najranijeg djetinjstva očekuje da budu pristojne, tihe, spremne pomoći, da čuvaju mlađu braću i sestre, da marljivo uče, postižu rezultate u školi, da pomažu u kućanskim poslovima. Čim uđu u pubertet bombardiramo ih porukama kako se one moraju potruditi i steći nečije poštovanje, posramljujemo njihovu seksualnost ili na leđa im stavljamo teret društvenog morala. Za dječake naprotiv uvijek imamo opravdanje, ne očekujemo i ne učimo ih da pomažu oko kućanskih poslova, ne usađujemo im potrebu da skrbe za druge, vidjeli smo to na izvješćima o osobama sa invaliditetom. Razumijemo da su oni ipak dječaci, te da neće mirno sjediti u školi i da će se i potući povremeno. Kada uđu u pubertet u potpunosti izostavljamo pitanje njihove seksualnosti, te pronalazimo izgovore u vidu hormona. Ne očekujemo od njih brižnost, pristojnost, ni moral. Čistimo za njima doslovno i figurativno. Budući da djevojčice kažnjavamo za ista ponašanja koja toleriramo odraslim muškarcima nije ni iznenađujuće da zaključujemo kako su dječaci jednostavni, a za njihov prijestup društvo će pronalaziti opravdanja i to čitav život, a vi iz DP biste to najbolje trebali znati. Pa i evo imamo sada situaciju odraslog čovjeka u zrelim godinama, javna osoba, potuče se, pa što uvijek ima nekakvo opravdanje u društvu. Djevojčice od najranije dobi postižu bolje obrazovne ishode, posjeduju veću stopu unutarnje motivacije i želje za uspjehom. Ne znam jeste se kada našli u situaciji recimo na proslavi 10-godišnjice mature, kada se onako okupimo nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i onda počnemo razgovarati o tome gdje je ko od nas kroz obrazovanje ste se upoznali sa puno izuzetnih i iznimnih žena koje su ostvarivale izvanredne rezultate ne samo u školi nego i na različitim natjecanjima i onda tamo sjedite za stolom i onda ne znam pričate gdje je ko, one ili rade neke tako obične poslove ili brinu o obitelji, a onda vidite one koji su jedva završavali razred ili su padali, išli na popravne, otvorili firme na rukovodećim funkcijama, neki čak i u javom životu, neki čak i ministri, ne možete vjerovat. Dječake odmalena slabije motiviramo, a ukoliko čovjek može sjediti on sigurno neće stajati, ukoliko može hodati neće trčati, a žene trče, trče se obrazovati, trče na posao, trče s posla kuhati ručak, trče obići stare i bolesne, trče pomoći roditeljima, trče da ih ne stigne biološki sat, trče oko djece, trče kući s posla jer muž mora na nogomet, da budemo i prigodni malo i nema vremena čuvati djecu. Jeste li ikad vidjeli muškarca koji trči kući jer žena mora na pilates? Ako slučajno i postoji neki takav onda će sigurno naći neko drugo opravdanje, a ne to da žena mora na pilates. Koliko često uopće viđamo muškarce kako puni motivacije negdje trče, a da to nije na nogometnom terenu, evo i da budemo i dalje malo prigodni? Pa ipak žene kako kaže društvo mogu i moraju sve i stignu one sve i napravit će sve ne samo za svoj boljitak nego što je jako važno za boljitak društva i zajednice u cijelosti, one su stupovi društva možda Eva nije nastala od Adama, ali smo svi sigurno nastali od žene i dobro znamo da njen doprinos nije prestao začećem. A ako je nekima toliko važno zabraniti abortus jer su embriji ljudski potencijal zašto im nije istodobno tako važno osigurati da naše djevojčice i žene razviju svoj puni potencijal bez da društvo krade njihov rad i postavlja im neprestalne prepreke na putu prema uspjehu? Upravo zbog ovoga smatram da je neophodno uvođenje građanskog odgoja u sve naše škole. Bio bi to put da mlade generacije kroz odgoj i obrazovanje osvijeste važnost rodne rodne ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja, tolerancije i jednakosti i da nam društvo bude bolje, zahvaljujem. Hvala kolegici Dragić. Javio se za povredu Poslovnika kolega Goran Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran Što je osoba u stanju iznijeti za malo medijske pozornosti najbolji primjer je ovaj, ova pojedinačna rasprava, katastrofa. Vi morate objasniti hrvatskoj javnosti dvije stvari, prvo, na osnovu čega ste vi došli do zaključka da ljudi koji mole ne znaju moliti, da li ste vi vatikanski vještak za moljenje i drugu stvar, ko ih plaća i koliko ih plaća, to su opasne teze koje ste izgovorili u HS. Vi kao saborska zastupnica onda to morate i argumentirati i dokazati da to što govorite je istina, a ne na ovaj način se dodvoravati…/Upadica Penava: Hvala./…javnosti da bi vas prenijeli u medijima, to nije pošteno. imate opomenu s obzirom da ste imali repliku umjesto povrede Poslovnika. Za slijedeću povredu Poslovnika se javila kolegica Auguštan-Pentek, izvolite. Pa evo, kolega je povrijedio čl. 238., vrijeđanje zastupnice i omalovažavanje zastupnice na način koji je on to iznio,

Slijedeća se za repliku javila kolegica Ivana Mujčić, izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala lijepo. Evo kolegice slušajući vas stvarno sam se zapitala gdje ste vi sve te muškarce upoznali, te koji trče samo na nogomet i žao mi je da ne poznate drugu vrstu muškaraca, al ako poznate samo ovu jednu onda mi to i objašnjava razlog zbog kojeg nastupate u ovom tonu u kojem nastupate, međutim kako je kolegica Glasovac rekla da neće dozvolit kolegi Peternelu tako bi i ja sad vama rekla da neću dozvolit da ovdje bilo koga nazivate plaćenicima, da generalizirate, da propituje zna li netko molit ili ne zna. Ukoliko tamo postoji samo jedna osoba koja zna molit i koja je tamo radi ispravnog razloga toj osobi sad dugujete ispriku jer sjedite u najvećem predstavničkom tijelu RH i koristite ovo mjesto da vrijeđate, da generalizirate, a podsjetili ste nas sve na početku ove rasprave da je danas između ostalog Dan borbe protiv govora mržnje. Ovo što ste vi sad napravili, prozvali sve te ljude plaćenicima i što je kolega rekao niti znate tko ih plaća, niti to možete potkrijepiti, dakle da ironija bude veća radite to pred pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova upravo na ovoj temi. Hvala kolegici Mujkić, odgovor na repliku kolegici Dragić. Izvolite. **Dragić, Irena (SDP)** A ja kolegama iz Domovinskog pokreta inače nemam namjeru odgovarati, al da imaju malo morala oni cijeli ovaj mandat ne bi riječ progovorili. Nek sjednu u Ferrari nek odu. Slijedeći za repliku se javio gospodin Igor Peterner. Izvolite. **Peternel, Igor (DP)** Pa izgleda kolegica Dragić ima osnovnih problema s ljudskim pravima i sa opće poimanjem slobode govora. Meni nije jasno zašto vi uopće ulazite u to što su ti ljudi, je sadržaj njihove molitve. Oni imaju pravo moliti što god žele, imaju pravo pričati što god žele. Pa mnogi ma se gadi oni ljudi vama bliski koji nose jugoslavenske zastave na gay pride, ali mi smo puno liberalniji od vas, mi kažemo nosite to je vaša slika i prilika i radite što god hoćete. A zašto vi ulazite u to što ti ljudi mole, pa neka mole što god hoće. Šta ste vi tu nekakva pravo… moralna policija koja će određivat što neko smije moliti ili što ne? Što smije misliti? Hoćete li propisivati što smije doma govoriti? Pa što je vama? Hvala kolegi Peternelu. Odgovor na repliku. Slijedeći za repliku se javio kolega Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** slažem se s većim dijelom vaše rasprave gotovo najvećim osim onog dijela da li muškarci trče, trče, trče i to često. To je bilo kod vas znam malo više ovako šaljivo i metaforički. Ja ću se ipak referirati na vaš dio koji se tiče obrazovanja budući postoji čitav niz europskih dokumenata ja ću vam citirati samo jedan koji kaže da je u cilju uklanjanja rodne neravnopravnosti, rodnih stereotipa i okončanja represivnih rodnih praksi s pomoću progresivnih obrazovnih kurikuluma pri čemu ključnu ulogu imaju predškolski odgoj i osnovne i srednje škole od presudne važnosti za potpuno osnaživanje djevojčica i dječaka. I ono što posebno želim naglasiti dostupnost takvih sveobuhvatnih obrazovnih programa o odnosima i seksualnosti uključujući specijalizirane obrazovne programe za dječake sastavni su dio takvih progresivnim kurikuluma i imaju bitnu ulogu u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja, nasilja, mizoginije i rodnih stereotipa. To je ono što nam fali u Hrvatskoj. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Odgovor na repliku, izvolite. **Dragić, Irena (SDP)** Pa poštovani kolega upravo ste sve rekli samo je sada pitanje zašto to pojedine skupine ne žele i u čemu je problem kada govorimo o tome i zašto u našem društvu, našem odgojno obrazovnom sustavu već davno nemao građanski odgoj za koji odgovorno tvrdim da bi doprinjeo evo svem ovome o čemu govorimo, toleranciji, uvažavanju, jednakosti, ravnopravnosti spolova. Netko to ne želi, a ne znamo točno koji je razlog ili možda znamo, idemo natrag stoljeće cijelo. Hvala. Slijedeći za repliku se javio kolega Frane Tokić. Izvolite. **Tokić, Frane (DP)** Evo kolegice Dragić evo u svom izlaganju vukli ste nekakve zaključke u biti da se u odgoju djece i odnosno dječaka i djevojčica ne pristupa jednako. Isto tako vukli ste nekakve zaključke da dječaci se odgajaju u biti da ne skrbe za druge, u biti podržavaju se muška djeca, a ženska djeca se pripremaju za nekakve kućanske poslove i slično. Evo mislim da nisam toliko star što se vidi nekako po mojoj fizionomiji, otac sam dvoje djece, dječak i djevojčice, dječak je stariji, djevojčica je mlađa. U svom nekakvom odgoju prema svojoj djeci pristupam na jednak, jednak način, dapače dječak je stariji od djevojčice i trudim se njemu usadit to da poštuje mlađe, da poštuje curice i to. Ne vidim čemu sa ove moje desne strane ili lijevog političkog spektra upravo namećete nama nekakva mišljenja kao da nekakva suverenistička ideja odnosno tradicija, vjera i sve ostalo … …/Upadica Ivan Penava: Hvala, vrijeme./… Slijedeći na redu za repliku kolega Ivica Kukavica. Izvolite. **Kukavica, Ivica (DP)** Pa ajmo ne volimo mi baš svi crveni Ferrari, ja vozim crni Audi, šta reći na ovaj dio. Da, mogu se složiti sa nekim temama, stvarno imamo tu i bivšeg ministra obrazovanja, kad pričamo o odgoju djece definitivno i ja vidim probleme u kurikulumu. To često pričamo u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije i mislim da je definitivno diskriminacija bilo koje djece nije u redu i pogotovo ne u školama. Evo u moje vrijeme vjeronauk je bio van škole u crkvi. Svećenik je bio vrhunski je kurikulum napravio, bio je vjeronauk za djecu koja su pohađala vjeronauk od 4 do 5, a djeca koja dolaze iz ateističnih obitelji oni su dolazili od 5 do 7 igrali smo nogometa. Znači niko nije bio zakinut. Oću reći da nije bilo diskriminacije. I zato evo i pravobraniteljici savjetujem u tome svemu da nekako u svome izvješću i sugerira ili ministrima ili daje prijedlog kako da taj kurikulum bude bolji da ne diskriminira djecu. **Penava, Ivan (DP)** Slijedeća za pojedinačnu raspravu uvažena kolegica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicama, suradnicima, poštovana državna tajnice na samom početku ja bih se zahvalila vama pravobraniteljice i vašem timu na predanom radu i na izvješćima koja su zaista toliko iscrpna da daju priličnu krvnu sliku o stanju ravnopravnosti spolova, pariteta u RH za svaku pojedinu Međutim nije to sad samo stvar izvješća koja redovito u HS-u dobivaju jednoglasnu podršku. Ovdje se radi i o činjenici koja je i navedena da primjerice kada ste preuzeli mandat Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, udio primjedbi, prijedloga, uputa koje su se uvažavale od strane Vlade odnosno onih koji stvari trebaju mijenjati bio je 30 do 40%, a danas je zapravo 96% upozorenja, preporuka i prijedloga vašeg ureda zapravo usvojeno u potpunosti, a jedan manji dio 4% koliko vidim u 2022. godini djelomično i nema zapravo niti jednog prijedloga, upozorenja ili preporuke koja je ignorirana. Utoliko me više čudi činjenica, a uzet ću si za pravo to spomenuti jer godinama već pišem amandmane, neke amandmane, iste amandmane na proračun od kojih je samo jedan usvojen, a to je da se svim djevojkama odnosno učenicama u, u svim hrvatskim školama i ženama u skloništima za žene žrtve nasilja osiguraju dovoljne količine besplatnih menstrualnih, higijenskih potrepština ali jedan od tih amandmana koji se godinama odbija kao što se i ovaj bio odbijao tri godine prije pa je onda konačno jedne godine prihvaćen u borbi protiv menstrualnog siromaštva, jedan od amandmana je i to da se vašem uredu povećaju sredstva. Jer pohvalno je ovo što ste vi rekli da su neki saborski zastupnici kao impresionirani ili neimpresionirani pa malo provociraju kada kažu da vam stoje ogromna sredstva na raspolaganju ali većina tih sredstava su zapravo sredstva povućena iz europskih fondova na temelju vrlo kvalitetnih projekata gdje ipak postoje vrlo rigorozni kriteriji koje morate zadovoljiti da biste ta sredstva i povukli. Međutim s druge strane ovo što ste i u odgovoru na repliku rekli, meni je zapravo moram priznati da postalo sad u ovom trenutku jasno da su ogromni razlike u da imate upola manji proračun od Ureda pravobraniteljice za djecu ili Ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, a čak 5 puta manje od ureda Pučke pravobraniteljice. I druga činjenica d ste zapravo ured koji iako ovaj problem neravnopravnosti vidjet ćemo, najčešće najčešće u nekim segmentima u kojima ona onako poprilično odskače od prosjeka odnosi se na ruralne ili slabije razvijene dijelove Hrvatske međutim vi za razliku od nekih drugih ureda nemate svoje ispostave u drugim središtima u RH kako bi i vaš rad i vaše usluge i vaša podrška i vaš poticaj bio koliko toliko pristupačan ili pristupačniji svim ženama i djevojkama u na na području cijele RH. I to je ovako jedna stvar oko koje mislim da se dosta nas može usuglasiti pa da vidimo i kroz rebalans proračuna na koji način možemo nekom zajedničkom akcijom možda više ukazati na ovaj problem koji možda nekima nije dovoljno prinesen pozornosti ili je prošao ispod, ispod radara. Naravno da pri tom apeliram i na kolege iz i kolegice vladajuće koalicije koje su ovdje u sabornici da se isto založe za istu, istu Meni je teško zapravo kako bih rekla raspravljati o ovom izvješću izolirano samo za 2022. godinu, to nije vaša greška što mi o vašim izvješćima raspravljamo s odmakom, pa onda i te preporuke koje su zapravo u trenutku kada mi raspravljamo o njima su pase jer smo sada u 2024. godini. Vi ste već završili izvješće za 2023., pitanje kada će ono doći ovdje pred saborske zastupnike i zastupnice, međutim mislim da je jako važno i to sam već u nekoliko rasprava u HS-u rekla da ću se prilikom izmjene slijedećih izmjena Poslovnika, snažno založiti za to i molim i vas da o tome razmislite i da da me u tome podržite da svaka točka dnevnog reda koja se uputi u proceduru i završi na dnevnom redu HS-a mora mora biti raspravljena u razumnom roku pogotovo kada govorimo o ovlaštenicima HS-a, izvješćima koja su određena državna tijela i ovlaštenici sabora dužni podnositi nama zastupnici, a to uredi pravobranitelja zasigurno jesu. Mislim mi bismo, nama bi trebalo biti u interesu da se izvješća rasprave najkraće u ne znam od 6 mjeseci ili do kraja godine ako je vama rok kraj ožujka, znači do kraja te, te godine tekuće godine u kojim je izvješće, izvješće Što se tiče samog sadržaja nema tu nekih bitnijih pomaka. Vidimo da žene su i dalje bolje ili više obrazovane od muškaraca ali da ih to zapravo stavlja u poziciju da rade češće poslove na neodređeno vrijeme, nesigurne poslove, poslove u potplaćenim potplaćenim sektorima, da je i dalje njihov rad od kuće odnosno skrb o djeci i starijim članovima obitelji gdje opet zakazuje i država i lokalna zajednica koja dovoljno ne osigurava kvalitetne servise koje bi ženu rasteretile na način da joj pruže podršku kod skrbi o djeci kad govorimo o predškolskom odgoju, obrazovanju ili brizi za starije i nemoćne članove obitelji pa bi joj to osiguralo možda veću mogućnost da sudjeluje i na tržištu rada ali ima pravo i na svoj privatni život i da ne mora birati između ta dva životna prioriteta, a žene se nerijetko nalaze upravo u toj poziciji. I onda se ne moramo čuditi tome što žene imaju bitno niže mirovine i što zapravo od 750 tisuća ljudi koji u Hrvatskoj žive koji su u riziku od siromaštva, debelu većinu čine upravo, upravo žene zbog toga što imaju mahom niže plaće, mahom rade u nesigurnijim uvjetima. One naprosto jedan dobar dio svoga života ako se odluče za obitelj i djecu, zbog toga moraju žrtvovati i napredovanja i usavršavanja, a sve to skupa ih na neki način kako bih rekla gura nazad odnosno ne mogu držati korak sa, sa muškarcima i to ih dovodi u jednu vrlo socijalno isključivo situaciju u starijoj životnoj Kada smo govorili i nejednakosti plaća i mirovina, ja ću se poslužit samo podatkom za 2023. godinu iako raspravljamo o izvješću za 2022. godinu i sad već slušamo neke hvalospjeve kao joj Hrvatska eto smanjili smo jaz među plaćama između muškaraca i žena pa sam vidjela čak neke natpise 2023. godine kao prosjek EU i jazu među plaćama između plaća muškaraca i žena u EU je 12,7%, a u Hrvatskoj je 11,3%. I sad kao super smo mi to napravili, mirovine su negdje oko 20% ali nitko ne spominje da u EU se jaz u plaćama s godinama smanjuje dok se u Hrvatskoj od 2015. godine on povećao. Pa recimo u EU se rodni jaz između plaća muškaraca i žena od 2015. do danas smanjio s 15,5% na 12,7 znači kad kažem danas mislim na 2023., a u Hrvatskoj od 2014. do danas porastao s 8,7% na 11,2%. Međutim čak i kad govorimo o EU ovi trendovi smanjenja jaza u plaćama između muškaraca i žena su užasno spori. Oni znače da bi se plaće muškaraca i žena trebale izjednačiti tek za 50 godina ako bismo išli ovakvom, ovakvom brzinom. I zato mi je drago da je EU posegnula za nizom mehanizama, ovdje smo i govorili o dvije direktive. To je direktiva o transparentnosti plaća i o jednakim plaćama između muškaraca i žena ali isto tako i direktivom koju smo već implementirali o usklađenju privatnog i poslovnog života koji će nas natjerati kao RH da u bitnom mijenjamo svoje zakonodavstvo i da uspostavljamo mehanizme koji će ubrzati ovaj jaz između muškaraca i žena, a što je prepreka sigurno jednom pravednom i društveno pravednom i socijalno pravednom društvu. Hvala kolegici Glasovac. Za repliku se javila uvažena kolegica Ivana Marković. Izvolite. **Marković, Ivana (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Sabina što mislite što DP koji je sad sastavni dio planira sa mjerom stimuliranje majčinog odgoja i kućnog posla barem do polaska u školi najmlađeg djeteta. Jer po toj mjeri ukoliko su kolegice rodile ne bi danas trebali biti tu i koji je to prirodni moralni zakon koje vladajuća stranka znači DP se planira zauzeti i što mislite da HDZ o tome misli budući da se još nisu izjasnili. Ne znam što HDZ misli, čitala sam što DP planira ali mogu vam reći ono što ja mislim. Smatram da je djetetu iznimno bitno za psihosocijalni i emotivni razvoj i za socijalizaciju općenito to da ima kvalitetno, kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje i kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje. Znači škole nisu samo mjesto u kojima mi njima usađujemo određene vještine znanja, ishode, u kojima oni trebaju postići određene ishode nego su to mjesta gdje koje za njih je to mali mikrosvijet u kome oni trebaju zapravo steći steći i svoj odnos neke kompetencije za odnos prema drugima za stvaranje nekih zdravih životnih i općenito životnih navika. Tako da ja ne vidim rješenje u ovo što je DP najavio, ja bih više voljela da se bavimo delimitiranjem roditeljskih

Poštovana kolegice Glasovac vi postavljate vrlo zanimljive dileme u svojoj raspravi, a to je pitanje s kojom razinom prava možemo biti zadovoljne. Dakle nesumnjivo je da je iz godine u godinu situacija sve bolja, međutim ja se slažem s vama da mi s time ne možemo biti zadovoljni. Evo jedan primjer možda iz područja koje nas obje možda najbolje poznajemo. Pitanje obrazovanja odnosno znanosti. Većinu nastavnog kadra u školama čine žene, većinu diplomiranih osoba su studentice, čak i u STEM-u pojedina područja su gotovo potpuno feminizirana. Kad pogledate podatke o upravljačkim pozicijama u osnovnim i srednjim školama, dakle o ravnateljima, ravnateljicama, o ravnateljima i ravnateljicama vidjet ćete da većinu zapravo čine muškarci. Kada smo to problematizirali na sjednici odbora onda je rečeno ali i tu smo bolji od Europe. Meni je neshvatljivo da u resoru imamo više žena, a upravljačke pozicije na ovo sve muškarci. Možda je to i najbolja metafora ženskih prava u Hrvatskoj danas. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegici Lugarić. Odgovor na repliku. Pa mogu se složit s većinom vaše replike međutim u nekim stvarima mi nemamo apsolutno nikakvog pomaka. Mi svake godine evo ja osobno tu sam od 2015. godine i svaki put kada raspravljamo o izvješću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, postoje neke, neke stvari koje se ponavljaju kao ono stari hitovi, ne. Primjer često se spominje pobačaj. I sad se tu dijelimo znači prochoiseri, proliferi. Međutim svi smo mi za to da toga bude što manje ali mi u 2024. godini nemamo preventivne mehanizme. Znači proliferi će reći mi smo protiv pobačaja al s druge strane mi smo i protiv toga da se djecu u školi educira da budu spolno odgovorni, da pristupe odgovornom planiranju obitelji pa su protiv kontracepcije iako je dokazano da je 80% pobačaja zapravo uzrokovano niskom razinom korištenja zaštite, znači a mi smo tu naprosto ne činimo ništa da bi mlade ljude osposobili da odgovorno donose odluke i da preveniraju sve ono što ih cijeli na cijeli

Pa pomalo se zapravo osjećam nelagodno, možda nije najbolji izraz ali se čudim da je raspravu o ovoj temi uzeo samo jedan muškarac. Evo kolege Bauka nema. Da li to znači da je ovo ženska tema. Zašto se kolege zastupnici nisu uključili u ovu raspravu? Zašto nisu dali svoj doprinos? Već to smatram pogrešnim. Dakle, zašto muškarci ne diskutiraju o ovoj temi? Da li je tema ravnopravnosti spolova ženska tema? Ja se ne slažem da je ženska tema. Dakle, to je tema u kojoj ravnopravno svoj stav trebaju reći i muškarci i žene i to bi bio dobar put. Prema tome, kritika svim kolegama. Evo imamo mali doprinos kroz replike što se nisu udostojili pripremiti i reći nekoliko rečenica u pojedinačnoj raspravi na ovu temu. Inače demokratska društva štite ljudska prava, a ona svoj temelj grade na načelu jednakosti i zabranjene diskriminacije. Unatoč tome ako gledamo značajan dio suvremene Europe, dakle Hrvatska nije izuzetak, još smo daleko od ostvarenja proklamirane ideje ravnopravnosti žena i muškaraca. Neki plan je bio do 2025. u EU stvoriti takve uvjete da se žene i muškarci, djevojčice i dječaci u svojoj raznolikosti mogu slobodno kretati putem koji su odabrali, te imati potpuno jednaku mogućnost za uspjeh uz ravnopravno sudjelovanje u svim segmentima europskog društva, pa znači i hrvatskog društva. To nismo uspjeli i pred nama je jako puno posla. Kao što znate ja dolazim iz Rijeke. Grad, član sam i gradskog vijeća. Mi smo donijeli jednu rezoluciju o proglašenju grada Rijeke sigurnim mjestom za žene. Znate da grad Rijeka već godinama provodi zdravstveni odgoj potpuno besplatno. Daje ga svima u Hrvatskoj koji žele da ga preuzmu. Upravo priprema i zdravstveni odgoj, a dolazim sa riječkog sveučilišta. Riječko sveučilište u svojim istupima i priopćenjima, izvješću često spominje i gospođa pravobraniteljica upravo kao primjer kvalitetnog rada kada je tema ravnopravnosti spolova u pitanju kao primjer dobre prakse i kao nešto što bi trebalo biti na ugled i ostalima. Inače kad je riječ o visokom obrazovanju i znanosti žene se susreću, čuli smo već danas taj pojam fenomen tzv. staklenog stropa koji ih blokira u napredovanju, pa stoga većinom ostaju na nižim hijerarhijskim položajima, nego muškarci. Inače žene su danas sve obrazovanije u postotku i na fakultetima i poslije fakulteta, sve veći ih je broj sa doktoratom znanosti. Ali primjerice vrlo je zanimljivo ako usporedite broj docenata, docentica i izvanrednih profesora i profesorica nastaje raskorak. Dakle, upravo tu već se vidi jedna prepreka koju žene imaju da bi od zvanja odnosno radnog mjesta sada kako se to zove docentice došli do izvanredne profesorice. Nešto je govorila kolegica Lugarić. Vrlo je zanimljivo u Hrvatskoj. Znate koliko ima rektorica? Jedna na riječkom sveučilištu profesorica Prijić-Samardžija. Na zagrebačkom sveučilištu ima 34 sastavnice. Što mislite koliko je dekanica? 6. I u Rijeci ih je 6, ali u Rijeci ima samo 16 sastavnica pa smo i po tome ispred zagrebačkog sveučilišta. Pogledajmo sustav zdravstva u kojem po broju zaposlenih sestara, liječnica, ostalog zdravstvenog osoblja naravno da u velikom postotku prevladava ženski zdravstveni kadar. bolničkih centara, ravnateljica kliničkih bolničkih centara? Nula. Koliko ima ravnateljica bolnica od 22 opće bolnice? Šest. Dakle, sve su to podaci koji pokazuju da taj fenomen staklenog stropa u Hrvatskoj postoji i imamo jedno istraživanje medicinski vrtuljak, radila je docentica Maja Vizjak, gdje je na temelju ankete 85% zaposlenih u sustavu zdravstva, žena izjavilo da osjeća taj fenomen staklenog stropa. Zato mi je posebno drago da mogu reći nekoliko rečenica o projektu riječkog sveučilišta koje je dobilo sredstva iz jednog od najznačajnijih projekata EU Obzora i koji je trajao jednim dijelom upravo u mandatnom razdoblju kojeg danas i i proučavamo ovdje od 2019. do 2023. Projekt se zvao podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima. I ono na što smo u Rijeci posebno ponosni kada se taj program evaluirao prošle godine ja to zaista moram citirati, jer piše, dakle na temelju mišljenja eksperata iz Obzora 2020. da je ovaj program riječkog sveučilišta pokazao, citiram: „iznimne rezultate a zbog njegovog ambicioznog sveobuhvatnog i strateškog pristupa treba ga istaknuti kao primjer najbolje prakse ostalim prijaviteljima projekata“. Koji su ciljevi ostvareni kroz taj projekt? Dakle, povećanje broja znanstveno-istraživačkih i visoko obrazovanih institucija koji provode planove za rodnu ravnopravnost. Uklanjanje prepreka i poboljšanje karijernih mogućnosti žena u akademskoj zajednici, poboljšanje rodne ravnoteže među donositeljima odluke o istraživačkim organizacijama, te ojačana rodna dimenzija u istraživačkim sadržajima. Temeljem ovog projekta nastao je plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci. To je prvi takav dokument za unapređenje rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj. Osnovano je Vijeće za rodnu ravnopravnost, usvojene su politike, čitav niz provedbenih akata. I evo ja imam ovdje tako izgleda plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci, a temeljem toga i recimo plan rodne ravnopravnosti mog Fakulteta zdravstvenih studija koji ima 4 strateška područja, 16 jasno definiranih ciljeva i pokazatelja. Inače na mom fakultetu studira 813 studenata studenata i studentica od čega je 728 žena, ima 104 zaposlenih od čega je 68 žena, 36 muškaraca i imamo naravno kako sam već rekao dekanicu. Stoga dakle pozivam sve koji nas prate i one koji će čuti možda iz druge ruke da ne moraju dolaziti u Rijeku, neka posjete web stranice riječkog sveučilišta, Fakulteta zdravstvenih studija, grada Rijeke i možda će dobiti ideju kako unaprijediti rodnu ravnopravnost položaj žena u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Za repliku se javio kolega Igor Peternel, izvolite. vi ste dr. Jovanović pokazali da ste odličan statističar, vi ste sad to sve skupa nama lijepo objasnili i iznijeli ste statističke podatke, doduše zaboravili ste reći da je Zagrebačko sveučilište imalo rektoricu i to prije Riječkog sveučilišta. A što se tiče situacije u sustavu, pa vi ste bili ministar, što ste točno vi učinili za ravnopravnost spolova, što ste učinili za znanstvene novakinje u ondašnjem sustavu i u ondašnjem obujmu problema kojeg se vrlo dobro sjećate, a na kraju krajeva ušli ste u povijest i kao ministar koji nije učinio ništa dobroga obzirom da ste u pola mandata pod pritiskom visokog školstva i fakulteta i sveučilišta smijenjeni? **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Odgovor na repliku, Hvala lijepo na prilici da vam odgovorim. Inače negdje treći dan dolaska u Ministarstvo znanosti i obrazovanje i sporta nazvao je doktor znanosti Igor Peternel i inzistirao da mu se da docentsko mjesto jer je on visokopozicionirani SDP-ovac iz Karlovca. To vam je, to

jedini smo dosada proveli natječaj gdje se bez ikakvih političkih kriterija na kojima vi inzistirate zaposlilo 10 najboljih tada u to vrijeme. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Slijedeća za repliku se javila kolegica Ivana Marković, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega, kako tumačite plaćanje kazne od strane HDZ-a za nedovoljan broj žena na listama da žene budu ravnomjerno zastupljene samo sa ciljem da se pošalje poruka gdje je ženama mjesto, a to je u baražu dok se muškarci ne raspodijele na vodeće funkcije. Hvala kolegice Marković. Odgovor na repliku. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolegice Marković, sami ste rekli dakle tu nema iskrenosti, to je samo nastupanje u cilju osvajanja nekakvih pozicija gdje uopće nije bitno da li se radi o sposobnom muškarcu, o sposobnoj ženi, radi se o podobnosti, a dobar primjer toga je njihov koalicijski partner Igor Peternel. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Na redu za pojedinačnu raspravu je kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Mislim da je ovo prvi put da predsjedavate, barem ja vidim da predsjedavate. Meni je baš drago da na ovoj točki predsjedavate. Kad će deratifikacija istambulske ako mi možete odgovorit poslije. Poštovane kolegice i kolege, najprije da nešto kažemo o slučaju gđe. Čavajde. Zahvat koji je, medicinski zahvat je odobrio i platio HZZO, dakle bio je u skladu sa zakonom, usluga koja je il nije bilo nikakve ideologije tu, ideologije je bilo u tome da joj se malo oteža da do tog zahvata dođe, ali zbog pritiska javnosti taj, taj ovoga pokušaj nije uspio. Možda, možda je bilo i neznanja, al u to sumnjam, prema tome dogodilo se nažalost nešto što se dogodilo, ali je tu zdravstvenu uslugu HZZO odobrio i platio u Sloveniji jer se u Hrvatskoj taj zahvat nije mogao ili se nije napravio, ali i dalje je odobren, dakle i drugi, postoje i drugi zahvati koji se u inozemstvu na račun HZZO-a odobre. Drugo, što se tiče pitanja pobačaja, odlukom Ustavnog suda iz 2017.g. do slijedeće odluke Ustavnog suda, a prilikom izbora ustavnih sudaca jako ćemo pazit da ne dođe do drugačije odluke barem u slijedećih 8.g. to, to pitanje prava je u Hrvatskoj zatvoreno, ostaje pitanje načina ostvarivanja prava, načina kako se dakle može to u ovome stručnom i drugom smislu najbezbolnije ili najjednostavnije izvesti, ali pravo je, pravo barem nadam se dakle do, do trajanja sastava ovog saziva Ustavnog suda, a nadam se i u slijedećem sazivu. Ono što možda smo trebali napraviti, a to je inzistirati na referendumu da odredba o pravu žene da odlučuje o rađanju djece uđe u ustav, pa da onda ni Ustavni sud ne bi mogao to ovoga promijeniti drugačijom odlukom kao što je recimo izmislio odredbu da neko može ili ne može biti mandatar ako dobije potporu, al to nema sad, to sad, samo, samo konstatiram činjenice što je moguće, dakle sa Ustavnim sudom uvijek treba biti uvijek treba biti na oprezu, kao naravno i sa stanjem određenih ljudskih prava u Hrvatskoj. Ja sam pokušao naći dvije slike žena u Iranu prije i poslije Islamske revolucije. Nije baš dobro ispalo printanje, tako da ih neću, neću ih pokazivat, ono na, na ovoj di su svi u crnom ima previše crne boje, tako da, na ovoj gdje nisu u crnoj, u crnom, nema, nema crne boje, dakle ono prije i poslije, evo ko može vidjet odavde vidi se, ista država, ista tradicija, isti narod, ali drugačija politika, drugačiji režim i zato je uvijek bitno da se, dakle da se ove stvari naglašavaju. I sada dolazimo do onoga što sam ja pitao pravobraniteljicu, a to je pitanje, pitanje kako ih popularno nazivamo klečavci. Dakle nije sporno u tome da molimo, doduše kada bi ja sada išao na Markov trg moliti za nešto što se možda nekome ne bi svidjelo i stavio bi kao provokaciju, sumnjam, i ocijenio bi kao mnoge stvari koje prolaze mirno se znaju, znaju se dogoditi i određeni incidenti, ali, ali i to je sada, to je sada manje bitno. Ono što bi ja želio reći da ja smatram da je situacija došla takva da bi mjesto pravobraniteljice trebalo sada biti na terenu doslovno tamo gdje se stvari događaju i da bi trebalo kako se to sad popularno voljelo reći izaći iz zone komfora. Ja inače jako cijenim rad pravobraniteljice gospođe Ljubičić u zadnjih 10-ak i više godina, ali prošlo je 10-ak i više godina stvari se ne popravljaju, pa onda možda treba promijeniti sistem rada, način rada, više to ne bi bile dakle aktivističke akcije političkih stranaka nego institucije. I sada dolazimo do odgovora u čemu je problem ove institucije pravobranitelj za ravnopravnost spolova ili pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Problem je taj što za razliku od pučke pravobraniteljice neprihvaćanjem ovog izvješća prestaje joj mandat. Jel tako gospođo Ljubičić? Kada bi sabor ne bi prihvatio izvješće mandati posebnih pravobraniteljica ili pravobranitelja bi prestali. Prema tome, ona je u stvari umjesto povjerenika sabora, povjerenik parlamentarne većine koji je u svakom trenutku može smijeniti. E sada, zamislite recimo slučaj da smijenimo pravo… da mandat pravobraniteljici za ravnopravnost spolova prestane u lipnju 2024. jer sabor nije usvojio izvješće za 2022., kojeg to tek smisla ima ili nema. Mislim da bi tu odredbu iz zakona trebalo maknuti. To umanjuje neovisnost rada svih posebnih pravobranitelja, a posebno dakle u odnosu na parlamentarnu većinu jer u stvari ispada da ako se promijeni parlamentarna većina i izvješće nije raspravljeno da ustvari mi glasamo osim nas i u Vladi i o pravobraniteljima pri čemu pravobranitelj za osobe s invaliditetom izaziva manje ideoloških prijepora, pravobranitelj ili pravobraniteljica za djecu nešto više ali i dalje nedovoljno, ali što se tiče pravobraniteljice za ravnopravnost spolova obzirom na neke top teme u društvu ona dakle njeno izvješće izaziva određenu vrstu ideološke rasprave koja ustvari to možda ne bi trebala biti jer se svi načelno zalažemo za ravnopravnost spolova, za ravnopravnost muškaraca i žena ali kod određenih situacija vidimo očito tu ravnopravnost na bitno drugačiji način. Evo, primjerice kada dobijete neku funkciju sa službenim vozilom i kancelarijom onda kažu dobio je je vozača i tajnicu, niko nije rekao dobio je vozačicu i tajnika. Nije, nije. Dakle, dobio je vozača i tajnicu. E sada možemo i tu, možemo i tu krenut govorit u ovome sa dvostrukom dakle izražavanju vozača slash vozačicu ili tajnika slash tajnicu, ali to je ono u svakodnevnom govoru koji ne, koji ne problematiziramo a možda bi i trebali. Što se tiče, što se tiče ostalih tema koje su tu otvorene ovo je uvijek dobra prilika da se to kaže. Dakle, sasvim je sigurno da najviše dolazi do izražaja ta razlika u ovom pitanju sportskih natjecanja. Netko je spomenuo sudjelovanje transrodnih osoba u sportskim natjecanjima gdje će se natjecati, gdje se neće natjecati. Mislim u nekim, u nekim sportovima kategorije se određuju prema kilaži, prema tjelesnoj težini ili masi, imamo ono polutešku kategoriju, tešku, la… laku, srednju itd. U nekim sportovima muškarci i žene se natječu zajedno, primjerice u na Olimpijskim igrama u konjičkom sportu. U nekim sportovima se mogu natjecati zajedno kao što je to recimo šah ili čak snooker ako neko prati biljar, međutim postoji, međutim postoji posebno još jedna kategorija i za žene iz nekih razloga. Međutim ono, ono gdje bi ustvari bio najveći ulazak u tzv. dio mušku zonu komfora je nogomet. Naime, HRT sada prenosi sve utakmice Europskog prvenstva u muškom nogometu, a prošlog ljeto je prenosila ali ne sve utakmice, ali dobar dio utakmica na Svjetskom prvenstvu u ženskom nogometu. E, nedavno je odigrano finale lige prvaka igrali su Barcelona i Lion ženski nogomet, prošle godine HTV javna televizija je to prenosila, a ove godine nije. Evo recimo ja smatram da bi trebalo jednim zaključkom ili apelom na javnu televiziju da posveti veću pažnju ženskom nogometu. To je nešto što bi ustvari u mušku zonu komfora ušlo u nešto što bi recimo dobilo veće pravo javnosti. Mi ćemo naime sutra prekinuti zasjedanje kada igra muška Hrvatska nogometna reprezentacija. Ja sam poprilično siguran da rijetko tko ovdje zna nabrojiti jednu igračicu ženske Hrvatske nogometne reprezentacije, ali znate i ona postoji. Igra nekakvu ligu nacija i bori se za ulazak na Europsko prvenstvo, pa kad bude to Europsko prvenstvo ako se plasira mogu vas zamolit da budete prvi koji će inicirat da imamo stanku i kad igra ženska hrvatska nogometna reprezentacija da se mi obučemo u kockice. Kockice su uostalom i ženskog roda čini mi se gramatički … …/Upadica se ne razumije./… … ili kvadratići, to je muški rod, onda kockice. Dobro, evo vidim da imam nešto replika pa ću onda ovaj odgovoriti. Hvala kolega Bauk. Za povredu Poslovnika se javila kolegica Ivana Marković. Izvolite. **Marković, Ivana (SDP)** Jesam. Zahvaljujem, 238. vrijeđanje zastupnika pa vi ste kazali da je obranjeno pravo pobačaja, međutim da li znate da li stranci, na vlasti imamo stranku HDZ kršitelj Ustava s obzirom da 2017. godine nisu ispoštovali odluku Ustavnog suda da drukčije odrede pravo pobačaja. Hvala. Kolegice imate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. Za repliku se javila kolegica Marija Lugarić, izvolite. Kolega Bauk ja dijelim vaše zabrinutost i opravdanu pogotovo i sumnju u pojedine odluke Ustavnog suda, međutim želim ovdje jasno reći odnosno podsjetiti da je Ustavni sud u veljači 2017. kada je donio rješenje da Hrvatski sabor ima donijeti novi zakon nedvojbeno utvrdio ustavnost pobačaja te čak naveo niz slučajeva pred Europskim sudom za ljudska prava iz kojih je razvidno da je pravo žene na upravljanje svojim tijelom neupitno, te da je ono iznad prava nerođenog bića, pa tak čak ni u ovom slučaju Ustavni sud koji tako zna zabrljat ne može zabrljat. I samo digresija, 12.6. je Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA objavila novu službenu ljestvicu najboljih nogometnih reprezentacija u ženskoj kategoriji i naša je reprezentacija napredovala za tri mjesta. Hvala kolegici Lugarić. Odgovor na repliku. bdijemo na tome da nijedan sastav Ustavnog suda ne zabrlja, al nikad se ne zna, mislim uvijek se može, uvijek se može dogoditi. Što se tiče ovoga što je kolegica Marković rekla, postojala je obveza HS da donese zakon u roku dvije, u roku 2.g., međutim HS nije donio, a kad znate kad postoji obaveza koja nema sankcija onda ja to tumačim kao preporuku. Nažalost al tako je inače bi suprotnosti bile, HS bi bio trenutno raspušten jer nije ispoštovao odluku Ustavnog suda, pa bi išli ponovo na izbore, pa dok ne donese. Ustavni sud je u ovome sastavu donio i niz dobrih odluka koje se tiču ljudskih prava, ali je sve uprskao na kraju, tako da će na kraju donijet negativnu ocjenu, hvala. Hvala lijepo. Za repliku se javila kolegica Vesna Vučemilović, izvolite. **Vučemilović, Vesna (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Bauk, dosta ste se bavili ovako nekakvim semantikom ja bih rekla, pa vozač, vozačica, tajnik, tajnica, možemo tome dodati još i medicinsku sestru recimo, to je tako jednostavno, to se tako koristi, mijenja se, možda ne tako brzo, ali onda ste malo zastranili i žao mi je što ste to napravili, pa ste molitelje nazvali klečavcima, još ste rekli kako je popularno, to je popularni naziv za ljude koji mole, klečavci. Ja bih rekla da je to pogrdan naziv, kao što onaj performans nije kontra prosvjed jer molitva nije prosvjed, pa ne može biti ni kontra prosvjed, može biti samo prosvjed s druge stane, ali na kraju ste ipak otišli malo u ove nogometne teme, pa ću ja iskoristit priliku da čestitam ženskom NK Osijek kao najuspješnijem i najtrofejnijem klubu u Hrvatskoj,

ih malo izgrde, možda ne pogrde, dakle tu, tu, ja, ja sam se trudio dakle kada sam govorio o ljudima koji mole da kažem da su to ljudi koji mole, a da ih neki zovu kako ih zovu, to je isto, to je isto točno. Drago mi je također da ste spomenuli ženski NK Osijek jer je on prvi, a čini mi se da je ženski NK Hajduk drugi, što je za jedno mjesto više nego što je muški NK, muški NK Hajduk. Prema tome, vidite kako u nogometu, kako u nogometu kada, kada malo više ovaj idemo analizirati su zanimljive to relacije, za razliku od muškog nogometa u SAD-u ženski nogomet je puno popularniji zasada, njihova ženska nogometna reprezentacija ima dobre, dobre ovoga šanse, evo ja ću za njih navijat na olimpijskim igrama, hvala. Hvala. Slijedeća na redu za pojedinačnu raspravu je kolegica Dalija Orešković, izvolite. **Orešković, dakle kada pravobraniteljica za ravnopravnost spolova opiše određene pojave u našem društvu, kada navede statistike, zadatak je politike da povodom toga nešto poduzme. Iz izlaganja Sabine Glasovac čuli smo da se praktički 10-ljećima ništa značajno ne mijenja i naše brojke su i nadalje poražavajuće. Pa evo ja ću dati svoj prijedlog što je potrebno učiniti da se stanje počne mijenjati na bolje kada govorimo o položaju žena u hrvatskom društvu. Prvi korak je da se maknu molitelji s naših trgova, a drugi korak je da se makne vjeronauk iz škola. Naime, svjetonazor je doista ishod svih politika, svjetonazor definira kako će nam društvo biti organizirano i kakva će mu biti sudbina, a sudbina hrvatskog društva je ta da se naše stanovništvo iseljava, to je sada već nezaustavljiv trend. Jučer je portal Telegram objavio da će se vrlo skoro iseliti i daljnjih 300 tisuća visokoobrazovanih stanovnika, a uselit će se 300 manje obrazovanih i vrlo vjerojatno onih koji ne dijele te tradicije hrvatskog naroda o kojima govori DP kada opisuje one koji mole na hrvatskim trgovima. Ja se slažem sa kolegama iz SDP-a SDP-a da to ni u kom slučaju nije tradicija hrvatskog naroda i također smatram da se ne radi ni o kakvim molitvama nego o čistom političkom skupu koji se jednostavno pod tu molitvu maskira. A gdje vidim jedan od problema sa državnim poretkom i sa našim javnim sustavom je u tome što mi ako je točno ovo što DP govori, ako su to naše tradicionalne vrijednosti, ako je to istovjetno onome što zagovara crkva, imamo isti taj model u našem sustavu obrazovanja kroz vjeronauk u školama. Dakle ako je ono za što se klečavci mole na trgovima istovjetno onome što se na vjeronauku uči našu djecu u školama onda me zanima imamo li mi snage odgovoriti i reći da je to u suprotnosti sa našim obrazovnim programom i da je jedno s drugim kontradiktorno? Kako ćete vi djevojčice naučiti da budu obrazovane, da se trude, da stječu određeno obrazovanje, da će biti priznate u društvu, da nećemo imati ovakvu statistiku da postoji jaz i u plaćama i u mirovinama i u postocima koliko žena imamo u poduzetništvu, koliko ih imamo u politici ako će ih netko cijelo vrijeme u tom istom obrazovnom sustavu učiti da je u duhu naših tradicionalnih vrijednosti da budu podređene duhovnom autoritetu muškarca u svojoj kući. Dakle jedno s drugim ne ide, a to što se naša državna vlast podredila vlasti crkve, to što nismo sekularna država kao što nam to u Ustavu piše to je problem koji je nastao prilikom samog početka Hrvatske države, a ovo su u smislu gubitka broja stanovnika njezine posljedice. E sad što se tiče samog izvješća inače je tradicija i posljedica nepropisivanja što bi izvješće trebalo sadržavati je to da u tom izvješću pravobranitelji opisuju svoj rad. U tom smislu i ovo izvješće kao i rad pravobraniteljice ocjenjuje izvrsnim međutim ono što iz ovog izvješća možemo iščitati, a to je da je sporan rad brojnim dijelova našeg sustava. Ako govorimo o nekim trendovima koji su u negativnom smislu u porastu, a to je obiteljsko nasilje, a to je femicid, onda treba govoriti o prevenciji koja između ostalog počinje kroz obrazovanje, kroz taj svjetonazor koji se na mala vrata retradicionalizira u, u našem prostoru ali isto tako i onom konačnom dijelu dakle nakon osuđujuće presude kada govorimo o resocijalizaciji zapravo se ne zna točno tko što u ovom sustavu radi i zašto se iz godine u godinu mijenja nadležnost ili osoba ili tijelo koje provodi određene postupke. Tu mislim na ovaj psihosocijalni Međutim meni je do kraja nejasna i uloga Centara za socijalnu skrb, njihove intervencije u onoj ranoj fazi kad još problemi u obitelji nisu u dovoljnoj mjeri eskalirali. Također je nejasno na koji način sudovi tretiraju obiteljsku problematiku, na koji način uvažavaju mišljenje djeteta koje je dovoljnog stupnja dobi i zrelosti da se o nekim aspektima svog obiteljskog statusa izjasni i to su one teme ili područja koje bi prilikom rasprave o slijedećem izvješću trebali analizirati kroz nekoliko radnih tijela HS-a i to na način da na temelju izvješća pravobraniteljice tražimo dodatna očitovanja od resornih ministarstava i od Vlade i da konačno uputimo i kritiku zašto se iz godine u godinu neke preporuke i neke dobre mjere mjere uopće ne provode. Evo toliko od mene, hvala. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegici Orešković. Za repliku se javila kolegica Ivana Mujkić. Izvolite. Hvala lijepo. Evo kolegice rekli ste da je iz izvješća kolegice Glasovac zaključeno da se desetljećima ništa nije mijenjalo i da vi imate rješenje, da je zapravo politika trebala ponudit rješenje nije ga ponudila, ali vi imate rješenje maknuti molitelje. Ne znam koliko ima smisla ovo što ste izrekli s obzirom da ako se 10 godina ništa nije mijenjalo, a molitelji su počeli nedavno molit na trgovima, znači da oni nemaju apsolutno nikakve direktne veze sa situacijom u društvu ovakvom kakva je. Drugo rješenje koje ste ponudili je micanje vjeronauka iz škola. Podsjetit ću vas da je vjeronauk izborni predmet u školama i vi kao liberalna političarka, vi se uvijek borite za pravo izbora pa prema tome imati pravo izbora vjeronauka u školi je nešto što je dobro, dakle možete, ne morate nitko vas ne tjera to nije obavezan predmet, s druge strane ukoliko nije vaš izbor ne znači da nije ničiji i ne znači da treba oduzeti pravo nekom drugom tko bi ga koristio i za kraj samo evo bi zamolila da

Kolegice, morate se isključit. Evo. Hvala. Kada kažem Kada kažem da se ništa nije mijenjalo mislim na nekakve značajne pomake. O tome govore statistike iz ovog izvješća. Ne znači da se nije mijenjalo uopće, a trendovi koje vidimo ukazuju na to da se stvari mijenjaju na gore. Mi smo samo ove godine imali nekoliko femicida, nekoliko smrtnih slučaja kao posljedica nasilja u obitelji. U situaciji kada se u javnom prostoru govori o tome gdje bi žena trebala biti, kada to govori od određenih političkih skupina. Ja ću ponoviti osobe koje se okupljaju na trgovima ne okupljaju se radi molitve, molitva je privatna i intimna stvar i protiv molitve nemam ništa ali ono što mi gledamo na trgovima zadnjih godinu dvije, to je čisti politički skup s političkim ciljem, koja ide kontra ustavnih vrijednosti RH. **Penava, Hvala lijepo. Slijedeća na redu za pojedinačnu raspravu, kolegica Jelena Miloš, izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Evo prije svega htjela bih zahvaliti pravobraniteljici na uistinu obuhvatnom izvještaju koji pokriva čitav niz područja koji su jako bitne za ravnopravnost žena od socijalne skrbi, zapošljavanja, rada zdravstva, položaja starijih osoba odnosno starijih žena u društvu itd. Mislim da i to ne samo dakle analize tih ključnih problema već i nuđenja konkretnih preporuka za koje mi je žao da se neke od njih ponavljaju iz godine u godinu, a zapravo se, zapravo nemamo puno pomaka po tom pitanju. Ja mislim da i kad gledam nekako funkciju nas kao saborskih zastupnika tako sam bar to sebi nekako dočarala, ja mislim da bi jedna od svrha kada raspravljamo o ovakvom tipu izvješća je da vidimo koji su problemi koji pogađaju žene u čitavom nizu područja i kako mi te probleme možemo, trebamo ili predlažemo da ćemo ih riješiti, a to pogotovo mi se čini da je ključno za neke stranke koje jesu u vladajućoj većini, koje jesu dio vladajuće većine i koje bi sad već trebale predlagati kako zapravo te ključne probleme riješiti. To je ono što mi se čini da nismo na žalost čuli danas u raspravi. Dakle ja bih voljela da i zastupnici pogotovo većina da pričaju recimo nakon što se donio zakon koji proglašava femicid kazneno djelo, a još uvijek imamo veliku stopu femicida da se priča o tome koje su daljnje mjere, koje su daljnje O tome danas nismo čuli, pogotovo nismo čuli od zastupnika iz vladajuće većine. Ja bih voljela isto tako da se priča recimo o problemu otpuštanja trudnica koje rade na određeno, koji je problem o kojem je i pravobraniteljica pričala recimo o tom problemu dugi niz godina. Mi smo davali nekoliko zaključaka koji govore o tome kako da riješimo problem poslodavaca koji otpuštaju trudnice koje rade na određeno kako im ne bi produžili ugovor i samo zato što su trudne. Evo ni dan danas za to nije napravljeno rješenje. I dan danas o tome nitko ne priča, a tema koja se spominje Onda mogli smo pričati recimo o temi starijih žena i siromaštva starijih žena. Naime, sami ste mogli vidjeti da imamo 37% starijih žena koje žive u riziku od siromaštva i tako godinama. Ta brojka je takva godinama. Da li smo mi danas o tome raspravljali? Da li smo raspravljali o adekvatnim socijalnim naknadama za osobe starije životne dobi naročito ženama kako bi ih izvukli iz rizika od siromaštva. Nismo ni o tome raspravljali. I meni se čini da je jako bitno kada pričamo o ovakvim izvještajima da se primijeti ne samo o kojim temama govorimo, nego koje teme biramo naspram drugih tema. Mi danas nismo odabrali govoriti o temama koje najviše muče, koji muče većinu žena u ovoj zemlji. I ja mislim da je to temeljni problem ove rasprave. U tom smislu ja bih se htjela s obzirom da imam pojedinačnu raspravu i da se ne može govoriti o svim područjima, osvrnuti samo na jednu koja je isto tako dugogodišnji problem a to je činjenica da imamo u Hrvatskoj velik broj žena koji doživi uznemiravanje, koji doživi nasilje na radnom mjestu. To je za one koji su to iskusili koji su to čuli strašan problem. Dakle, to je problem koji uistinu uzrokuje ogromne traume ženama, ogromnu diskriminaciju, štetu koju trpe cijeli život i zapravo problem zbog kojeg se žene ne osjećaju sigurno na radnom mjestu. I sad imamo taj problem koji se godinama ignorira, imamo institucije koje ne rade po tom pitanju dovoljno. I dan danas opet recimo o tom problemu ne pričamo. Ja mislim da je žalosno i da je zabrinjavajuće da evo recimo čitamo iz izvješća pravobraniteljice da neki poslodavci u postupcima prijave nasilja i uznemiravanja umjesto da sankcioniraju počinitelje, da udalje počinitelje recimo sa radnog mjesta oni propituju poziciju žrtve, oni karakteriziraju žrtve kao one koji donose taj problem na radnom mjestu. Pa često smo čuli i da udaljavaju žrtve sa radnog mjesta kao da su one krive za to što se dogodilo. To je dakle izrazito zabrinjavajuća praksa koju dan danas imamo u Hrvatskoj. kao što evo recimo reći ću slučaj jedne radnice. 2005. godine podnijela tužbu za seksualno uznemiravanje na radnom mjestu. 15 godina se ta tužba povlačila po svim sudovima, da bi se nakon 15 godina Ustavni sud, njen slučaj vrati Županijskom sudu na ponovni postupak. Evo kakva je to poruka? Ja se pitam kakva je to poruka ženama u ovoj zemlji koji trpe nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu? Jedna od preporuka pravobraniteljice inače iz ovog izvješća 2022. bila je i prije, je da Hrvatska ratificira Konvenciju 190. To je konvencija koja se bavi sprječavanjem nasilja i uznemiravanje u svijetu rada. To je Konvencija međunarodne organizacije rada, to je konvencija koja obvezuje zemlje da uvedu čitav niz mjera kojima bi se spriječilo nasilje na radnom mjestu od mjera prevencije do mjera edukacije, do sankcioniranja počinitelja. To je konvencija koju su ratificirale zemlje kao što je recimo Belgija, Španjolska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija i brojne druge zemlje. I recimo iz njihovih primjera možemo vidjeti koje su mjere uveli, možemo nešto naučiti i možemo implementirati takve mjere koje bi pomogle ženama u svijetu rada. Ali ta konvencija iz 2019. preporuka evo zadnja iz 2022. ali do dan danas nema ratifikacije te konvencije. Naravno ne govorim o Konvenciji samoj zbog sebe, nego govorim o mjerama koje bi proizašle iz te konvencije. Ja ću spomenuti zadnje to da su organizacije za ženska prava i sindikati baš ove godine ponovno tražili da Hrvatska ratificira tu konvenciju, uputili su te zahtjeve Vladi Republike Hrvatske, ali do dan danas ne da se nije ratificirala, nego nisu ni dobile odgovor. Znači, nema niti odgovora na ovu temu. Zašto? Evo ja mislim da su to neke od ključnih tema koje trebamo postavljati u ovakvim raspravama. Zahvaljujem. Hvala kolegici Miloš. Slijedeća na redu za raspravu je kolegica Draženka Polović. Izvolite. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima. Htjela bih nešto reći o jednom segmentu ovog izvješća iako svaki, apsolutno svaki dio zaslužuje ozbiljnu analizu i propitivanje jer u svakom tom dijelu stoji neki oblik narušavanja ljudskih prava. Kolegica Kekin u ime kluba govorila je o narušavanju prava žena i implementaciji Istambulske konvencije, a ja ću nešto reći o onom dijelu izvješća koje kaže da izvještajno razdoblje, tj. 2022. godina obilježava neprimjereno i negativno prikazivanje LGBT IQ osoba i tema vezanih uz zajednicu u javnom prostoru, u medijima i na društvenim, Ono seže od negativnog prikazivanja LGBT IQ osoba, osporavanja njihovih ljudskih prava, ali uopće i potrebe za njihovim promicanjem i unapređenjem, pa do širenja netrpeljivosti i stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg i uvredljivog okruženja. Takav diskurs u javnom prostoru prema LGBT osobama nameće i širi dojam o njihovom neprihvaćanju u vlastitom društvu, te ih izolira i grubo sputava u ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije uzimajući u obzir zaključke ovog izvješća preporučuje sljedeće: uključiti spolnu orijentaciju i rodni identitet u sve članke Kaznenog zakona koji se bave govorom mržnje i zločinom iz mržnje, prikupljati podatke o govoru mržnje i zločinu iz mržnje prema LGBT(IQ) osoba, provoditi istraživanja, te prikupljati podatke o diskriminaciji i netrpeljivosti prema LGBT(IQ) osobama. Danas 2.g. nakon ovog izvješća postavlja se pitanje jesmo li uočeni trend preokrenuli? Prepoznajemo li kao društvo stigmatizaciju, diskriminatorne i homofobne ispade kao govor mržnje ili smo na njih u potpunosti oguglali, kao i na brojne druge simbole i konografije netolerancije i mržnje ili oni postaju čak prihvatljivi ili društveno poželjni oblik naše svakodnevnice? O tome kako to izgleda u stvarnosti možda najbolje svjedoče stavovi i atmosfera s kojom se susreću oni koji hrabro, primjerice u nekom malom hrvatskom mjestu ili gradiću izvan Zagreba tek izlaze izvan ona famozna zatvorska 4 zida u koje ih tako uporno zagovornici sistemskog i institucionalnog licemjerja nemilosrdno tjeraju da zauvijek tamo i ostanu. Naši LGBT(IQ) sugrađani izloženi su tisućama komentara nevjerojatne mržnje na društvenim mrežama, osobito u vrijeme primjerice održavanja Povorke ponosa. Izloženi su permanentnom uništavanju simbola LGBT(IQ) pokreta, zastava, benignih plakata s porukama koje promiču društvo tolerancije i različitosti. Izloženi su mobingu i verbalnim napadima od onih koji bez susprezanja pozivaju na nasilje, pa do pojedinaca koji sasvim otvoreno i grubo prozivaju i one koji su tu zbog elementarne ljudske podrške svojim sugrađanima, koji traže samo to da ih se prihvati takve kakve jesu. Kako smo kao društvo do toga došli? Pitanje se nameće, gdje su obrazovne institucije u razvoju kritičkog mišljenja, edukacije o vrstama spolnih orijentacija, rodnih identiteta i rodnih stereotipa, te edukcije o poštivanju različitosti kao temelja društvenog dogovora? Gdje su institucije policije i odvjetništva u odnosu na masovni govor mržnje i za postupanje po osnovi mržnje i odvraćanja, a ne uz fatalističko „tako vam je to kod nas“ ili najviše gdje dosegnemo do do remećenja javnog reda i mira? Gdje je edukacija svih javnih službenika o snažnoj potrebi obrane ljudskih prava umjesto prešutnih poruka da je to mržnja i nesnošljivost prama LGBT osobama tek normalna, masovna i očekivana društvena pojava protiv koje se ništa ne može osim spriječiti teške oblike nasilja dok se u isto vrijeme ozbiljni incidentni tretiraju kao prekršaji, a ne kaznena djela. Gdje smo uostalom svi mi predstavnici gradskih i državnih, obrazovnih i kulturnih institucija koji bi trebali biti uzor toleranciji prava na različitost, a umjesto toga se na svim razinama redovno prepoznaju poruke prešutnog podržavanja mržnje i nesnošljivosti, a ne javne osude. Skupina stručnjaka Vijeća Europe u evaluacijskom Izvješću o provedbi Istambulske konvencije istaknula je atmosferu u hrvatskom društvu koja institucionalno promiče predrasude i patrijarhalne stavove prema manjinama i žrtvi i to od policije, sudstva, školstva, državnog odvjetništva i politike, te tako stvara kako kažu općeprihvatljivu atmosferu, duh, retoriku i društveno poželjne stavove. Dragi kolege, takva se atmosfera u društvu stvara rečenicama tipa „tako vam je to u braku“ ili „neka ostanu u svoja 4 zida“ kao izraz konzervativnog i neslobodnog koncepta svijeta, svijeta blažene i nenarušene idile u kojem nema različito, različitosti i u kojoj su svi isti i takvi trebaju onda i ostati, po mogućnosti bijeli Hrvati katolici i naravno heteroseksulani. Brine me da se svaka druga ljubav prečesto prokazuje kao neprirodna i oduzima joj se ljudsko pravo na sreću ili se pak po novom prokazuje kao ideologija. Onda na taj način ne trebamo voditi računa o ljudima, činjenici da živimo u društvu gdje 75% LGBT osoba doživljava diskriminaciju, više od 25% su bole žrtve fizičkih napada, svaka 7. LGBT osoba pokušala je suicid. U prosjeku tim ljudima treba 3.g. da najbližim svojim prijateljima, suradnicima, da s njima podijele informaciju o svom identitetu. Kada bismo o tome govorili onda ne bismo govor mržnje uspoređivali s kritičkim promišljanjem, a odgovornost za negativne stavove LGBT osoba prebacivali na odgovornost LGBT aktivista. Onda bismo zapravo mržnju, a ne ljubav zatvarali unutar 4 zida, ali onda se ne bi politika imala čime hraniti, a ljude plašiti. Hvala kolegici Draženki Polović. Za repliku se javila kolegica Nikolina Baradić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Kolegice Polović, evo ja ću vas pitati, kakva se atmosfera u društvu stvara kada mi danas ovdje cijeli dan kroz rasprave slušamo salve uvreda i difamacija prema određenoj skupini ljudi koja moli na trgu? Čuli smo kako ih neke kolegice i kolege nazivaju, da su klečavci, plaćenici, zanima me koji je vaš stav o tome, da li, niste niti jednu rečenicu iskoristili na to, a vidimo da se cijela danas rasprava u tom smjeru, pa me zanima da li isto to mislite i za tu određenu skupinu ljudi koja nikome ništa ružno nije rekla, koja nikome ništa loše ne radi i koji na kraju krajeva imaju pravo na to, evo zanima me vaše mišljenje o tome, hvala. ja moram priznati da sam šokirana smjerom u kojem ova diskusija ide. Mi ovdje govorimo o ljudskim pravima, mi se bavimo izvješćem pravobraniteljice o ravnopravnosti spolova vi ovoga, mislim kakve to ima veze s ovim što sam ja govorila? Ja sam htjela upozoriti na nejednaki položaj LGBTIQ zajednice u hrvatskom društvu i na problem koji je definirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova,

Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem. Povrijeđen je Članak 238., vama su oni problem i to veliki problem. Vama su problem. Ljudi znači sad ste ih, sad i nazvali ste ih klečavcima. Zašto vam smeta određena skupina ljudi koja ništa loše nikome ne radi, niti govori nego zato što dolazi na trg i zato što se moli. Zašto ste vi toliko ugroženi od njih i zašto ih konstantno vrijeđate i iznosite difamacije na njihov račun? Eto to ja vas pitam. Oni vama smetaju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam, hvala vam, mora ići opomena jer je bila replika. Gospođa Polović, povreda Poslovnika. **Polović, pa ako već gospođa želi odgovor svakako molitve na glavnom gradskom trgu koje vrijeđaju žene ne spadaju i svakako postaju problem društva. Može opomena. Kako ste rekli, da molite opomenu? A može opomena. …/Upadica Draženka Polović: Može opomena./… Onda vam dajem opomenu, da evo ga, opomena. Inače vam ne bi dao, dao bi vam, dao gospođa Baradić opet, da izvolite imate pravo. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Povrijeđen je Članak 238., a koja ste to vi kolegice vertikala da biste vi određivali tko ima pravo biti na trgu i što će tamo raditi? Hoćemo mi vas to pitati? Hoće molitelji vas to pitat? zašto, zašto vi mislite da imate pravo na to da biste vi određivali tko ima nekakva prava? Oćete što za mjesec dana zabranit uličnim sviračima da sviraju na ulici jer vam se ne sviđa pjesma koju izvode, hoćete nas do toga dovest? Hvala, opomena po defaultu jer je bila replika. Ste čekali mene za toliko ovaj povreda Poslovnika ili ste i prije to radili? I prije, dobro. Gospođa Kekin, izvolite. Evo, Članak 238., ja bih samo molila da prestanemo spinati, konkretno naš klub danas je vrlo konstruktivno sudjelovao, govorili smo o femicidu, govorili smo o jazu u plaćama, govorili smo o nedostupnosti zdravstvene skrbi za žene. Dakle, govorili smo o onim pitanjima, o mukama umirovljenica koje muče većinu žena u ovoj u ovoj državi. Spinanje gdje se pokušava prikazati da mi napadamo neke druge društvene skupine koje doslovno se zalažu za ukidanje nekih prava je pokušaj skretanja

Nadam se da ćemo promijenit Poslovnik. Gospođa Petir povreda Poslovnika. Ne, aha hvala Bogu. Gospođa Petir izvolite rasprava. Gospođa Mujkić imate vi pravo. Gospođa Mujkić, izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala vam lijepa. Evo složit ću se s kolegicom da smo malo i otišli u neke druge teme. Ja sam imala izlaganje na samom početku, nisam se uspjela dotaknuti jedne teme koja, koju sam htjela spomenuti zapravo pa bi zamolila i pravobraniteljicu da obrati pozornost na to, a radi se o stambenom zbrinjavanju djece i odraslih žrtava obiteljskog nasilja. Kroz svoje djelovanje u lokalnoj samoupravi sam vrlo često zapravo imala priliku susrest se sa ženama koje su žrtve obiteljskog nasilja i sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutom području odnosno sukladno Članku 45. tog zakona te žene imaju pravo na stambeno zbrinjavanje ukoliko postoji pravomoćna presuda. Međutim, problem je u tome što te žene imaju pravo na stambeno zbrinjavanje u trajanju od maksimalno 2 godine. Možda nekom 2 godine zvuči jako puno, međutim 2 godine nakon što proživite obiteljsko nasilje je jedan vrlo stresan period života, zapravo nije dovoljan period da bi se jedna žena koja vrlo često pritome ima i maloljetnu djecu uz sebe mogla snaći, stati na svoje noge i onda dolazimo do jedne vrlo nelogične situacije u kojoj ne postoji zakonska osnova da ta osoba nastavi boraviti u državnom stanu. S druge stane nema pravo na trajno stambeno zbrinjavanje jer se vrlo često događa da te osobe imaju nekakvu stambenu jedinicu u suvlasništvu sa bivšim suprugom koji je nasilnik i onda dovodimo te žene u situaciju iz jedne stresne situacije u drugu da ili moraju na ulicu ili se moraju vratiti nasilniku i dijeliti stambenu jedinicu s nekim od koga su doživjeli zlost… doživjele zlostavljanje. U tom smislu mislim da je vrlo važno skrenuti pozornost na Članak 45. i na taj rok koji je definiran, koji bi se u najmanju ruku trebao produžiti, a pa čak i ponuditi mogućnost takvim ženama odnosno žrtvama obiteljskog nasilja da nakon isteka određenog roka imaju mogućnost ostati u najmu državnog stana do punoljetnosti djece jer je iz takvih situacija jako teško izaći i dok ne čujete osobne priče žena koje su to prošle jako je teško i shvatiti s čime se sve susreću. Prema tome, mislim da je to jedna kategorija koja je vrlo ugrožena i o kojoj treba razgovarati i raspravljati s puno pozornosti. Isto tako u tom dijelu obiteljskog na… vezano za obiteljsko nasilje i o stambenom zbrinjavanju navedeno je da je tijekom 2022. godine zaprimljeno 17 pozitivnih rješenja. To je dakle izvješće Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, međutim odmah ispod toga stoji da što se tiče Grada Zagreba i njihovog Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanja navode da nije pozitivno riješen ni jedan zahtjev u 2022. godini, pa me zanima imate li vi obrazloženje kad budete na kraju evo imali, imali završno izlaganje, postoji li neko obrazloženje zbog čega je to tako i zbog čega je zapelo u Zagrebu? I druga stvar o kojoj sam htjela govoriti, a to je dotaknule su se kolegice pravo na ginekološku zaštitu odnosno ja ću reći da je 2022. godine u veljači iz Vukovara krenula jedna priča gdje je bilo nevjerojatno ali se nalaz papa testa čekao duže od 6 mjeseci. Osobno sam imala priliku zapravo i doživjeti to da je nakon 9 mjeseci žena dobila poziv i tim, tad joj se javilo zapravo da nalaz nije dobar. 9 mjeseci je prošlo od trenutka kada je nalaz, kada, kada je pregled napravljen. Dakle 2024. godine to zaista predstavlja ozbiljnu ugrozu za ženu, a ako govorimo o tome da u privatnim klinikama takav pregled možete obaviti i nalaz dobiti u roku tjedan ili dva tjedna, onda se ispostavlja da žene koje nemaju novca da plate zdravstveni zdravstveni pregled u tom smislu da je njihovo zdravlje ugroženo, a s obzirom da što više pozivamo zapravo na prevenciju, mislim da je ovo isto tako jedan problem kojem treba posvetiti puno pažnje. Ja govorim o Vukovaru dakle o gradu koji je sjedište jedne županije, onda mogu tek zamisliti kakva je situacija u gradovima odnosno mjestima koji su puno manji. O temi o kojoj smo raspravljali gotovo cijeli dan, dakle o moliteljima jednostavno moram samo reći da danas kad sam započela raspravu sam pozvala zaista na uljudan razgovor da pokušamo jedni drugi čuti, uvažiti mišljenja i na taj način da postignemo jednu razinu i razumijevanja i to bi već bio uspjeh međutim samo ću se dotaknit jednog dijela gdje je kolegica Marković komentirala moje izlaganje pa je rekla da molitelji na trgovima pokušavaju smanjiti stečena prava žena. Dakle to jednostavno nije točno i nije logično jer ako pokušavate smanjit stečena prava to znači da se obraćate institucijama i pokušavate to formalno raditi. To što netko nešto moli zaista nije pokušaj smanjivanja nečijih prava. Prema tome mislim da žene u tom smislu zasigurno nisu ugrožene i da se nikakva prava, stečena prava ne pokušavaju umanjiti, a što se tiče mjere koju DP planira provoditi i koja je isto tako vrlo često bila tema u raspravama posljednjih nekoliko dana, ja ću samo reć da vi to promatrate iz aspekta ograničenja prava žene jer to tako vama odgovara. Vi to tako sebi predstavljate da se žena i to bi držalo vodu da se žena tjera da ostane kod kuće ne znam 5 godina nakon poroda. Ovo je opet pravo izbora i ne mogu vjerovat da vi koji se najčešće pozivate na pravo izbora na pravo odabira, svaki put kad se nekom ponudi nekakvo pravo da nešto odabere, pokušavate to pravo osporiti. Dakle žena ukoliko želi može ukoliko ne želi nitko ju ne tjera. Na kraju krajeva, upravo ovaj iz aspekta ove današnje rasprave ja vjerujem da ukoliko mjera i zaživi, da se ona sigurno neće odnositi isključivo na majke nego će tu mjeru moći koristiti i otac jednako kao i majka. Prema tome nema priče niti mjesta nikakvoj priči o diskriminaciji, a s druge strane morate shvatit da svijet ne možete mjerit po sebi, da netko možda želi to koristiti, netko ne želi. Imate majke koje se nakon 3, 4, 5 mjeseci vrate na posao, imate žene koje iskoriste do zadnjeg dana mogućnost ostanka kod kuće. Dakle ne možemo svijet mjerit po sebi svi smo drugačiji i kad prihvatimo činjenicu da svi razmišljamo drugačije i uvažimo mogućnost jedni drugima da budemo različiti, e onda će ova razina komunikacije bit puno pristojnija. Hvala vam. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Kolegice Mujkić htjela bi samo osnažiti vašu raspravu i prijedlog koji ste iznijeli, a u smislu važnosti tema kojima se i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ali i svi mi trebamo možda jače uhvatiti u koštac, a to je pitanje ranog otkrivanja raka i prevencije bolesti posebice kod žena u malim sredinama, na ruralnom području. Ja mogu s vama podijeliti jedno dobro iskustvo. Kad sam imala prilike u Sisačko-moslavačkoj županiji zajedno sa jedinicama lokalne samouprave opremili smo male ginekološke ambulante što nije bilo financijski zahtjevno i tu nam je Ministarstvo zdravstva pomoglo. Na taj način smo omogućili ženama sa sela kojima su u stvari bolnice dosta daleko i izazovno im je doć na pregled da odu na pregled i kroz takvu jednu aktivnost otkrili smo niz karcinoma na vrijeme i pravovremeno smo reagirali. Tako da evo to je jedna od tema koju bi ja voljela vidjeti možda u slijedećem izvješću pravobraniteljice …/Upadica Radin: Hvala./… a mi smo **Orešković, Dalija (DOSIP)** Zahvaljujem. Zastupnice Mujkić evo imam jedan konstruktivan prijedlog kako bismo se mogli bolje razumjeti. Vi ste malo nama podbacili ili predbacili da svijet mjerimo po sebi pa evo oni koji se mole bi trebali prestati mjeriti svijet po sebi. Logično je za zaključiti da se ne mole za one koje već dijele njihove stavove, njihov svjetonazor, njihovu vjeru. Mole se za one koji misle drugačije i koji se žele držati i Ustava i stečenih ljudskih ljudskih prava pa tako i pravo na izbor u slučaju pobačaja. Dakle oni su ti koji žele promijeniti stavove i spektar razmišljanja drugih, a po mogućnosti žele utjecati na državne politike tako da ono što je zapisano u Ustavu i zakonu,

upravo tako. Vi se ne morate brinut da će njihova molitva niti na jedan način utjecat na vas. Ako ste vi toliko odlučni u tim svojim stavovima, dosljedni sebi znači ne postoji ta molitva koja će promijenit vaše stavove. Ne znam onda u kojem dijelu se nađete uvrijeđeni i ili žrtve nekakve diskriminacije ukoliko netko moli. Meni, meni taj dio nije jasan i zato vas molim da evo i sami ste rekli. Nema, nema uopće potrebe da se brinete, taj dio na vas ne može u niti jednom dijelu utjecati. Na onoga koga može neka utječe, ako na vas ne može evo, ne morate se brinut.

današnja rasprava rezultat je jednog asimetričnog pristupa ravnopravnosti spolova i moram reći da mi je jako žao što se većinu vremena posvetilo raspravi o rodnoj ideologiji, što u stvari nije niti bi trebalo biti predmet interesa niti nadležnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao i nekih drugih prava koja jesu ljudska prava, a za koja smo mogli čuti ovdje od pojedinih zastupnika i zastupnica da ih treba ukinuti. Ja bih na početku ove rasprave se prvo dotakla onih osoba koje smatram marginaliziranom skupinom, a gdje je pravobraniteljica pravilno reagirala te je podržala i nastojanja Odbora za poljoprivredu da se unaprijedi status ruralnih žena na čemu zahvaljujem. Odbor za poljoprivredu prepoznao je multifunkcionalnu ulogu žena na selu, njihov doprinos koje one daju očuvanju obitelji, proizvodnji hrane, biološke raznolikosti, očuvanju naše tradicije i običaja, ali isto tako i prostor za unapređenje njihovog položaja. U tom smislu smo reagirali i kad se raspravljalo o Strategiji poljoprivrede i o Nacionalnom strateškom kao i o Nacionalnom programu ravnopravnosti spolova, ali i o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu gdje smo nastojali ustvari osigurati bolji položaj žena u ruralnom prostoru ili dodatnim bodovima ili drugim mjerama koje će ih potaknuti da postanu nositeljice obiteljskih gospodarstava, da mogu konkurirati za financijska sredstva i da mogu razviti svoj posao. U tom smislu evo mogu reći da je pravobraniteljica podržala naša nastojanja i to je jedan od dobrih primjera suradnje nadležnost saborskog odbora i pravobraniteljice. S druge strane prateći ovu raspravu kako se danas odvija, mislim da neke teme su nepravedno zasjenile one druge koje su možda trebale dobiti pravo javnosti kroz ovo dosta opsežno izvješće pravobraniteljice, a nisu ga dobile. To ocjenjujem kao jedan asimetrični pristup ravnopravnosti spolova i otvaranje Pandorine kutije što se danas moglo vidjeti da smo ovdje od pojedinih zastupnika i zastupnica slušali salve uvreda na one koji drugačije misle misle od njih ili koji se zalažu za očuvanje ljudskih prava. Jer ja ću podsjetiti da pravo na život je temeljno ljudsko pravo, podsjetit ću da je pravo na vjeroispovijest temeljno ljudsko pravo, podsjetit ću da je pravo na priziv savjesti također temeljno ljudsko pravo, stoga ne vidim razlog zbog čega i pozivi u ovom izvješću na dokidanje tih prava pristižu od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja bi trebala biti jedna neovisna institucija i koja bi prije svega trebala štititi ljudska prava. Mislim da bi bilo jako važno da pravobraniteljica kao neovisno tijelo djeluje nepristrano i da se više posveti možda zaštiti radnih prava žena koje se odlučuju na majčinstvo, diskriminaciju žena na radnom radnom mjestu koje se događaju, da se posveti nekim drugim marginaliziranim skupinama žena. Ovdje smo posebno čuli i od strane nekih kolegica da vrlo osjetljivu skupinu žena predstavljaju žene starije životne dobe koje su same i napuštene, imamo uspješan program „Zaželi“ koji sasvim sigurno pomaže u rješavanju mnogih pitanja, ali postoji prostor za napredak i evo to je možda za razmišljanje za sljedeće izvješće pravobraniteljice. Ono što mene brine, a što iščitavam iz ovog izvješća je sklonost ideološkim vrijednostima koje se nekako nameću na uštrb diskriminacije na temelju spola što jest primarna uloga pravobraniteljice. Objektivno gledano tema rodne ideologije i pratećih fenomena još uvijek se mora tako i nazvati kao ideologija koja nažalost, a čuli smo danas i u ovoj raspravi isključuje neistomišljenike u znanosti, civilnom društvu i politici i smatram da joj nije mjesto u području neovisnog tijela koje se zalaže za ravnopravnost spolova. Ponekad se stječe dojam gledajući poglavlja i koliko su ta neka poglavlja detaljno obrađena kao da je institucija pravobraniteljice pod stalnim pritiskom pojedinih skupina u društvu i da se iz tog razloga bavi ideološkim temama. Ja bih voljela da vi u svom završnom obraćanju se na to osvrnete jer je moj dojam da pitanja koja obrađujete u izvješću, a koja su duboko ideološka ne mogu nakon ovoliko godina koliko vodite Ured za ravnopravnost spolova kojem ste na čelu kao pravobraniteljica, biti i dalje u fokusu jer vidimo da izazivaju podjele u društvu, da su danas izazvale podjele ovdje u ovoj sabornici, da ničem nisu doprinijele osim povredama i uvredama onih koji drugačije misle. Također smatram da agitiranje i zalaganje pravobraniteljice za tzv. pravo na pobačaj je suprotnoj zakonom propisanoj nepristranoj ulozi i to mi je doista neprihvatljivo jer postoji velika opasnost za ljudska prava ukoliko se o njima samo deklarativno govori ako ih se instrumentalizira ili ako se ljudska prava koristi u ideološkim borbama, a to upravo evo danas imamo prilike ovdje čuti u ovoj raspravi. Zbog toga bih se ja založila da se vratimo na staro normalno jer promicanje novog koje odudara od vrijednosti koje živi većina naših ljudi, većina hrvatskog naroda dovodi do rastakanja kohezije našeg društva, a to nije dobro i ja mislim da to nije bio cilj niti vašeg rada, niti inicijativa, niti vašeg izvješća, ali je ipak dovelo do toga. Stoga bih voljela da evo kod sljedećeg izvješća koje ćemo raspravljati imamo više onih stvarnih stvarnih inicijativa oko slučajeva koji doista pripadaju u ravnopravnost spolova koji muče naše građane i građanke i gdje očekuju da ih podupremo i da im pomognemo, a niz takvih primjera

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Kolegice Petir, drago mi je da ste otvorili tu temu žena u ruralnim krajevima. I sama dolazim iz Slavonije i Baranje i čini mi se da idemo od nekog stereotipa da je tamo sve tako loše, jadno itd. do nekih drugih stvari koje definitivno nisu dobre, a zaboravljamo da temeljni problemi su ustvari socijalna nekakva kohezija i ekonomska snaga žena koje žive u ruralnim područjima jer sva nam nekakva ispitivanja, istraživanja pokazuju da upravo žene koje žive same, koje su starije od 65 godina su socijalno najugroženija skupina u našem društvu jel jer žene imaju i prekide tijekom radnog vijeka itd. i čini mi se da ste u pravu da tome nismo posvetili dovoljno pozornosti, a da smo otišli u one neke teme koje kao što ste rekli ruše koheziju ovog društva …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… Hvala lijepa. Odgovor. osobe, stvarne ljude. Žene u ruralnom prostoru su neopisivo dragocjene i zbog vrijednosti koje čuvaju i zbog doprinosa koje imaju u očuvanju i samog ruralnog prostora, ali moramo biti svjesni da mi više od deset godina nismo proveli nikakvo istraživanje o položaju žena u ruralnom području. I evo ovo bi iskoristila i kao moj poziv da pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zajedno sa nadležnim upravo pokrene takvo jedno istraživanje koje će nam dati jasnu situaciju na terenu, možda i smjernice što je potrebno napraviti. Mislim da je poražavajuća činjenica da niti jedna država članica nije uvela program za žene u ruralnom području kakav imamo primjerice za mlade poljoprivrednike što samo pokazuje

Pratila sam danas raspravu što iz sabornice, što preko elektronskih ovih medija kolko su mi to druge obaveze dozvoljavale i moram priznat da u nekim trenucima sam se zapitala, živim li ja u istoj državi kao i neki drugi zastupnici, zastupnice. Čini mi se da jedan dio novih zastupnika nije svjestan izgovorene riječi ovdje u HS-u i olako ulaze u određene tvrdnje za koje nemaju baš previše osnova niti ih mogu potkrijepiti bilo čime osim svojim dojmom, a to nikako nije dobro pa se nadam da ubuduće će nam rasprave bit malo konstruktivnije i neće se temeljiti na dojmu nego na podacima i istraživanjima. Izvješće pravobraniteljice je sadržajno, opširno kao što to i inače naše pravobraniteljice rade i evo ja ću za početak pohvaliti pravobraniteljicu jer je sudjelovala u brojnim projektima, konferencijama. Znam i osobno sam bila na nekim konferencijama, okruglim stolovima gdje je i ona davala vrlo vrijedan stručan doprinos i mislim da taj dio uistinu treba pohvaliti. Nekako olako pređemo uvijek preko toga kao to se podrazumijeva, ali nije to baš tako. Osvrnut ću se u izlaganju na dva dijela, jedan je dio koji se odnosi na žene u radnom odnosu i što se tu sve događa. Čini mi se nekako da se ne događa baš previše, ima pomaka, ali su prespori i premali, ja bih tako rekla jer evo iz ovog izvješća taj dio je stvarno dosta dobro kvalitetno napravljen, ima jako puno podataka. Veći je udio žena koje rade na određeno vrijeme i to nekako čak i raste, što definitivno nije dobro. I dalje imamo i horizontalnu i vertikalnu segregaciju na radnom mjestu, znači žene rade u djelatnostima koje su slabije plaćene, a čak i u tim djelatnostima muškarci su uglavnom na rukovodećim i bolje plaćenim pozicijama. Tome definitivno ne ide u prilog nekakva situacija koja ne ide ka dobrome jel, kada je u pitanju usklađivanje poslovnog i privatnog života. Podsjetit ću samo na situaciju u Gradu Zagrebu gdje evo iz godine u godinu ha veliki broj djece još uvijek ostaje neupisan u vrtiće u predškolske ustanove što je osnovni preduvjet da bi žene uopće mogle sudjelovati na tržištu i u našim velikim gradovima je ta situacija nekako u kontinuitetu, ima pomaka, ali nisu dovoljno dobri i dovoljno se to sve skupa ne odvija onom dinamikom kako bi to trebalo. Dobro je što evo vrlo ugodno sam se iznenadila kad sam vidjela ovu razliku u plaćama koja se značajno smanjila na 6,9%, no ja moram tu naglasiti mi ne smijemo zanemariti činjenicu da mi imamo zakonom propisane plaće u plaće državnih službenika i u javnom sektoru, znači obrazovanje zdravstvo, maknuli i kad bi ostao samo privatni sektor vjerujem da bi ta brojka bila značajno veća, a istraživanja ustvari pokazuju da upravo na tim rukovodećim pozicijama, u upravama društava su te razlike najveće, što mislim da nije opravdano, ali iz osobnog iskustva mogu potvrditi da je tako nažalost još uvijek. Sve ovo što sam navela jel u konačnici dovodi do toga da žene odlaskom u mirovinu imaju i manje mirovine jer imaju i prekid radnog odnosa i evo ovo što sam rekla i kolegici Petir, znači najugroženija skupina su nam u društvu upravo žene starije od 65.g. koje su u mirovini i koje žive same u ruralnim područjima, malo je to dugačko, ali svi podaci ukazuju da su to, da je socijalno najugroženija skupina i moramo i dugoročno uistinu razmišljati na koji način to rješavati i na koji način im pomoći i kao što smo imali jel i imamo za mlade poljoprivrednike trebalo bi uistinu napraviti nešto i za tu skupinu koja nam je socijalno najugroženija u društvu. Osvrnut ću se malo i na ovaj dio vezano za žene i sport moram priznat da me je malo zbunila jedna rečenica, al evo vidim da se pravobraniteljica javila i za završnu riječ, pa ovaj ću je moliti da to pojasni, znači u izvješću kaže, položaj transrodnih osoba u sportu u prvom redu je vezano uz sudjelovanje transrodnih sportašica na sportskim natjecanjima predstavlja kontinuiran problem oko kojega u međunarodnim okvirima još nije postignut konsenzus. No ja moram, evo malo to pratim kao predsjednica odbora koje je jedino matično radno tijelo za sport u HS, znači Međunarodni plivački savez je uspostavio posebnu natjecateljsku kategoriju za transrodne plivačice i imali smo sad nedavno jedan slučaj transrodne plivačice iz SAD-a koja je u principu se sudila jel i na kraju je sud presudio da se ne može natjecat na olimpijskim igrama, izgubila je tu pravnu bitku protiv Svjetske organizacije vodenih sportova jer ne može se natjecati u ženskoj kategoriji jer je Svjetska organizacija vodenih sportova u principu zabranila natjecanje u ženskoj kategoriji svakome tko je kako su oni objasnili prošao bilo koji dio muškog puberteta. Inače dok se natjecala u muškoj kategoriji bila je 462., a kao plivačica je znači uvjerljivo prva, što isto jako puno govori jel o čemu se tu radi, pa su i ti motivi možda, moglo bi se o tome, neću ulaziti u detalj, ali koliko ja vidim to ide ka određenom rješenju i u principu ne smijemo zaboraviti da i žene imaju nekakva prava i moraju se i ta prava poštivati, evo voljela bih da malo pojasnite tu rečenicu čisto jer meni se čini da svi oni koji su mjerodavni i zaduženi u principu za taj dio, rade na tome i iznalaze rješenja koja, koja su po meni dobra, al evo nisam ja toliko stručna osoba, radi se u principu o kompleksnom pitanju, nije jednostavno, ali vidim da se iznalaze rješenja koja na neki način će pomiriti različite kategorije prava i neće narušiti nekakve odnose koji su u tom sportskom svijetu u biti uspostavljeni, koji su takvi kakvi jesu jer fizičke predispozicije su za brojne sportove uistinu ono što je bitno, a u nekim slučajevima, a ustvari u većini slučajeva i presudno, evo Hvala lijepa. Gđa. Petir replika. još pojedina područja gdje je potrebno uložiti više napora kako bi se postigao napredak i meni se isto čini da bi bilo važno detaljnije se posvetiti pitanju uspostave privatnog i poslovnog života, koja je infrastruktura još za to potrebna, na koji način to postići. Ja ću samo podsjetiti evo na jedan primjer, jako sam ponosna što smo izmijenili na moju inicijativu i Zakon o trgovini gdje smo nakon 20.g. osigurali napokon zaposlenima u trgovini, kojih većinu čine žene, slobodnu nedjelju i dostojanstveno radno vrijeme, a vjerujem da prostora za napredak ima u mnogim drugim područjima. Spomenuli ste pitanje nedostatka vrtića u Gradu Zagrebu, što je ogroman problem za koji vjerujem da će se riješiti, Vlada radi na tom jer je osigurala financijska sredstva, ali lokalna samouprava mora …/Upadica Radin: Hvala lijepa kolegice Petir, pa to je i u skladu sa europskim politikama, usklađivanje privatnog i poslovnog života je nešto na čemu treba raditi, treba gledati ono što je u razvijenim državama gdje su neke prakse uobičajene, znači da nakon poroda žena može raditi neko vrijeme 4 sata, znači da može birati hoće li radit 4 sata, hoće li stavit radni odnos u mirovanje, ali bez straha da ju to njezino radno mjesto neće dočekati, znači ona se vraća na svoje radno mjesto i to su te dobre prakse koje i mi trebamo usvojiti, pogotovo zato što smo mi država u kojoj se evo svake godine rađa sve manje djece, demografski baš ne stojimo najbolje i treba malo proširiti sve to skupa i sa poslodavcima zajedno raditi na tome da budu malo fleksibilniji i da se ženama uistinu omogući da mogu biti i majke, ali isto tako i ostvariti svoju karijeru poslovnu da ne moraju …/Upadica Radin: Hvala Odgovor, ne to je bio odgovor. Gđa. Kekin replika. **Kekin, Ivana (Možemo!)** Hvala vam. Evo poštovana kolegice Vučemilović baš ste spomenuli Grad Zagreb, lijepo. Danas je otvoren peti vrtić novi, gradonačelnik ga je otvorio. 450 novozaposlenih u vrtićima, 75% vrtića plaća Grad Zagreb kolegice koja dobacujete iz klupe, nažalost predsjedavajući ne čuje, 75%. Dakle, i to je napravljeno novcem koji je oslobođen nakon izmjere mjere roditelj odgojitelj koja je bila upravo mjera koja je branila ženama da budu na tržištu rada jer ste spomenuli da zbog vrtića ne idu. Evo sada se to upravo novom vlašću omogućava, a ukoliko vi kao što je vaša suverenistička donedavno opcija zagovarala mjeru roditelj odgojitelj na državnoj razini sad ste dio vladajuće većine pa možete utjecati na to u novom proračunu. **Radin, Poštovana kolegice Kekin vidim da vi odgovarate i gospodinu Peteku kada on nešto, kada pita za one crne limuzine tako da sam očekivala da ćete se vi javiti kad god se spomene Grad Zagreb, mada niste ni u stranici Možemo! jel. …/Upadica se ne razumije./… Do, znači ukinuli ste, vi niste predsjednica stranke Nova ljevica ali vi ste zaduženi očigledno za Grad Zagreb, sve najbolje znate. Ja pratim točno što se događa u Gradu Zagrebu i do 2028. će svako dijete imati mjesto u vrtiću, sad je 2024. Znači vi već sad najavljujete da vam za rješavanje tog problema nije dosta jedan mandat, vjerojatno ni dva nego vjerojatno bi vam, će vam trebat jedno tri mandata da riješite taj problem i to uz obilnu financijsku pomoć hrvatske Vlade. **Radin, Furio (Nezavisni)** A da se vratimo malo sad temi gospođa Marija Lugarić će završno govorit u ime SDP-a. (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice evo u sami kraj ove podugačke rasprave želim zapravo u ime Kluba SDP-a reći da ćemo na ovu temu i uz Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu podnijeti i zaključak po kojem tražimo da Vlada u roku od 90 dana predloži Hrvatskom saboru prijedlog zakona kojim će urediti medicinski postupak prekida trudnoće prema kojem bi pobačaj u Hrvatskoj bio legalan, besplatan i lakše dostupan. Čuli smo nekoliko puta u raspravi ovoj danas i izrekli smo nekoliko puta da je Ustavni sud još u ožujku 2017. godine rješenjem obvezao Hrvatski sabor da u roku od 2 godine donese upravo novi novi Zakon o pobačaju uz zaključak i to posebno ovdje apostrofiram da nije moguće zabraniti pravo na prekid trudnoće. Prema tom roku iz rješenja Ustavnog suda novi zakon je trebao biti donesen do početka ožujka 2019. godine. Ne trebam podsjećati da smo sada u lipnju 2024. godine i da je prošlo već više od 5 godina. Ja stoga još jednom apeliram na većinu u ovom saboru jer ne mogu ništa drugo nego apelirati na većinu. Kao manjine, kao SDP smo zakon uputili u proceduru već 2 puta 2020. i 2022. godine i oba puta smo odbijeni. Stoga apeliram ponovo na većinu da se prestane oglušavati na obveze i da ispuni odluku Ustavnog suda. Od većina koja tako često voli upozoravati na kršitelja Ustava i kršenje Ustava doista je bezobzirno ovako kršiti Ustav. No, važnije od kršenja Ustava bezobzirno je glasnije ili tiše negirati zakonom zajamčena prava žena i nadam se da više nikada kao što smo to morali u svibnju 2022. nećemo morati izaći na ulice i trgove u prosvjed za pravo žene, u prosvjed protiv institucionalnog mučenja i u prosvjed za zakonom zajamčeno pravo. Vezano uz to želim istaknuti da neki pokušaji da tako kažem fremanja ove teme u ovoj raspravi koji dovode u pitanje pravo na pobačaj naprosto nisu i ne mogu biti način diskusije o ovoj temi obzirom da je svojim rješenjem Ustavni sud naveo niz slučajeva koji su bili pred Europskim sudom za ljudska prava iz kojih je razvidno da je pravo žene na upravljanje svojim tijelom neupitno te je ono iznad prava Mi se doista nadamo da će sada nakon evo 7 godina biti sluha u većini da prihvati ovaj naš zaključak jer doista radi se o pravu žena. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospođa Sandra Livia Maduna. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovana pravobraniteljice gospođo Ljubičić, evo reći ću i ja završno nekoliko rečenica o izvješću o kojem danas raspravljamo. Naime, puno je toga danas zapravo rečeno, kolegice i kolege su iznijele razna mišljenja no zapravo svi se možemo složiti u tome da je nužno nastaviti borbu za ravnopravnost spolova. Unatoč činjenici da je ravnopravnost spolova jedna od temeljnih vrijednosti hrvatskog ustavnog poretka i što sve ustavne odredbe uključuju načelo ravnopravnosti spolova, jednakost odnosno ravnopravnost spolova nažalost još uvijek nije u potpunosti ostvarena.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 U cjelovitom izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu opisani su karakteristični i najznačajniji slučajevi iz prakse pravobraniteljice kao i druge aktivnosti koje je provodila te iz tog izvješća možemo zaključiti da je neravnopravnost spolova još uvijek vidljiva i prisutna. Isto tako je navedeno da se tijekom 2022. godine radilo na ukupno 1.564 predmeta od kojih se 551 predmet odnosio na pritužbe građana odnosno građanka koje su bile izložene fizičkom, psihičkom i drugim oblicima nasilja u obitelji i/ili partnerskim vezama, kao i nasilju u javnom prostoru od kojih su 85,1% slučajeva zaštitu zatražile upravo žene. Nejednakost odnosno neravnopravnost spolova posebno se očituje na tržištu rada, a primjetan je i jaz u plaćama, također žene i djevojčice su u većoj mjeri izložene kibernetičkom nasilju. Nadalje, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene u poduzetništvu, u obrtništvu, u politici i sportu, obrazovanju, a osobito, osobito u području stem obrazovanja. Izložene su i spolnom uznemiravanju kao obliku diskriminacije iz područja disciplinskog, stegovnog, radnog i prekršajnog prava. Nažalost svjedoci smo i velikog broja femicida i u tom kontekstu napredak je uvrštenje femicida u KZ, koliko god to neke kolege odnosno kolegice osporavale danas. Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH nakon donošenja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.g., te te pripadajućeg Akcijskog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024., a sukladno mjeri za koju je zadužen u obvezi je ažurirati smjernice za izradu planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova, te uputiti podsjetnik, svim poduzećima u pretežitom vlasništvu države, kao i tijelima državne uprave u obvezi izrade plana djelovanja, što je dobar iskorak koji pozdravljamo. Za kraj, kako je pravobraniteljica gđa. Ljubičić istaknula statistika ukazuje da smo niz godina suočeni s najvećim brojem pritužbi na diskriminacijsko postupanje u svim segmentima društva, što čini konstantu od oko 2/3 svih pritužbi, te ukazuje na činjenicu da su žene i dalje društvena skupina koja je suočena sa diskriminacijom temeljem spola, majčinstva i obiteljskog statusa u društvenoj, javnoj, ali i privatnoj sferi. Sve spomenuto ukazuje da kao društvo imamo odgovornost, te moramo nastavit ulagat dodatne napore kako bismo stvorili uključivo i ravnopravno društvo, te okruženje u kojem bi naše građanke i građani imali jednake uvjete, kao i mogućnosti za ostvarivanje svih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Hvala. Dobar dan još jednom svima. Evo sad na kraju prije pravobraniteljice moram reći da je zabrinjavajuća razina rasprave danas bila, slušali smo zastupnike koji su zabrinuti radi toga što su muški političari izloženi seksizmu ili zabrinute one, koji su zabrinuti radi položaja tih nekoliko transrodnih sportaša, ali malo smo čuli zabrinutosti od strane vladajućih, prije svega oko broja ubijenih žena i što je još važnije, nismo uopće čuli što će ova nova Vlada jer prošlo je već mjesec dana jel, poduzeti, koje korake ćete poduzeti da ne bi jednom mjesečno sa Dnevnika slušali i češće o nekoj ubijenoj ženi mene to zanima, kada će doći to da ja kad gledam Dnevnik sa svojom kćeri nije normalno da svaki mjesec čujemo kako je neka žena u Hrvatskoj ubijena. E sad, toga nema sigurno dijelom i radi toga što se u ovoj raspravi iskristaliziralo jer nema stvarnog razumijevanja kako društveni okvir i kako društvena atmosfera dovode do visoke stope nasilja i femicida. Primjerice, ako nema građanskog odgoja u školama, ako nema konsenzusa oko toga što je seksizam u javnom prostoru, ako je normalno da imamo dvije ministrice u Vladi, ako je normalno da su nam najsiromašniji članovi društva uvijek i redovito žene, ako je normalno da su žene uspješnije studentice, ali su njihovi neuspješniji kolege njihovi šefovi, ako je normalno da diskriminiramo druge manjine, ako je normalno da žene ne mogu dobiti zdravstvenu skrb prekida trudnoće radi pomahnitalog priziva savjesti koji je nemojmo se zavaravati itekako vezan uz to tko vodi taj odjel, tu kliniku, tu bolnicu i to ministarstvo, itekako, ako je normalno da jedna sada bivša ministrica komentira za nasilje u obitelji „tako vam je to u braku“, ako je normalno da predsjednik ovog sabora danas kaže za člana svoje stranke koji je nekog prebio „a čujte to vam je lokalna stvar“ visokopozicioniranog člana stranke, ako je normalno da nasilnici dobivaju smanjenje kazni radi toga što imaju olakotne okolnosti poput braniteljskog statusa, ako je normalno da redovito propitujemo ulogu žrtve u kaznenom dijelu jer pitanje je kako se obukla, kako je sudjelovala, kako je doprinjela, što je učinila da je silovana, prebijena, ubijena E da, u tom kontekstu ako nam je sve to normalno onda nije čudo da imamo visoku stopu femicida, to je povezano, dakle to od građanskog odgoja u školi do konačnog femicida je povezano. kolegice u tome ulogu imaju i klečavci. Naš klub se danas uopće nije bio bavio dok niste rekli da smo se bavili, al sad ću vam reć, naravno da imaju i klečavci svoju ulogu u stvaranju društvene atmosfere, kao što ju imaju i molitelji i oni zato mole na trgovima i pred bolnicama, a ne u sebi ili u okviru vjerskih ustanova, znaju oni zašto to rade, a razlika između njih i LGBT povorka o kojima smo govorili je ključna i čista je ko dan, dakle LGBT pride služi tome da ljudi zagovaraju svoja prava, ono što oni trebaju, dakle i da njima bude jednako u ovom društvu, a molitelji ne zagovaraju svoja prava, pa oni smiju molit ko…, pa nek idu pet puta tjedno ili dnevno na misu, ne moraju nikad koristit kontracepciju, nek se oblače čedno što se mene tiče i svih nas kako god žele, al oni se mole da i drugi tako. E da, da, oni se mole za to da one žene koje trebaju i žele prekid trudnoće ne mogu taj isti dobiti, dakle mi stvarno nemamo problem da oni koji ne žele prekid trudnoće isti nikada ne konzumiraju, ali one žene kojima je on potreban ovaj zakon im garantira, a vi ste vladajuća većina, da će im ovaj zdravstveni sustav u kojeg svi uplaćujemo to omogućiti i dok ne shvatite tu razliku da klečavci brinu o pravima drugih na način da bi ih uskraćivali i dok ne shvatite kako je to povezano u stopu nasilja nad ženama džabe nama ova izvješća i sav ovaj rad jer nema šanse da shvatite, čujete i primijenite ono što vam pravobraniteljica godinama govori.

zbog toga što vrijeđa i omalovažava sve one koji drugačije misle od nje i ovdje uzima u zaštitu one koji su na prideu nosili zastavu sa crvenom zvijezdom, koji su promovirali komunistička u 21. stoljeću ne razmišljajući o tome da vrijeđaju možda osjećaje čije su najmilije komunisti ubili. Dakle, to nije bila nikakva povorka za promociju ljudskih već za promociju određenih totalitarnih režima koja stvarno nemaju mjesta u današnjem vremenu. **Radin, Furio u sadržaju moram dati povredu i opomenu zbog toga što tako piše ovdje unutra, a ne u Poslovniku, pa ćemo ga promijeniti prije ili poslije, ne? Tako da možemo reći što mislimo. Gospođa Višnja Ljubičić će nam dati završnu riječ nakon tolike rasprave. Izvolite. **Ljubičić, Višnja** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Nakon dugotrajne i iscrpne rasprave dozvolite da odgovorim na neka vaša pitanja, neke vaše nedoumice, a i da sama komentiram određene stvari u koje se institucija pravobraniteljice. Mislim da niti jedna institucija od 4 pravobraniteljska ureda nije se stigmatizirao na ovaj način da se radi o skandaloznom stavu stavu pravobraniteljice ili da se radi o skandaloznom postupanju institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao što sam danas svjedočila. A i da sam zastupnica i da mi zastupnik kaže vaše razmišljanje je protiv zdravog razuma i zdrave pameti i protiv biologije sigurno bi se pozvala na zaštitu dostojanstva, jer zaista ovo nije institucija niti prostor gdje će se na takav način razgovarati i uvažavati određena stajališta. Imala sam edukacije već o tome na koji način često u javnom diskursu možete vidjeti ako želite ženu omalovažiti i ako niste zadovoljni sa njezinim postupanjem, stavom i mišljenjem osim protivnosti zdravom razumu je i ženska glava što podrazumijeva ludu glavu. Tako da politička stranka Možemo koja je iskoristila Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu temeljem jedne rečenice u kojoj je institucija dobila upit od strane novinara, od strane zainteresiranih osoba vezano za sudjelovanje trans rodnih osoba na Olimpijskim igrama gdje smo tražili

isticanje gotovo u jednoj rečenici problema koje se nametnulo gdje smo i dali priopćenje, dakle da međunarodne stručne sportske organizacije na međunarodnoj razini razmišljaju na koji način objediniti kriterij uključivanja takvih osoba, s druge strane uvažavajući biološke razlike, odnosno odnos snage, odnos moći u pojedinim disciplinama sporta i gdje smo rekli da je zaista trenutno takva situacija na međunarodnoj sceni koja razmišlja o različitim rješenjima od uvođenja novih kategorija, od testiranja razine testosterona kod pojedinih sportskih disciplina i pojedinih natjecatelja, odnosno natjecateljica. Ja sam pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, opunomoćenica Hrvatskog sabora. Provodim i nadzirem zakone i propise koje je ovaj Parlament donio u svim parlamentarnim većinama od lijeve, centra do desne Vlade. Ukoliko ponavljam ono što se danas nekoliko puta reklo da ja guram rodnu ideologiju. Ukoliko smatrate da su nacionalni zakoni i međunarodni propisi koje je implementirala Republika Hrvatska rodna ideologija molim vas učinite sve da mijenjate takve propise i međunarodne standarde. Prema tome, ja postupam u granicama svojih ovlasti i vezano za izlazak zone komfora moram reći da propitate i druge neovisne institucije pravobraniteljske koliko na godišnjoj razini podnose kaznenih prijava. Ja sam u 2021. podnijela 16, u 2022. sam ih podnijela 5. Primila sam prijetnje smrću koje smo prijavili Državnom odvjetništvu, a upravo iz redova zastupnika Mosta mi je rečeno da će se dobro propitati u usmenoj raspravi temeljem čega sam podnijela kaznenu prijavu protiv zastupnika, ex zastupnika Pernara. Dakle, ponovno ulaženje u rad neovisne institucije i još uvijek na taj način podrivajući i masu ljudi koji imaju drugačija stajališta pristrana, ideološka, politička itd. da jarme na postupanje neovisnih institucija. Jednako tako je i insinuacija o financijskim sredstvima ovog ureda gdje sam ja sa najvećim ulogom od strane europskih sredstava unijela u državni proračun financijska sredstva propitana da ta financijska sredstva u financijskom izvješću nisu dovoljno transparentna. Ponavljam u 4 godine bivša predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova niti u jednom trenutku nije zazvala sjednicu o raspravi o državnom proračunu, gdje se mogu raspraviti sve stavke i institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koji je osnovni financijski proračun, koliko su dodana sredstva od drugih institucija i na koji način se troše ta sredstva. Mi od pet europskih projekata imali smo dvije evaluacije od strane Europske komisije, ocijenjeni smo najvišim ocjenama i još su nam uplaćena sredstva na državni proračun, dakle ne na stavku ureda nego na državni proračun koja smo na našu štetu dakle nismo ih uzeli i oni su nam ta sredstva vratili. Toliko o transparentnosti i toliko više opravdavanja o našem djelovanju gdje se radi o nizu manipulacija, ja sam zaista 13 godina umorna već sa takvim manipulacijama. Kada govorimo o tome interesantno je čuti da s jedne strane osobe koje se bave pitanjima priziva savjesti, prekida trudnoće, moljenja na javnim trgovima, moljenja u zdravstvenim ustanovama smatraju da se bavim tim temama, jasno sa se bavim tim temama jer mi građani javljaju jer moram djelovati svaki puta tamo gdje se događaju takve stvari gdje građani i građanke prigovaraju, s druge strane smatraju da bi se trebala puno više baviti temama kao što je radno pravo, trudnoće, zaštita majki, stakleni strop, rad na određeno vrijeme itd., mislim da naše izvješće uvijek Vlada prigovara zašto je izvješće na 250, 350 stranica da treba biti puno manje zbog toga i radimo izvješće na 50 stranica za one koji oće pogledati naslove. Imamo niz postupanja, niz analiza i niz reakcija i preporuka u svakom od tih područja, da bismo mi znali koji uzorak imamo sa građanima na našem malom uzorku tisuću, 1500 predmeta godišnje moramo gledati nacionalnu statistiku, to znači da tri mjeseca imamo intenzivne komunikacije sa 70, 80 ili ne znam kolko institucija koje imaju statističke pokazatelje koje mi moramo segregirat. Dakle, sve akademske ustanove, neovisne institucije, stručnjaci, akademici, organizacije civilnog društva, istraživači regionalna međunarodna razina svi se fokusiraju na naše statističke pokazatelje i od tuga grade svoje eventualno projekte na tržišnom natjecanju Europske komisije ili rade neke svoje analize nadograđujući se upravo na takvim statističkim pokazateljima jer rodnu segregaciju statistika u svim područjima, po svim oblastima nitko ne radi osim nas. Vezano za propitivanja da li to znači da pravobraniteljica ukazuje na rodni jaz u plaćama pa eto u rudarstvu, poljoprivredi i ostalim tzv. muškim zvanjima ima malo žena. Što ja očekujem da žene idu u rudnike? Pa gospodo, ja sam bila u timu pregovaranja sa Europskom komisijom gdje smo imali pravilnik iz ex Jugoslavije gdje je bio zabranjen rad ženama pod morem, pod zemljom i nošenjem tereta. Europska komisija je pitala da li hrvatske žene imaju manje kralježaka od muškaraca. Dakle, morate imati jednaka prava i jednake mogućnosti u svim zvanjima u svim poslovima. Imali smo problem sa babinjačama, problem sa muškom babicom koji je napustio Hrvatsku jer nije postojao ekvivalent muškog zvanja. Ako moja Bela odluči bit mehaničar i u tome je sretna, zakon RH to joj treba omogućit, a jednako tako i široka društvena masa koja neće imat predrasude i stereotipe prema tome da Bela bude mehaničarka. U Australiji žene odlaze u rudnik ponosne da mogu nastaviti tradiciju svojih očeva, djedova, muževa i svoje obitelji i nitko im to nije zapriječio to je njihovo pravo, pravo na njihov izbor, kao i zbog majki koje rađaju šest ili osam djece. Upravo zbog tih majki koje su nam se javljale, koje su rekle zašto sam kažnjena jer sam rodila šestero djece ili osmero djece da ja moram imati manju mirovinu 22% u RH. Što smo napravili? Nakon niza preporuka prošla Vlada je usvojila šest mjeseci mirovinskog staža za svaku rodilju, naš je prijedlog godinu dana kolko žena uglavnom je na rodiljnom dopustu, maksimum godinu dana. RH je među manjem krugu i to su uglavnom sredozemne zemlje u EU koje imaju godinu dana rodiljni/roditeljski dopust. Dakle, ukoliko si dala i povećala GDP RH sa svakim svojim rođenim djetetom, radnikom, profesorom, vozačem, mehaničarem onda ona kao majka mora imat nekakvu satisfakciju benefit, a ne da ima 22% manju mirovinu i da je u granici socijalne isključenosti. Stambeno zbrinjavanje, mislim da stambenim zbrinjavanjem se bavimo deset godina i moljakamo na individualnoj razini svaki grad i općinu gdje nam se javi žrtva obiteljskog nasilja, molim vas imate li kakav kućerak, kakvu jedinicu stambenu, platite kao grad, kao općina podstanarski prostor, stambeno zbrinjavajte svoje žrtve. Rekla sam nijedna država nije toliko bogata da se može baviti financiranjem skloništa i savjetovališta u 21 županiji 29 skloništa. i županije trebaju preuzeti odgovornost, govorimo o rodno senzibilnom proračunu i trebaju prepoznati kapacitete, potencijale i zaštiti one koje treba zaštititi na njihovoj razini lokalnoj razini, a ne da mi provodimo u pet godina dva puta istraživanje, dva puta različiti sastavi lokalne zajednice koliko izdvajaju za najpotrebije kada se radi o obiteljskom nasilju u skloništa, savjetovališta to je manje od 1% budžeta. Toliko o tome kolko se zaklinjemo na one kojima trebamo pomoć djecu i obiteljsko nasilje. Vezano za kapacitete institucije pravobraniteljice, dakle u 13 godina dogodilo se do jednog pada rekla bih suradnje institucije pravobraniteljice sa županijskim uredima, županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova. Naime, pogrešno je i neke zastupnice su pogrešno mene propitivale zašto više nisam na terenu, zašto snažnije ne podupirem županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova. Moram reći, dakle jasnu distinkciju. To radi vladino tijelo, vladin Ured za ravnopravnost spolova prema Zakonu o ravnopravnosti spolova koordinira radom županijskih povjerenstava i barem jedan puta godišnje mora održati sastanak, stručno savjetovanje i dati podršku. Mi posljednjih godina nismo imali nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Dakle, svake godine smo govorili da je potrebno donijeti plan, akcijski plan i ta nestrukturiranost na nacionalnoj razini vidjela se i na lokalnom dijelu, vidjela se i u županijama. Dakle, ja sam mislila da osim ove institucije imam 21 produženu ruku kroz županijska povjerenstva uključujući i grad Zagreb gdje smo do tada prilično dobro surađivali, gdje su nam prosljeđivali određene predstavke, predstavke, pritužbe građana i gdje smo zajednički problematizirali i radili edukacije i radili unapređenja po pojedinim područjima. na žalost sada posljednjih godina imamo svega nekoliko županijskih povjerenstava koji kontinuirano su aktivniji u odnosu na neke druge kojima češće dolazimo, češće s njima surađujemo jer ja ne mogu kako bih rekla bez nekakvog poziva, bez nekakvog konstruktivnog prijedloga uvijek je onda moja inicijativa gdje moram biti proaktivna, gdje moram ukazivati tim povjerenstvima da bi bilo dobro i da se bave nekim stvarima koji su prepoznati kao negativni trendovi kada se radi o ravnopravnosti spolova. To sam uvijek pokušavala kroz europske projekte. Ono što mi radimo da i na lokalnoj razini senzibiliziram pogotovo čelnike jedinica lokalnih, područnih, regionalnih samouprava. Vezano za predrasude, stereotipe i potrebi uvođenja građanskog odgoja za obrazovanje na žalost mi nemamo sustavni nacionalni stav o tome da to bude obvezni predmet ili izvan nastavni predmet. Pojedini gradovi, županije su u okviru svog odgojno-obrazovnog sustava oformili određene predmete, građanski odgoj i obrazovanje, ravnopravnost spolova ili neka druga prava, seksualna prava koja su napravili kao izvan nastavne aktivnosti i na taj način mlade ljude pripremaju za tržište rada, za adolescentne veze, za partnerske veze. Kroz naš projekt koji smo imali sa srednjoškolcima i kazalištem, Hrvatsko narodno kazalište iz Splita i sa Zijahom Sokolovićem i njegovom i njegovom glumačkom kazališnom skupinom radili smo edukacije po Hrvatskoj, po kontinentalnom dijelu i po južnom dijelu Hrvatske gdje smo razgovarali sa mladima o onome s čime će se najčešće susresti danas, sutra kada budu na tržištu rada, kada se susretnu sa trudnoćom, rodiljnim dopustom, kada se susretnu sa određenim predrasudama, stereotipima, obiteljskim nasiljem, partnerskim nasiljem i drugim problemima u životu. Rekli su o tome nama nitko ne govori u školi. Djeca su sama prepoznala teme koje su im bile vrlo interesantne, koje su im na interesantan način kroz forum teatar prikazana, gdje su oni izgradili nekakva svoja stajališta, pa među je bilo i to u koja zvanja, odnosno zanimanja su predodređena ili očekivana za djevojčice, dječake, muškarce ili za žene. Dakle i to su osvijestili. Vezano za molitelje ponovit ću ovdje, dakle mi smo se u našem priopćenju bez ustezanja jasno izrazili. Na žalost danas smo razgovarali o tome da kroz takva javna okupljanja dolazi do sužavanja ženskih prava. Rekla bih da ženska prava i prava manjina, tu mislim na LGBT IQ zajednicu u stvari su na neki način kolateralna žrtva aktivnosti koje se provode na mjesečnoj razini. Moram reći da brojne pritužbe građana i građanki zaprimamo vezano za naše reagiranje i njihova očekivanja da se nešto učini po tom pitanju. I evo danas u Saboru je traženo da ja izađem van i sa druge strane izađem sa svojim stajalištem. Niti jedno Niti jedno tijelo za jednakost ili ombudsmanska institucija u Europi, a to su sve moji kolege i kolegice sa kojima sam ja razgovarala njihov modus operandi nije izlazak na ulice već primjena alata kojih imaju, a to su priopćenja i medijski jasni artikulirani stavovi, organizacije civilnog društva, političke stranke i aktivisti su oni koji daju svoj glas, daju svoje performanse ili daju svoje iskazivanje stava u javnom prostoru. Moram reći, dakle da uvijek će biti događanja, javnih događanja koji će se jednom dijelu građanstva svidjeti ili ne svidjeti. Ovdje se radi o očuvanju tradicionalnog društvenog poretka i zalaganje za prirodni poredak, za vrhovni autoritet i onih koji donose odluke o obitelji i u društvu. Ja sam kroz blitz pitanje koje mi je bilo upućeno, a morala sam odgovoriti na njega u jednoj minuti rekla da okidači za femicid i za brutalizaciju brutalizaciju nasilja je odluka partnerice, žene da napusti, dakle donošenje vlastite odluke da napusti takvu zajednicu što se apsolutno kosi sa jednim autoritetom takve zajednice. Konačno 2015., 2016. Udruga u ime obitelji je prozivala instituciju pravobraniteljice zato što smo postupali u slučajevima obiteljskog nasilja i zato što smo javno govorili o femicidu ili rodno uvjetovanom nasilju. Govorili su da ulazimo i da dozvoljavamo da država ulazi u obitelj, dakle to su različita stajališta koja upravo kod stručnih osoba pokušavamo ukazati da Republika Hrvatska ima nulti prag tolerancije na nasilje, da obiteljsko nasilje je kažnjivo i Prekršajnim zakonom i kaznenim zakonom. Rodno uvjetovano nasilje iziskuje prepoznavanje primarnog počinitelja i žrtve. Govorimo o rodnom senzibilnom tretmanu sa policijom. Ima već 10 godina, nekad su se čudili, danas se više ne čude. Dakle, to je niz mjera, niz edukacija koje su provedene da bismo jasno razlučili o čemu se radi. Smatrali su da mi razbijamo matičnu stanicu društva, razbijamo obitelj takvim intervencijama. Dok god Republika Hrvatska ima zakone kakve ima oni se glasaju i donose u ovom Hrvatskom saboru. Donosili su se i kroz razne političke opcije. Do tada će institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da objektivno nadzire provedbu takvih zakona. Ono što držim prilično dobrim, vjerodostojnim postupanjem institucije pravobraniteljice u ovih 96% prihvaćanja upozorenja i preporuke za propuste svih onih dionika koji su bili dužni zaštititi one koji su bili žrtve, a vidjeli smo i sami da su žrtve bile u 72,4% slučajeva žene, da su prihvatili naša upozorenja, a to znači da jedno Ministarstvo unutarnjih poslova provodi ispitni postupak nad policijskim službenikom koji je napravio propust zbog brutalnog obiteljskog nasilja ili femicida što primjerice izbjegavaju pojedine druge organizacije itd. Međutim, mi doskočimo pošto nemamo mogućnost penalizacije, jer nismo institucija koja penalizira niti jedna ombudsmanska institucija nema te ovlasti mi šaljemo inspekcije, pa u pojedinim slučajevima kada šaljemo inspekcije državnim, javnim institucijama ili na lokalnoj razini da državna inspekcija bilo rada, prosvjetna inspekcija, zdravstvena inspekcija ili Državno odvjetništvo utvrde i druge nepravilnosti na koje mi možda i nismo ukazali, a nisu ni u domeni naše nadležnosti. Zbog toga svako upozorenje, preporuka i prijedlog institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je ozbiljno razmatrano, a pojedini trgovačka društva ili druga poduzeća angažiraju odvjetničke timove kako bi nam doskočili u nadmudrivanju tereta dokazivanja u provođenju anti diskriminacijskog postupka. Europska komisija je donijela 2 direktive. Oba dvije se odnose na ravnopravnost spolova u području rada i zapošljavanja, a onda u području rada i zapošljavanja s obzirom na druge diskriminacijske osnove s obzirom na prava LGBT IQ osoba, osoba osoba sa invaliditetom itd. gdje traže određivanje, dakle Vlade država moraju odrediti tijela za jednakost koji će se baviti provedbom implementacijom direktive. Vrlo brzo ćemo morati imati ozbiljne razgovore sa izvršnom vlašću, vidjeti tko će biti nadležno resorno tijelo jer ukoliko kada se radi o ravnopravnosti spolova budu očekivanja da to bude institucija pravobraniteljice mi u ovom trenutku niti smo ljudski, niti smo financijski kapacitirani da iznesemo takvu jednu ozbiljnu direktivu. Ja vam se zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospođa Miloš, prva replika. i kad kažete da ste umorno s obzirom na to da i ja se osjećam umorno samo u ove dvije i pol godine koliko slušamo jedne te iste preporuke koje se ne usvajaju, a kamoli ne vi koji to radite čitav niz godina. I u tom smislu mi ćemo svakako inzistirati da Vlada konačno usvoji brojne preporuke koje ste naveli. I nadam se još nečem, a to je da više nećemo imati ovakve situacije nepoštivanja prema instituciji, podrivanja rada institucije pravobraniteljice zbog nekih uskih stranačkih interesa. Dakle, podrivanja rada institucije koju je imenovao Sabor da bi se bavio diskriminacijom žena. I nadam se da nećemo više imati situacije nepoštivanja pravobraniteljice od njenih izvještaja, da iz vladajuće većine nitko nema na završnoj riječi pravobraniteljice, a imamo samo nekolicinu zastupnika iz vladajuće većine. …/Upadica Radin: Hvala./… To nije u redu i to je nepoštivanje. Zahvaljujem. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice meni je žao što ste vi u ovom svom završnom obraćanju u stvari ponovo nekako zauzeli stav u kojem ste kritizirali pravo na priziv savjesti i pravo na izražavanje vjerskih uvjerenja što su temeljna ljudska prava. Sami ste ovdje naglasili da ste pod određenim pritiscima. Moje pitanje je bilo tijekom pojedinačne rasprave, a gledajući izvješće u kojem mi se čini da su neke teme a neke puno više zastupljene a ne ulaze u resor ravnopravnosti spolova i u stvari ste im dali veliku pažnju. Da li ste pod pritiskom pojedinih skupina niste se ovdje očitovali. Evo ja vas molim da nam kažete da li jeste pod pritiskom nekih skupina i o kojim je to skupinama riječ. I ono što bih vas svakako zamolila da vodite računa o članku 18. Opće deklaracije o ljudskim pravima koji je potpuno jasna, a vi ste ga malo prije svojim istupom na neki način negirali. **Radin, Ja sam jasno odgovorila na to pitanje da sam pod pritiskom i da sam dobila prijetnje građana i građanki kada sam reagirala priopćenjima u onom dijelu kada tim građanima i građankama nisu odgovarali moji stavovi. Hvala lijepa. Time smo gotovi sa raspravom pa ju zaključujem i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra, srijeda 19. lipnja u 9,30 prijedlog zakona, bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audio vizualnim djelatnostima. Ona je u prvom čitanju. Hvala Hvala lijepa. A druga točka ako hoćete znati je Prijedlog odluke o izboru zamjenice pravobraniteljice za djecu. Hvala lijepa.